Eva Sjöfn Helgadóttir, og 1. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðvest., Lilja Rafney Magnúsdóttir. Eva Sjöfn Helgadóttir og Lilja Rafney Magnúsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomnar til starfa að nýju.

Forseti. Um árabil hefur það fyrirkomulag verið haft á afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt sem beint er til Alþingis að þær fara í gegnum Útlendingastofnun sem tekur þær saman ásamt öðrum upplýsingum og sendir Alþingi til afgreiðslu. Stóð til að gera þetta nú rétt fyrir jólin líkt og endranær vegna tregðu Útlendingastofnunar til að afhenda gögnin fór allsherjar- og menntamálanefnd fram á afhendingu þeirra með vísan til 51. gr. laga um þingsköp Alþingis sem kveður á um skýra skyldu stjórnvalda til að verða við slíkri beiðni þingnefndar. Hefur stofnunin nú þriðja sinni sýnt þinginu þá vanvirðingu að lýsa því yfir að hún muni ekki afhenda þinginu umbeðin gögn og upplýsingar, að sögn samkvæmt fyrirmælum ráðherra. Fer ég því fram á að forseti standi vörð um virðingu Alþingis Íslendinga og gangi eftir því að stjórnvöld sinni lögbundinni skyldu sinni til að afhenda þinginu gögn og upplýsingar sem óskað hefur verið eftir með vísan til laga um þingsköp Alþingis.

Hér virðist öll nefndin vera sammála um að þetta sé algerlega óboðlegt. Þess vegna tek ég undir orð hv. þingkonu þar sem við óskum eftir atbeina forseta, að hún beiti sér fyrir því að Útlendingastofnun verði við þessari beiðni okkar. Það var auðvitað bagalegt að þetta gæti ekki gerst fyrir jól eins og vaninn er í venjulegu árferði,

Virðulegur forseti. Ég vil eindregið taka undir þessi tilmæli hv. þingmanna hér á undan. Þetta er algjörlega óboðlegt og þá er orðin veruleg stefnubreyting í samskiptum nefndar,

Þá reyndi stofnunin með liðsinni ráðuneytisins ítrekað að breyta verklagi; með góðu eða illu skyldi breyta verklagi þannig að hún þyrfti ekki að standa í því að afgreiða jafn margar umsóknir til Alþingis og raun bar vitni. Nú háttaði svo til við upphaf þessa kjörtímabils að nýliðar skipuðu allsherjar- og menntamálanefnd að mestu leyti. Þeim var talin trú um að orðið hefði sammæli á síðasta kjörtímabili um breytt verklag, það verklag sem stofnunin er núna einhliða búin að ákveða að beita. Ég er hér kominn, frú forseti, til að segja að þetta er lygi. Það er lygi hjá Útlendingastofnun að allsherjar- og menntamálanefnd hafi samþykkt það verklag sem hún lagði fram hér 2018. Við gerðum það aldrei.

Hins vegar liggur alveg ljóst fyrir að það eru stjórnvöld sem eru hér einhliða búin að ákveða það hvernig þingið á að haga sínum störfum. Þetta gera þau vegna þess að þingið hefur ekki gengist við ósk þeirra um það hvernig fyrirkomulagið skuli vera.

Virðulegi forseti. Allt frá því að dönsk-íslensku sambandslögin voru sett 30. nóvember 1918 hefur Ísland fengið viðurkenndan, þegnum sínum til handa, íslenskan ríkisborgararétt. Með lögum nr. 31/1919 hefur Alþingi Íslendinga haft tækifæri til að veita með lögum ríkisborgararétt til handa mönnum en í 4. gr. þeirra laga segir, með leyfi forseta: „Veita má mönnum ríkisborgararétt með lögum.

Þessa mikilvægu hefð er nú verið að afnema, ekki af löggjafarvaldinu heldur af stofnun sem endurtekið hefur sýnt að hún hunsar lög sem Alþingi hefur sett (Forseti hringir.) og almenn mannréttindi þeirra sem hún á að sinna. Nú er kjörið tækifæri til að breyta Stjórnarráðinu, því ráðuneyti sem stoppar allt í Útlendingastofnun, og leggja þessa stofnun niður.

Alþingi veiti ríkisborgararétt með lögum. Áður en umsókn um ríkisborgararétt er lögð fyrir Alþingi skuli Útlendingastofnun fá um hana umsögn lögreglustjóra á dvalarstað og enn fremur skuli Útlendingastofnun gefa umsögn um umsóknina. Annað ekki. Frú forseti. Það hefur gerst á undanförnum árum að breyting hefur orðið á verklagi við umsókn um ríkisborgararétt. Ég get talað af reynslu af því að ég var að aðstoða fólk við umsóknir af þessu tagi. Áður fyrr, ekki svo mörgum árum, sendum við umsóknir um ríkisborgararétt beint til Alþingis þegar verið var að sækja um í gegnum Alþingi. Nú fer þetta allt fram í gegnum þessa stofnun sem síar út umsóknir og verður ekki við beiðni almennings sem sækir um, veitir ekki Alþingi upplýsingar um raunverulega umsækjendur. (Forseti hringir.) Ég legg til að við förum núna í skoðun á þessu og breytum þessu verklagi til baka, enda er engin lagastoð fyrir þessu. Það eru við sem stjórnum hér.

Það gerist í meðförum þingsins. Og þess vegna verður hæstv. dómsmálaráðherra að hlutast til um það að Alþingi fái þessi gögn til að klára vinnu sína. Hvort ráðherrann vill svo í framhaldinu taka eitthvert samtal um það að breyta verklaginu er bara allt annað mál. Lögin eru svona í dag og eftir þeim ber að fara. Þetta er algerlega ólýðræðislegt og ógeð … Fyrirgefið, ég ætlaði að segja eitthvað dálítið ljótt.

það sem hér hefur verið sagt. Þetta er auðvitað glórulaust. Og það að við sem sitjum í allsherjar- og menntamálanefnd, við sem sitjum í undirnefndinni, bíðum gagna á meðan þessi hringavitleysa milli stofnunar og ráðuneytis, þar sem hver vísar á annan, er að leysast er óboðlegt. Ég vil minna á að reglurnar voru á heimasíðu Útlendingastofnunar til 1. október. Umsækjendur greiða fyrir þessar umsóknir sem ber að vísa til Alþingis. Því verður að fara eftir þessum lögum. Það er náttúrlega bara galið að stofnun eða ráðuneyti ætli einhliða að breyta vinnureglunum. Ég ætla líka að bæta því við að við erum sjálfsagt mörg sammála því að umsýslunni þarf að breyta. Hún er ekki frábær eins og hún er. En það verður ekki gert með einhliða ákvörðun sem okkur ber svo að fara eftir. Það virkar ekki þannig.

Þess vegna er þessi neyðarleið fram hjá kerfinu til þingsins um: En þessar aðstæður, eru þær viðeigandi fyrir

Við erum að hafa þann rétt af fólki að leita sér þess málskots sem við höfum sett í undanþágu gagnvart þessum lögum til að reyna að gæta sanngirni.

Ef Útlendingastofnun fylgir ekki lögum og viðurkenndu verklagi heyrir það upp á hæstv. dómsmálaráðherra, Jón Gunnarsson, að bregðast við. Hann hefur yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur gagnvart Útlendingastofnun. Ég er feginn að heyra þingmenn Vinstri grænna taka undir þessa sjálfsögðu kröfu og myndi gjarnan vilja heyra sams konar málflutning frá þingmönnum Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins.

á auðvitað rétt á því að fá send gögn sem því ber lögum samkvæmt. Ég ætla hins vegar að vekja athygli á öðru í þessum málaflokki almennt sem mér finnst vera mikill skortur á að sé tekið inn í umræðuna hér, sem er að það er auðvitað fullkomlega óeðlilegt hversu hátt hlutfall ríkisborgararéttarveitinga fer fram með lögum frá Alþingi.

láta þess getið að hún mun beita sér fyrir því að það fari fram samtal milli Alþingis og framkvæmdarvaldsins um það mál sem hér er til umræðu, um samskipti Útlendingastofnunar og allsherjar- og menntamálanefndar.

Frú forseti. Við erum með lög um veitingu ríkisborgararéttar. Annars vegar er það með stjórnvaldsákvörðun hjá Útlendingastofnun og hins vegar með lögum. Þeir umsækjendur sem senda inn umsögn sína til Alþingis gera það vegna þess að þeir uppfylla ekki skilyrði til að fá veitingu ríkisborgararéttar með stjórnvaldsákvörðun. Fyrir því kunna að vera margar ástæður; skortur á skilríkjum frá heimalandi, skortur á lesskilningi, að fólk sé ólæst og geti því ekki farið í gegnum íslenskuprófið,

Það hefur aldrei verið fleira fólk á flótta. Það er ein helsta ástæðan fyrir því að aldrei hafa fleiri þurft að sækja beint til Alþingis um ríkisborgararétt fram hjá þeim þröngu skilyrðum sem lög um útlendinga heimila vegna þess að fólk á flótta er ekkert endilega með fæðingarvottorðið með sér þegar það flýr stríð og átök og kemur hingað til Íslands. En, nei, það var víst ekki nálgunin hjá hæstv. ráðherra heldur hvernig hægt væri að rútta sem mestu af þessu yfir til Útlendingastofnunar, sem hefur sýnt það í störfum sínum í þessum málum að henni er ekki treystandi. Það er bara svo einfalt. Í nafni góðs samstarfs samþykktum við að fresta afgreiðslu ríkisborgararéttar fram yfir áramót núna fyrir jól. Hvað fáum við á móti frá Útlendingastofnun? Að hún ætlar enn að draga lappirnar. Hún

Ef ráðherrann ætlar að standa með Alþingi í liði þá vinnur hann bót á þessu strax.

og jafnvel af ásettu ráði eins og úrskurðarnefnd útlendingamála hefur margsinnis þurft að benda á. Hver hafa viðbrögð framkvæmdarvaldsins verið við því, þ.e. viðbrögð þeirra ráðherra sem hafa farið með yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur gagnvart stjórnsýslu útlendingamála á Íslandi? Eiginlega engin. Það er bara þannig. Hér er enn eitt dæmi um þetta, að stofnunin hegði sér eins og einhvers konar ríki í ríkinu, telji sig einhvern veginn hafna yfir lög og reglur og þá ferla sem hér hafa tíðkast og eru lögbundnir. Ég held að þetta, eins og svo margt annað, hljóti að geta orðið okkur áminning um að endurskoða þurfi þetta kerfi frá grunni og þau lög og þær reglur sem stofnunin starfar eftir.

Ráðherra málaflokksins verður að hlutast til um það, augljóslega, að gögnin skili sér. Sem betur fer eru margir sem vilja verða íslenskir ríkisborgarar. Við eigum að fagna því. Og eins og hér hefur verið rakið líka þá eru breyttar aðstæður í heiminum, það er ekki að ástæðulausu sem fólk er að sækja um dvalarleyfi eða ríkisborgararétt. Við þurfum að gera enn betur í þessum málaflokki en við höfum gert og það er mjög mikilvægt að dómsmálaráðherra sýni dug og stígi inn í þetta mál og afgreiði það nú þegar.

Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnartími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir þannig að allt að sex fyrirspurnir komist að.

Kvótakerfið, vel að merkja, var á sínum tíma mikilvægt og það var nauðsynlegt skref fyrir hagkvæman og sjálfbæran sjávarútveg. Vill Viðreisn kollvarpa kerfinu? Nei, en við viljum breytingar, tvímælalaust, því kerfið þarfnast uppfærslu fyrir þjóðina sem eins og sakir standa er algerlega misboðið hvernig fyrirkomulagið er varðandi einkaaðgang að auðlindinni. Við þurfum auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem undirstrikar skilyrðislausan rétt þjóðarinnar með tímabundnum samningum en ekki viðvarandi, óskilyrtan rétt útgerða líkt og stjórnarflokkarnir vilja. Við þurfum markaðsleið í sjávarútvegi eins og tæplega 90% þjóðarinnar vilja til að tryggja hennar hlut. Þjóðin treystir ekki þessu möndli stjórnarflokkanna um flókið og vanáætlað veiðigjald því þetta er ekkert annað en möndl þeirra á milli. Við vitum að sjávarútvegsráðherra ætlar að skipa nefnd. Gott og vel. Við vitum ekki hvernig hún verður skipuð. Það eina sem við vitum er að það er einn fasti og það er að SFS verður örugglega í nefndinni. En hver er skoðun ráðherrans sjálfs? Hún var ekki skoðanalaus í þverpólitískri nefnd sem hún sat í sjálf eftir kosningarnar 2016 og hún er það vart nú nema himnarnir fari að hrynja yfir mig. Ég vil því spyrja í fyrsta lagi: Mun ráðherra beita sér fyrir markaðsleið í sjávarútvegi? Í öðru lagi: Mun hún beita sér fyrir tímabundnum samningum líkt og hennar nálgun var í þverpólitísku sáttanefndinni árið 2017? Og í þriðja lagi: Hver er skoðun ráðherrans á kerfinu? Hvar ætlar hún að beita sér fyrir breytingum í þágu þjóðarinnar, í þágu þess að við sjáum aukna sanngirni og réttlæti þegar kemur að fiskveiðiauðlind þjóðarinnar?

Það var mín afstaða þá og er enn að það er mikilvægt að það ákvæði sé í grunnlöggjöf íslenska ríkisins, þannig að það sé algjörlega á hreinu á hverju það hvílir. Mínar væntingar standa til þess að við getum sammælst um tilteknar breytingar sem lúta sérstaklega að því að auka gagnsæi í rekstri fyrirtækja í sjávarútvegi, og sérstaklega stærstu fyrirtækja landsins, vegna þess að sú samþjöppun sem átt hefur sér stað

Ég hef aldrei verið sérstaklega þeirrar skoðunar að markaðurinn sé leiðin til að leysa allan vanda. Það greinir okkur sennilega að, mig og hv. þingmann, sem kemur kirfilega úr hægrinu í íslenskum stjórnmálum og telur að markaðslausnir séu yfirleitt rétta leiðin. (Gripið fram í.) Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við höfum fyrst og fremst að leiðarljósi heildarhagsmuni samfélagsins, og þá ekki bara byggðanna í landinu heldur ekki síður umhverfissjónarmiðin. Sjálfbær nýting auðlindanna og hagsmunir Íslands á alþjóðavettvangi að því er varðar hafið, hvort sem eru það eru umhverfissjónarmiðin,

Frú forseti. Ákvörðun hæstv. sjávarútvegsráðherra um að skerða þorskveiðiheimildir strandveiðibáta um 15% á sumri komanda hefur skiljanlega valdið vonbrigðum víða á landsbyggðunum. Það er einhvern veginn alltaf þannig að þegar skerða þarf kvóta þá kemur það niður á þeim sem minnst svigrúm hafa til að bregðast við slíku. Við vitum að strandveiðikerfið sem ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og þáverandi sjávarútvegsráðherra, Jóns Bjarnasonar, kom á hefur náð að sporna sporna gegn samþjöppun í sjávarútvegi og verið farsæl byggðaaðgerð. Strandveiðar yfir sumarið hafa tryggt útgerð hundraða smábáta sem landað hafa í tuga sjávarplássa um land allt. Gleymum því ekki að eitt af markmiðunum með lögum um stjórn fiskveiða er að vernda byggð og atvinnu í landinu öllu. Strandveiðimenn á ákveðnum svæðum horfa núna fram á atvinnuleysi í sumar. Aflaheimildir gætu hreinlega klárast áður en kemur að þeirra svæði eins og kerfið er byggt upp. Það er hvort tveggja ósanngjarnt og óskynsamlegt. Það vill þannig til að oddviti Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi hefur opinberlega tjáð sig um þessa ákvörðun og sagt að hana þurfi að leiðrétta. Einnig hefur verið ályktað um þessa ákvörðun í flokksfélagi Vinstri grænna í Skagafirði. Ég spyr því hæstv. sjávarútvegsráðherra hvort komi til greina að gera breytingar á reglum við úthlutun strandveiðikvótans ellegar endurskoða þessa ákvörðun og gæta meiri sanngirni í því hvernig hún kemur niður á landsbyggðunum.

í sumar sem leið, stend ég sem ráðherra málaflokksins frammi fyrir því að þurfa að taka ákvörðun um hámarksafla í þorski á þeim grunni. Þá höfðu þegar verið teknar aðrar ákvarðanir og ég kem sem sagt að því að taka þær ákvarðanir sem enn voru til á borðinu. Þá lækkaði hámarksafli í þorski um 13% og vegna þess að ég legg út frá vísindalegri ráðgjöf varð að breyta þeirri ráðstöfun. Það var ekki hægt að breyta ráðstöfun í skel- og rækjubótum

að þurfa að gera þetta til að falla undir þak Hafró en á sama tíma er rétt að halda því til haga að skiptimarkaðir í nokkrum öðrum tegundum eiga eftir að eiga sér stað á næstu vikum og mánuðum og þannig mun vonandi og líklega skapast svigrúm til að bæta inn í strandveiðipottinn vegna þess að ég, rétt eins og fyrri ráðherrar í mínu embætti sem hafa komið frá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, stend með því að strandveiðar eru afskaplega góð byggðaaðgerð.

eina valið hefði verið að skerða þorskveiðiheimildir hjá þeim sem þola skerðingar. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála því að smábátasjómenn þoli skerðingarnar best og það kemur m.a. til af því hvernig reglurnar eru. Við erum með einn pott og mörg hólf og þorskurinn syndir sína leið vestur og norður fyrir landið að vori og sumri. Er ekki möguleiki að hæstv. ráðherra skoði það af fullri alvöru að breyta reglunum þannig að þegar kemur að hólfum fyrir norðan land eða svæðum fyrir norðan og austan land verði ekki komið fram á mitt sumar og heimildirnar uppurnar? Í því er engin sanngirni. Í því er engin byggðastefna. Það hlýtur að vera hægt að finna lausnir á því sem una má við og tryggja skynsamlega úthlutun á næsta sumri.

Það var alls ekki mín meining heldur miklu frekar að ég stóð frammi fyrir því að þurfa að ganga í þetta þar sem það var yfir höfuð hægt, þar sem ekki var þegar búið að taka ákvarðanir sem ekki var hægt að taka til baka.

Það er auðvitað mjög erfitt að áætla hver er þörfin á þorskkvóta yfirleitt til þess að allir fái sitt. Og þegar við erum að tala um þennan hluta kerfisins er það staðreynd staðreynd að undanfarin ár hefur líka þurft að stöðva veiðar áður en tímabilinu var lokið vegna þess að við erum undir því þaki sem ráðgjöf Hafró setur okkur. En ég hef hug á því (Forseti hringir.) að fara sérstaklega í það, í samræmi við stjórnarsáttmála og alveg örugglega gríðarlega þörf,

Þá spurði ég hvort hugsanlegt væri að fjöldi fólks, að líkindum á fjórða þúsund, væri nú í einangrun að ósekju. Með skimun ferðamanna á landamærum var komist að því að stór hluti þeirra sem greindust smitaðir var ekki með virkt smit. Tölur benda til að það ætti við um fjórðung þeirra sem greindust á landamærunum. Aðrar tölur benda til að innan lands gæti þetta hlutfall verið nær þriðjungi. Við skimanir innan lands hefur ekki verið gerður greinarmunur á virkum og óvirkum smitum heldur hafa allir verið settir undir sama hatt og allir sem greindir eru smitaðir settir í einangrun. Ég spurði hæstv. ráðherra hvers vegna þessari vísindalegu nálgun hefði ekki verið beitt innan lands heldur bara á landamærunum. Í svari benti hæstv. ráðherra á að hátt í 200 starfsmenn á Landspítalanum væru í einangrun og gætu ekki sinnt starfi sínu. Af þeim eru sennilega 50 til 70 manns í stofufangelsi að ósekju, sé hlutfall gamalla smita það sama í þeim hópi og á landamærunum. Þegar hæstv. heilbrigðisráðherra stóð á gati hvað þetta varðar síðastliðinn fimmtudag reiknaði ég með að til þess verks yrði gengið strax á föstudeginum að greina starfsmenn spítalans, sem eru í einangrun, með tilliti til þessa. Það kemur því á óvart að enn séu 200 starfsmenn Landspítalans í einangrun samkvæmt upplýsingum á vef Landspítalans rétt í þessu, á fimmta degi eftir að ráðherra sagði að hann myndi leita upplýsinga og útskýringa hvað þetta varðar. Hæstv. ráðherra, ég verð því að spyrja: Hefur þetta ekki verið skoðað á þessum fimm dögum? Getur verið að enn séu á fjórða þúsund manns í einangrun án þess að vera með virkt smit? Er staðan mögulega enn sú að 50 til 70 starfsmenn Landspítalans séu í einangrun í stofufangelsi vegna gamals óvirks smits, starfsmenn sem gætu ekki smitað aðra þó að þeir vildu? Hæstv. ráðherra, getur þetta verið?

fengið það staðfest, svo að ég segi það hér og nú. En þannig eru reglurnar að ef þú veikist og ert skimaður með Covid-19 ferðu í einangrun

Ætlar hann að nálgast þetta með óbreyttum hætti og ekki einu sinni láta skoða hvort það geti verið raunin að 50 til 70 starfsmenn Landspítalans séu í stofufangelsi með óvirkt smit?

ár yfir tíu ára meðaltali. Það er rangt að tala um að hér sé einhver stefnubreyting á ferð. Þetta er afleiðing af því að veiðiráðgjöf í þorski var lækkuð um tæp 40.000 tonn. Það er staðreynd.

Í ár er hlutfallið 3,8%. Almenn skerðing á aflaheimildum hefur áhrif á alla, á allt kerfið.

En það er rétt að halda því til haga að skiptimarkaðir í nokkrum öðrum tegundum eiga eftir að eiga sér stað, eins og hér hefur áður verið rakið, og þannig mun líklega skapast svigrúm til að bæta inn í strandveiðipottinn. En að halda því fram að stefnubreyting

Tonn af þorski er tonn af þorski, alveg sama hvar það er veitt og alveg sama í hvaða kerfi það er veitt. Það er þannig. Ég mun sem ráðherra sjávarútvegsmála ekki hvika frá því að fara að vísindalegri ráðgjöf um nýtingu mun ég gera, enda er það forsenda fyrir því að aflaheimildir geti aukist yfir höfuð, bæði til strandveiða og til annarra aðila í sjávarútvegi. Það er í mínum huga afar einfalt: Það sem er gott fyrir fiskstofnana er gott fyrir Ísland. Það sem er gott fyrir fiskstofnana er gott fyrir samfélagið. hins vegar algerlega sammála þeim forsendum sem lágu til grundvallar því að koma strandveiðikerfinu á á sínum tíma. Það var hugsað til að gefa þeim sem ekki hafa veiðiheimildir möguleika til að reyna fyrir sér í sjávarútvegi og auka nýliðun. Veiðarnar hafa alltaf verið undir sömu lögmál sett og aðrar veiðar á Íslandi, og þannig er það, að fiskstofnarnir verði nýttir á ábyrgan hátt. Fyrir því mun ég áfram standa en jafnframt standa með þeim aðgerðum sem styðja við atvinnu í dreifðum

20% minnkun í rauninni frá 2020. Á síðasta ári var veiðum sjálfhætt þann 20. ágúst vegna skerðingarinnar frá árinu áður og miðað við síðasta ár verður strandveiðum lokið þann 21. júlí í ár. Þá hverfur rúmur mánuður af fjögurra mánaða veiðitímabili. Staðan í sjávarútvegi er mjög skrýtin. Samkvæmt lögum er sett hámarksaflahlutdeild sem ekkert fyrirtæki eða tengdir aðilar mega fara yfir. En samt gerist það. Tekjur þjóðarinnar af sjávarauðlindinni eru að meðaltali 500 milljónir á ári eftir kostnað, á meðan hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja hefur verið um 40 milljarðar á ári undanfarinn áratug. Ef arðgreiðslur eru skoðaðar eru það um 9 milljarðar á ári, átjánfalt meiri hagnaður en þjóðin fær.

Spurningar mínar til ráðherra eru því mjög einfaldar. Annars vegar: Væri ekki tilvalið að úthluta þeim afla sem sum fyrirtæki eru með umfram lagalegar heimildir, til strandveiða í staðinn? Af hverju megum við láta þessi fyrirtæki fá þennan afla sem þau eiga ekki rétt á að fá? Hins vegar: Er það, miðað við svör ráðherra, ætlun ráðherra að svæfa breytingar á kvótakerfinu þetta kjörtímabil? Eru þær bara í salti út af samstarfsflokkunum? Og er það þá bara mannréttindabrotið kvótakerfi sem er stefna VG þetta kjörtímabil?

fer hér mikinn og talar um að ég ætli að svæfa allar breytingar o.s.frv. Ég vil nú vísa til þess að ég hef talað mjög skýrt fyrir því að það þurfi að gera breytingar á kerfinu. Ég hef talað mjög skýrt fyrir því að það þurfi að liggja til grundvallar ákveðnar ákveðnar meginforsendur að því er varðar umgengni við auðlindina, að því er varðar efnahagslega stöðu greinarinnar en ekki síst það sem á tyllidögum er talað um sem samfélagslega sátt. Það er mikilvægt. En það er um leið þannig að við þurfum að skoða hvernig við háttum þessum málum hér í samanburði við löndin í kringum okkur, hvað í kerfinu hefur virkað og hvað hefur ekki virkað. Það er það sem mér er ætlað að gera og það sem ég hef tekið að mér að gera með því að setjast í embætti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, leggja grunn að því að það liggi betur fyrir hvernig hægt er að auka gagnsæi í rekstri fyrirtækja í sjávarútvegi og sérstaklega meðal stærstu fyrirtækjanna. Það verðum við að gera. Við verðum að hámarka möguleika okkar til frekari árangurs og til aukinnar samfélagslegrar sáttar um umgjörð greinarinnar. Ég veit að það eru, hvað á ég að segja, bjartsýnar spár sem segja að það sé eitthvað sem hægt er að gera en ég veit að Alþingi hefur

öll oftar nálgast mál þannig að við værum ekki of upptekin af því sem er innskrifaður meiri hluti eða minni hluti miðað við aðkomu að ríkisstjórn. Ég held að við gætum oft leyst málin með farsælum hætti þannig að niðurstaða þingmála gæti endurspeglað í raun og veru strauma og stefnur í samfélagsumræðunni en ekkert endilega fyrir fram ákveðnar niðurstöður á ríkisstjórnarfundum. Þannig að ég er í prinsippinu, eða meginreglunni, virðulegi forseti, algerlega sammála þeirri nálgun.

Það eina sem var eftir var að tryggja sveigjanleika í 5,3% kerfinu og tryggja 48 daga til strandveiðanna sem eru einhverjar umhverfisvænustu veiðar sem hugsast getur, með handfærum. Sameinuðu þjóðirnar tala tala um að árið í ár eigi að vera ár sjálfbærni og hvað er sjálfbærara en handfæraveiðar við strendur Íslands? Á síðasta ári voru veidd á strandveiðum rúm 11.000 tonn

best og hafa mesta fiskgengd á Norður- og Austurlandi. Þá verður ákall um að umbreyta því kerfi sem komið var á á síðasta kjörtímabili til fyrra horfs og fara að skipta aflaheimildum, eftir dúk og disk, niður á landsvæði. Það er ekki gott

fyrir því að það verði mögulegt að færa aflaheimildir úr þessu kerfi, 5,3%, yfir á þetta ár til að tryggja strandveiðar.

sjálfbærni er algjör grundvallarhugsjón og hugmyndafræði um nýtingu auðlinda. Það er alveg sama hvaða auðlindir er um að ræða. Sjálfbær nýting snýst alltaf um það að við förum að vísindalegri ráðgjöf. Við getum ekki farið að henni stundum og stundum ekki, heldur þurfum við að horfast í augu við það að allar veiðar við landið þurfa að vera undir þessi lögmál sett og að

stutt síðan ég stóð hér og þá í öðru hlutverki og öðru embætti og lagði mikið upp úr því að vísindi, rannsóknir og besta mögulega þekking á hverjum tíma væri ávallt grundvöllur ákvarðanatöku. Ég hef ekki horfið frá þeirri meginhugsjón og það er ekki og verður aldrei sjálfbært að veiða umfram ráðgjöf. Það er grundvallarhugsun. Að veiða í samræmi við ráðgjöf er grundvöllur þess að við getum aukið veiðar síðar vegna þess að

í því að ná markmiðum í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það er í raun og veru forsenda fyrir því að við náum þeim markmiðum að sjávarútvegurinn stígi fram og sé öflugur í því að taka þátt í því stóra sameiginlega samfélagsverkefni.

þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Það sem ég er að boða hér og í mínum málflutningi þarf ekki að ganga gegn vísindalegri ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það eru til leiðir og við þekkjum það, fólk hér inni, þingmenn hér inni, að aflaheimildir hafa verið færðar á milli fiskveiðiára og það hefur ekki verið litið á það sem að fara gegn vísindalegri ráðgjöf. Stórútgerðir hafa gert það og fengið að gera það margsinnis og með tegundatilfærslu er verið að gera það á milli ára. Það er hægt að flytja aflaheimildir milli ára til að tryggja strandveiðar. Vilji er allt sem þarf. Og varðandi fleiri úttektir og skýrslur þá lét atvinnuveganefnd gera fína úttekt á byggðafestu strandveiða á síðasta kjörtímabili sem liggur fyrir, mjög góð úttekt hjá Byggðastofnun. Það þarf ekki alltaf endalausar skýrslur um sömu hlutina heldur að nýta það sem búið er að leggja mikla vinnu í.

að þetta er mál sem snertir okkur mjög mörg, einmitt vegna þess að í grunninn er um að ræða réttlætismál. Það er í grunninn um það að ræða að við séum að gefa fleirum tækifæri til að taka þátt í að hasla sér völl í sjávarútvegi og byggja þar með upp byggðirnar í landinu. Það er meginhugsunin, það er meginnálgunin. Það var mikilvægt á sínum tíma, á árinu 2009, það er og verður áfram mikilvægt. Það verður þó ekki fram hjá því litið að veiðiráðgjöf Hafró hefur ekki verið lægri fyrir þorsk í sjö til átta ár, þar til í dag, og það hefur afgerandi áhrif, það er bara staðreynd.

vegna þess að þar slær mitt hjarta og þar vil ég vinna áfram. En eftir sem áður liggur það algerlega fyrir að veiðiráðgjöf Hafró er grundvöllur ákvarðana

forseti. Stuðningsaðgerðir stjórnvalda til að draga úr efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins eiga sér enga hliðstæðu í hagsögu Íslands.

Hallinn sýnir svo ekki verður um villst að við höfum frekar gert meira en minna til að styðja við heimili og fyrirtæki, líkt og við sögðumst ætla að gera allt frá upphafi. Hallarekstur er hins vegar ekki fagnaðarefni. Hinn raunverulegi mælikvarði á árangur aðgerðanna er auðvitað staðan úti í samfélaginu. Þrátt fyrir mikið efnahagsáfall hafa ráðstöfunartekjur fólks aukist og kaupmáttur aldrei verið meiri, sérstaklega hjá þeim tekjulægri. Störfum hefur fjölgað hratt og gjaldþrot eru ekki fleiri en búast mætti við í venjulegu árferði. Ólíkt því sem gerst hefur víðast annars staðar þá hefur faraldurinn ekki leitt til aukins tekjuójafnaðar og það í hagkerfi sem var fyrir með einn mesta tekjujöfnuð í hinum þróaða heimi. Vextir hafa verið lágir í sögulegu samhengi, með tilheyrandi lægri greiðslubyrði heimilanna í landinu, og tekist hefur að halda verðbólgu innan hóflegra marka. Verkefnið næstu misseri er ekki síst að varðveita þennan stöðugleika. Áhrif Covid-ráðstafana á ríkissjóð nema 215 milljörðum kr. á árunum 2020–2021. Beinn sértækur stuðningur við launafólk og fyrirtæki sem hafa orðið harðast úti í faraldrinum hefur til þessa numið um 75 milljörðum kr., en því til viðbótar hafa boðist ríkistryggð lán og skattfrestanir. Um 50 milljarðar kr. hafa farið til ferðaþjónustunnar, en þar af er beinn stuðningur til veitingageirans um 11 milljarðar Við gerum ráð fyrir að nærri 2 milljarðar kr. bætist við nú á fyrstu mánuðum ársins með veitingastyrkjunum, sem eru til umfjöllunar hér á Alþingi, og lokunarstyrkjum sem hafa verið samþykktir í ríkisstjórn. Þá má ætla að kostnaður við framlengingu almennra viðspyrnustyrkja sem nú er boðuð fyrir sama tímabil gæti numið allt að 2 milljörðum kr. eða um 500 millj. kr. á mánuði fyrir mánuðina desember, janúar, febrúar og mars. Vinnumarkaðsaðgerðir hafa verið fjölbreyttar og hafa tekið mið af þörf í samfélaginu. Þannig fóru 28 milljarðar í hlutabætur og þegar hafa nærri 10 milljarðar farið í ýmsa ráðningarstyrki. Þegar mest lét voru þannig ríflega 8.600 starfssambönd studd af ríkissjóði. Núna er staðan allt önnur, atvinnuleysi hefur haldist undir 5% síðastliðna þrjá mánuði og eftirspurn eftir vinnuafli hefur aukist mjög. Ríkissjóður hefur auk þess greitt um 25 milljarða í tekjufalls-, viðspyrnu- og lokunarstyrki til um 3.500 fyrirtækja. Þessir styrkir hafa nýst ferðaþjónustunni sérstaklega vel auk þeirra sem gátu ekki veitt ýmsa persónulega þjónustu á fyrri stigum faraldursins, hvort sem um er ræða sjúkraþjálfun, hárgreiðslustofur eða líkamsræktarstöðvar. Stuðningsaðgerðir ríkissjóðs áttu ríkan þátt í því að samdrátturinn varð ekki meiri árið 2020 og að getan til viðspyrnu var eins mikil og raun bar vitni árið 2021. Áberandi er hve þjóðarútgjöld á Íslandi drógust lítið saman í alþjóðlegum samanburði og hve einkaneysla hefur haldist sterk. Samhliða sterkum efnahagsbata hefur aðsóknin í úrræðin eðlilega minnkað. Í áliti Arnórs Sighvatssonar, fyrrverandi aðstoðarseðlabankastjóra, á efnahagsaðgerðum stjórnvalda sem fengið var að frumkvæði þingsins segir að draga megi þá ályktun að stuðningsaðgerðir hins opinbera við heimili og fyrirtæki hafi heppnast vel lítill samdráttur þjóðarútgjalda bendi til þess að glufur í þeim stuðningi hafi ekki verið stórar, eins og þar segir. Álit alþjóðlegra matsfyrirtækja, OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru á sama veg. Í þessum álitum hefur verið sérstaklega bent á mikilvægi góðrar stöðu Íslands fyrir faraldurinn. Árangurinn byggði þannig á traustum grunni ábyrgrar hagstjórnar undanfarin ár. Verkefnið sem nú blasir við er að treysta grunninn á nýjan leik þannig að við getum brugðist við óvæntum áföllum framtíðar. Hversu vel það gengur er fyrst og fremst undir okkur sjálfum komið. Það skiptir máli að kynda ekki bál verðbólgu og efnahagslegs óstöðugleika með upphrópunum um ómarkvissar aðgerðir nú, þegar staðan er allt önnur en í upphafi faraldursins. Það fer sem sagt að skipta meira og meira máli að gera ekki um of, á sama hátt og miklu máli skipti í upphafi að gera alveg örugglega nóg. Í ljósi takmarkana á tiltekna starfsemi og áhrifa yfirstandandi bylgju þessar vikurnar tel ég algerlega réttlætanlegt að ráðast áfram í afmarkaðan og tímabundinn stuðning. Þannig höfum við kynnt frestun staðgreiðslu og sérstakan stuðning við veitingafólk, eins og ég hef hér komið inn á, en þessi starfsemi hefur sætt miklum takmörkunum á opnunartíma og fjölda gesta. Sömuleiðis verða lokunarstyrkir áfram tryggðir þeim sem hefur verið gert að skella starfsemi sinni í lás og í morgun kynnti ég fyrir ríkisstjórn að leggja fram frumvarp um framhald almennra viðspyrnustyrkja. Með þessu er stutt við þá sem stuðning þurfa í afmarkaðan tíma og ekki í þeim mæli að setji stöðugleikann

Eftir því sem þróttur hagkerfisins vex að nýju verður að byggja upp fjárhagslegt þrek ríkissjóðs og stöðva vöxt opinberra skulda. Það er forsenda þess að við getum tekist á við áskoranir framtíðarinnar. Mikilvægasta efnahagsaðgerðin nú felst í að skapa jarðveg fyrir frekari vöxt í hagkerfinu. Heimsfaraldurinn hefur verið dýrmæt áminning um mikilvægi fjölbreyttra stoða efnahagslífsins og þar eigum við áfram að sækja fram. Nýsköpun og hugverkaiðnaður hafa vaxið hratt síðustu ár og má með sanni segja að þar sé að verða til fjórða stoðin undir íslenskan efnahag. Við eigum tækifæri til enn meiri vaxtar á komandi árum bæði þar og annars staðar,

heldur setjum við sömuleiðis háar fjárhæðir í áframhaldandi endurgreiðslur rannsókna- og þróunarkostnaðar til að byggja undir framtíðarsókn, sköpun verðmætra starfa á næstu árum og áratugum. Við höfum góða sögu að segja í efnahagsmálunum síðustu misseri, þrátt fyrir gríðarlega óvissu, sérstaklega í upphafi faraldursins. Óvissan hefur verið slík að að við höfum bara á síðustu vikum verið að sjá ný afbrigði og við höfum verið að komast að niðurstöðu um það hversu skæð ný veiruafbrigði eru og hvaða áhrif þau hafa. Í dag er heilbrigðisráðherra að kynna breytingar á sóttvarnareglum. Þetta sýnir hversu kvikt umhverfið er og í því ljósi öllu vil ég meina að okkur hafi tekist einstaklega vel í efnahagsmálum að stilla aðgerðir í samræmi við stöðuna á hverju sinni. Þrátt fyrir allt þá er hægt að horfa björtum augum til komandi ára, þrátt fyrir þennan gríðarlega hallarekstur, því við höfum náð að skapa traustan grunn fyrir öfluga viðspyrnu samfélagsins.

En að einhverju leyti skapast betri staða hér í dag af því að fræðingar sáu líka ekki fyrir hver hegðun neytenda yrði. En gerum ekki lítið úr aðgerðunum. Ráðherra sagði réttilega að það þyrfti að vanda í hvaða aðgerðir væri ráðist og hverjar ekki. Hann orðaði það, held ég, þannig að gera ekki um of og meinti með því að kynda ekki undir óþarfa þenslu og verðbólgu ef ég skil það rétt. Ég held að það sé alveg hárrétt. En í framhaldi af því langar mig þá að spyrja hvort hæstv. ráðherra telji að framlenging á átakinu Allir vinna, sem gæti kostað um 8 milljarða kr., flokkist kannski undir slíka óþarfa örvun til atvinnugreinar sem þarf ekki á því að halda og óþarfa neyslu almennings, hvort það hefði hreinlega verið nær að nota þessa fjármuni til að létta undir með þeim atvinnugreinum sem eru í raunverulegum vanda og jafnvel því fólki og þeim hópum sem eru í raunverulegum vanda til að auka líkurnar á því að allir séu sem best á sig komnir þegar við klárum þessa baráttu og til að viðhalda einhvers konar heilbrigðu jafnvægi á milli þessara stoða í atvinnulífinu. Hefðum við átt að verja þessum peningum öðruvísi?

við sáum fram á að það myndi fjara undan þörfinni fyrir flest úrræðanna og það væri þá ágætt að við myndum standa við það hversu lengi þau ættu að gilda. En síðan snúast vindarnir. Við fáum nýtt afbrigði til sögunnar og það reynist nauðsynlegt að fara aftur að þrengja að opnunartíma. Fyrstu augljósu viðbrögðin við því voru að segja: Þeir sem verða fyrir herðingum á samkomutakmörkunum sérstaklega, við munum byrja á því að styðja við þá. Það eru þá hugmyndirnar um sértækan stuðning til veitingageirans. kjölfarið fylgdu síðan lokunarstyrkirnir, framhald á þeim, og skömmu síðar sáum við fram á þörf fyrir að dreifa greiðslu opinberra gjalda af fyrri hluta ársins yfir á síðari hluta ársins eins og ákveðið hefur verið. Við höfum í raun og veru bara verið að rýna hagrænu gögnin alveg fram á þennan dag. Það sem við sáum núna síðast er að það hefur slegið aðeins niður í veltu, sérstaklega kortaveltu, á fyrstu vikum þessa árs.

en tillagan um að koma núna með framlengingu á almennu viðspyrnustyrkjunum sýnir að því til viðbótar er þörf fyrir ákveðinn almennan breiðan stuðning.

og það þurfi að styðja veitinga-, menningar- og listageirann sem er í mestum vanda að hafa orðið fyrir þessum lokunum. Ég er sammála um það. En ég er að spyrja hvort það hefði verið skynsamlegt akkúrat núna rétt fyrir áramót að ráðast í framlengingu á Allir vinna sem kostar 8 milljarða. Hefði verið hægt að nýta þá peninga til þess að styðja þá sem voru í enn þá meiri vanda? Það er það sem ég er að spyrja um. Svo langar mig líka til að ræða það aðeins að núna þegar við erum að sigla út úr þessu þá þekkjum við það öll að í kreppu geta skapast aðstæður þar sem samþjöppun verður óhjákvæmilega mjög mikil í ýmsum greinum. Hún getur auðvitað alveg verið af hinu góða að einhverju marki en hún getur líka orðið of mikil.

flytjist jafnvel úr fámenninu og hingað í þéttbýlið, hvort við munum sitja uppi með miðstýrðari, einsleitari og kannski fátæklegri ferðaþjónustu, svo ég nefni það bara sem dæmi,

endurgreiðslur vegna bifreiðaviðgerða og annað þess háttar. En við framlengdum að verulegu leyti endurbætur á eigin húsnæði og erum áfram með umfram 60% endurgreiðslur langt fram á þetta ár. Það átak mun því lifa alveg fram á haustið. haustið. Sumt af því fellur niður um mitt ár, annað lifir fram í september. Menn hafa líka verið að velta fyrir sér hvort við ættum að vera með þessar almennu stuðningsaðgerðir vegna ráðningarsambanda. Þar hef ég verið þeirrar skoðunar að atvinnuástandið í dag og eftirspurn eftir vinnuafli kalli ekki á slíkar aðgerðir. En Allir vinna-endurgreiðslufyrirkomulagið á virðisaukaskatti hefur reynst ágætlega. Það er engin spurning að með þeim miklu fjármunum sem ákveðið var að verja í það átak undir lok árs árs er verið að auka eftirspurn í samfélaginu. Það er engin spurning. Ég held að við höfum farið bil beggja, þ.e. að svara ákalli um að veita einhverja framlengingu á átakinu án þess þó að láta það gilda út allt árið og alls ekki láta það gilda lengur en það.

upplifunargeirans, þá menningargeirans sérstaklega, fólkið sem stendur á bak við sviðið, tekur ekki beinan þátt í flutningi eða uppákomum. Nú er ég að tala um hljóðmennina, ljósamennina, hljóð- og kerfisleigurnar og allt þetta sem gerir þetta mögulegt, þennan stærsta vaxtarbrodd atvinnulífsins, upplifunargeirann í þessari deild menningarinnar. Ég þykist vita að sumt af þessu fólki, sumt af þessum fyrirtækjum, eigi ekki beinan aðgang að þeim lausnum sem boðaðar hafa verið. Mig langar að spyrja ráðherrann hvort til kynni að standa að

Það er kannski helst að nefna hér áform um að framlengja almenna úrræðið fyrir viðspyrnustyrki. Það er úrræði sem rann út í lok nóvember og við erum að ræða um það að leggja fyrir þingið tillögu um að

og reynslan hefur sýnt að það getur gagnast aðilum af þeirri tegund sem hv. þingmaður nefnir. Hins vegar verður alltaf erfitt að tjá sig um þetta almennt vegna þess að það er svo

blasi við þeirri stétt sem ég var að vísa til áðan en svo að vonin um gigg á næstu vikum og mánuðum muni leysa þann vanda. Þetta er gleymda stéttin, þetta er huldufólkið sem passaði ekki inn í skapandi greina-styrkina og ekki beinlínis heldur í hina. Kannski hafði eitthvað af þessu fólki lent í því að forgangsröðunin, starfslaunakostnaður og önnur gjöld urðu undan á t.d. skattgreiðslum og þar með eru menn fallnir algerlega úr leik og eru illa staddir margir.

þá átti ég einmitt samtal við félagsmálaráðherra í morgun um að hann er að fara að setja vinnuna af stað og við vorum að spjalla um að það styttist í að við myndum taka það upp á formlegum vettvangi í ráðherranefnd. Það er þá félagsmálaráðherra sem mun setja vinnuna af stað og ég geri ráð fyrir því að það verði strax settur mikill kraftur í það. En það er alveg rétt að við höfum orðið af miklu á meðan heimsfaraldurinn hefur geisað og það hefur ekki komið síst við tekjulága þegar þeir eru skertir og möguleikar þeirra takmarkaðir til að njóta samvista við aðra. Það er ekki bara tekjumissir í menningargeiranum og víðar í atvinnulífinu sem við eigum að vera að horfa á, það eru bæði efnahagslegir og félagslegir vinklar, efnahagsleg afkoma heimilanna, fyrirtækjanna og ýmsir félagslegir vinklar sem hljóta að koma til skoðunar. Við höfum eftir bestu getu reynt að fylgjast vel með því. Við höfum auðvitað sett stóraukin framlög inn í geðheilbrigðismál á meðan á þessum faraldri hefur staðið og sú viðbót fylgir okkur inn í þetta ár.

Vandinn er hins vegar sá að við höfum aldrei fengið útskýringu á því hvaða stefna stjórnvalda býr í raun til það svigrúm að vaxa út úr vandanum.

Það er sú stefna að fara ekki í flatan niðurskurð í opinberum rekstri heldur verja góða opinbera þjónustu. Það er sú stefna að fara í fjárfestingarátak þrátt fyrir hallarekstur. Það er stefna sem hefur til lengri tíma byggt á því að viðhalda lágum opinberum skuldum þannig að ef á þyrfti að halda gætum við haft greiðan aðgang að fjármálamörkuðum, sem við höfum notið góðs af. Það er stefna sem byggist á því að setja fjármuni í nýsköpun,

við þurfum að halda lífi í. Það er stefna sem hefur birst í því að við höfum sett risafjárhæðir, eins og ég rakti hér áðan, marga tugi milljarða, í beinar stuðningsaðgerðir til fyrirtækjanna. Þetta eru nokkur meginatriði stefnunnar sem við höfum verið að fylgja.

Ég myndi hafa miklar áhyggjur af stöðunni í þeim löndum þar sem það hefur verið gert í of miklum mæli vegna þess að við sjáum verðbólgutölurnar hækka mjög mikið. Verðbólga er að grafa undan lífskjörum lágtekjuhópa og við eigum að fagna því að ekki hafi reynst þörf á slíku hér. Sú stefna sem ég vil standa fyrir fram á við litið er að ná endum saman, trúa því

Ég heyri alveg það sem hæstv. ráðherra segir, en ég vil fá að sjá hvernig þessar aðgerðir borga upp þessa tugi — við erum örugglega komin í hundruð milljarða sem við þurfum að borga til baka

kannski á tíu árum? Veit það ekki. Þetta eru svör sem þingið þarf að fá til þess að vita í rauninni hvernig við eigum að fara með fjármuni almennings á næstu árum.

Það getur vel verið að hv. þingmaður telji mikilvægt að við svörum því líka hvernig hlutföllin verði á milli afgangs í ríkisfjármálum og skuldasöfnunarinnar þessi misserin eftir 28 ár. Ég held að það sé bara umræða sem verður að taka einhvern tímann síðar. Núna erum við með blæðandi opið sár í ríkisrekstrinum sem birtist í gríðarlega miklum halla. Ég hef varið þennan mikla halla vegna þess að við erum á sama tíma með áætlun um það hvernig við lokum skuldasöfnuninni. Nú mun reyna á það, m.a. við fjármálaáætlunargerð í vor og fjárlagagerðina næstu árin, hvort það tekst hér alvörusamstaða í þinginu um að halda þessu striki, vegna þess að í dag eru tveir skólar að takast á um það hvernig eigi að fara út úr þessari krísu. Annar skólinn segir að þessi halli skipti engu máli, það megi bara bæta 100 og 200 milljörðum við hann hvenær sem er og svo finni menn út úr því seinna, það muni ekki springa út í verðbólgu. Hinn skólinn, og það er skólinn sem ég tel miklu skynsamlegra að fylgja, er með trúverðugar raunhæfar áætlanir um það hvernig menn ná endum saman að lokum, hvernig menn stöðva hallareksturinn, hvernig frumjöfnuði verði náð að nýju og hvernig við reynum að að örva hagvöxt í hagkerfinu þannig að skuldahlutföllin hætti að versna. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að skuldahlutföllin eru þrátt fyrir allt mjög fín í alþjóðlegum samanburði en við erum þó sérstaklega

Virðulegur forseti. Það blasir einhvern veginn við manni núna, a.m.k. er spurningin alveg gríðarlega áleitin, hvort við séum ekki komin á þann stað í faraldrinum að vel sé hægt að fara

Mér fannst hæstv. ráðherranum mælast þar vel. Hann kom með röksemdir fyrir því að þær ráðstafanir sem þá var gripið til, til að mynda að hafa tíu manna samkomutakmarkanir að það væri nánast ekki lagastoð undir því enn þá. Þær forsendur sem lágu að baki þeirri ákvörðun voru m.a. spár um það hvernig faraldurinn myndi þróast og hver áhrifin yrðu á spítalann. Það liggur alveg fyrir að við erum langt undir bjartsýnustu spá hvað varðar innlagnir á spítalann

það skipti gríðarlega miklu máli hverju sinni að það liggi fyrir á hvaða grundvelli við tökum ákvarðanir sem þrengja að atvinnustarfsemi eða persónufrelsi fólks og leggja mönnum línurnar um það hversu margir mega koma saman o.s.frv. Í tilvikinu sem hér er verið að vísa til var þetta mjög skýrt. Við getum lesið um það í minnisblaði landlæknis að það var á ákveðnum forsendum, með ákveðin spálíkön undirliggjandi, sem þessi ákvörðun var tekin.

vera mjög skýr um þetta og það er fagnaðarefni að við skyldum hafa gengið í það verk að þétta þann lagabálk. Reyndar er ég þeirrar skoðunar að við hefðum átt að ganga lengra. Þegar við horfum núna til baka og skoðum sóttvarnalögin, þessi samskipti og hvernig ákvarðanir eru teknar, þá er ég þeirrar skoðunar að við hefðum átt að ganga talsvert lengra í að þétta samtalið milli stjórnkerfisins og þingsins. Mín skoðun er sú, eftir allt það sem á undan er gengið,

Hann gerði það með því að hætta sóttkví hjá þeim sem hafa verið útsettir fyrir smiti utan heimilis. Það er ekki annað hægt að segja en að það sé viðbragð við þeim upplýsingum sem við nú höfum. (Forseti hringir.) Svo er boðað síðar í þessari sömu viku að stíga frekari skref. Ég tel því að ráðherrann hafi

Frú forseti. Áhugavert að heyra svarið. Ég fagna þessu sem sagt er um samskipti við þingið. Mér hefur fundist vanta talsvert upp á það að þingið hafi verið með í ráðum þegar við höfum verið að ræða þessar miklu ráðstafanir sem leggjast af miklum þunga ekki bara á ríkissjóð heldur líka fólkið og fyrirtækin í landinu. Ég er sammála því að það komi vel til greina að það sé hreinlega þingsins að staðfesta þær ákvarðanir sem teknar eru. Mér fannst samt spurningunni ekki alveg svarað vegna þess að yfirlýsing ráðherrans var svo rosalega skýr í Kastljósi í gær. Við erum komin á þann stað að við erum farin að brjóta lög. lög. Það að við séum að brjóta lög á fyrirtækjum og fyrirtækjaeigendum, sem eru með rekstur í gangi og geta ekki sinnt honum sem skyldi út af þeim takmörkunum sem eru í gangi, kallar á þá ábyrgð að við afléttum takmörkununum strax.

Svo langaði mig líka aðeins að spyrja um það sem fram kom í grein heilbrigðisráðherra og forstjóra spítalans um að spítalanum hafi verið veitt svigrúm til þess að bjóða upp á greiðslur fyrir viðbótarvinnuframlag næstu fjórar vikurnar og talað um að sú aðgerð muni að öllum líkindum auka mönnun um 20–30%.

Varðandi lögin þá er þetta bara mín skoðun. Ég held að ég hafi verið nokkuð skýr um það að þegar verður alger forsendubrestur á ákvörðunum sem þrengja að atvinnustarfsemi eða persónufrelsi fólks þá verður að bregðast við og það verður á endanum að vera mat ráðherrans og ég verð að segja að hann kemur hérna með nokkuð stórt útspil í dag sem varðar sóttvarnirnar. Þegar þessi mál eru skoðuð þá verður maður auðvitað

Það verður að muna út frá hverju lögin ganga. Þau ganga út frá því að allar slíkar takmarkanir séu algert neyðarbrauð. Þess vegna stendur í lögunum að um leið og skilyrði eru ekki lengur til staðar til að þrengja að hlutum, hvort sem er atvinnustarfsemi eða samkomu einstaklinga,

Frú forseti. Ræða hæstv. ráðherra og fyrri yfirlýsingar kalla á nokkrar spurningar. Hæstv. ráðherra nefndi það að ójöfnuður hefði ekki aukist hvað varðar tekjur einstaklinga. Hins vegar hefur ójöfn staða fyrirtækja verið að aukast jafnt og þétt í þessum faraldri og þetta var raunar þegar orðið mjög mikið áhyggjuefni áður en faraldurinn hófst. Þessi ríkisstjórn hefur allan sinn feril lagt á nýjar kvaðir, nýjar reglugerðir, nýjar álögur sem hafa skekkt samkeppnisstöðu fyrirtækja, bitnað á þeim minni og nýst þeim stærri. Nú í faraldrinum hefur staða stærstu fyrirtækjanna, alþjóðafyrirtækjanna sem treysta á alþjóðavæðinguna, styrkst jafnt og þétt. Eigendur þeirra hafa tvöfaldað eigur sínar á meðan þeir sem eru að reyna að halda litlum fyrirtækjum á floti hafa lent í enn meiri vörn en áður. Hvað ætlar þessi ríkisstjórn að gera, ef eitthvað, til að rétta samkeppnisstöðu minni fyrirtækjanna sem veita auðvitað langflestum atvinnu? Það er ekki að sjá að lögð hafi verið drög að því í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, þvert á móti; frá hæstv. ráðherra streyma atriði sem eru til þess fallin að gera rekstur þessara fyrirtækja enn erfiðari.

Nú höfum við séð breytingar á sóttvörnum. Þær voru skyndilega hertar nokkrum dögum eftir að þær voru rýmkaðar án þess að neinar tölur sýndu fram á hvers vegna það væri. Svo eru þær rýmkar aftur núna, en bara hluta, sama dag og fjöldi smitaðra er í hámarki.

Virðulegi forseti. Ég ætla að segja, um stöðu smærri fyrirtækja almennt, að mér finnst merkilegt hvað okkur hefur tekist að verja hana. Það birtist okkur t.d. í því að gjaldþrot fyrirtækja í gegnum þennan faraldur eru ekki umfram það sem vænta má bara í venjulegu árferði. Þetta er þrátt fyrir að við séum stödd í heimskreppu. Það er alveg ótrúleg staðreynd. Við sjáum líka á dreifingu stuðningsaðgerða stjórnvalda að þau teygja sig mjög vel til smærri rekstraraðila. Viðspyrnustyrkirnir, tekjustyrkirnir eru með þannig hámarksfjárhæðarþak á mánuði að öllum má vera ljóst að þetta er úrræði sem smíðað er fyrir smærri fyrirtækin og jafnvel einyrkja. Það sem hefur verið gert til stuðnings stærri fyrirtækjum — ef ég nefni hér það sem í upphafi hétu brúarlán og hafa þróast yfir í viðbótarlán eru það úrræði sem hafa gagnast örfáum fyrirtækjum. Hins vegar gerist það oft, þegar svona djúpar efnahagslægðir verða,

kemur dálítið breytt mynd. Það er ekki óþekkt í sögunni að það leiði til aukinnar hagræðingar, menn leiti allra leiða til að sameina og það fækki samkeppnisaðilum. Það er ástæða til að fylgjast aðeins með þessu.

Frú forseti. Stuðningsaðgerðirnar hafa verið mikilvægar og það var gríðarlega mikilvægt að ríkið væri í stakk búið til að ráðast í slíkar aðgerðir þegar faraldurinn hófst. En það gerðist ekki af sjálfu sér, það gerðist vegna sérstakra ráðstafana.

náð, ekki hvað síst á tímum þessa faraldurs, að fjölga opinberum stöðugildum um 9.000 en á sama tíma að fækka stöðugildum í einkageiranum um hátt í sömu tölu.

Með hvaða hætti hyggst ríkisstjórnin snúa þessari þróun við? Okkur skortir svör við því. Aðeins þá aftur að þessu með lögmæti aðgerða, til að mynda tíu manna takmörkun á það hversu margir megi koma saman, jafnvel þó að um sé að ræða mikilvæg verkefni,

þegar við skoðum síðan þá tölu, 4.800, og spyrjum um hversu margir þeir eru sem starfa hjá ríkinu á móti sveitarfélögunum, þá kemur í ljós að meiri hlutinn er hjá sveitarfélögunum. Þannig að fjölgunin er ekki þetta mikil hjá ríkinu. Ef við skoðum síðustu tíu ár hefur ársverkum hjá ríkinu fjölgað um 11,5%, sem ég verð nú að segja er talsvert, en fjölgun íbúa á sama tíma hefur verið 16%, þannig að í því samhengi hefur ríkisstarfsmönnum fækkað sem hlutfalli af íbúum landsins.

Stóra spurningin var hvort við ætluðum að fara í uppsagnir á opinberum starfsmönnum og við ákváðum að gera það ekki, sem sagt ekki að fara í flatan niðurskurð í kreppu. En það hefur gerst víða um heim að störf töpuðust tímabundið í einkageiranum, en sem betur fer höfum við séð einkageirinn vera að ráða að nýju.

Jafnvel þó að því yrði að einhverju leyti ýtt út á markaðinn þá er jú auðvitað ríkið að borga fyrir þá þjónustu samt sem áður, þannig að óbeint eru þeir þá opinberir aðilar. Ég verð að segja að ég gleðst yfir því í dag að við erum komin hingað eftir að hafa tekið góðar ákvarðanir í gegnum tíðina, byggðar á reynslu og þeim

gömul tillaga. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar hefur verið að kalla eftir því sem var notað eftir hrun til að vinna úr skuldavanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja, og eins og við munum þá var það nýtt af ansi mörgum,

brautarinnar var valin. Í fyrsta lagi hafði það dálítið með það að gera hvernig við komum á fót stofnefnahagsreikningi nýju bankanna, Landsbankans og Íslandsbanka

birtist okkur reyndar síðar í endurmati eigna bankanna sem mikill hagnaður, og þess vegna væri mjög rúmt svigrúm inni í nýstofnuðu bönkunum til að koma betur til móts við fyrirtækin án þess að þau þyrftu að taka á sig mikið högg. Þetta held ég að hafi verið einn grunnurinn að því að þessi leið var farin og upp úr þessu urðu til eins konar sameiginleg viðmið sem voru voru í raun og veru innihaldið í Beinu brautinni, sameiginleg viðmið um það hvernig menn gætu fengið leiðréttingu skuldastöðu sinnar í fjármálakerfinu. Ég átta mig ekki alveg á því þegar vísað er til þessa úrræðis hvernig það ætti heima í dag nema jú, ég hef svo sem átt fundi þar sem það er útskýrt fyrir mér að menn telja að safnast yfir þennan tíma heimsfaraldursins upp sú skuldastaða við fjármálafyrirtækin sem erfitt verði fyrir viðkomandi fyrirtæki að eiga við. En í mínum huga á algjörlega eftir að reyna á það í samtali við fjármálafyrirtækin sjálf fyrst

væri dregin upp úr hattinum núna. Sannarlega er þarna skuldahengja. Á fundi atvinnuveganefndar í morgun var ferðaþjónustan einmitt með nýútgefna skýrslu vegna ársins 2020, og reyndar fram á 2021 líka, og þeir eru að fylgja því eftir núna bara í komandi viku. Þar

að kynda ekki bál verðbólgu. Þegar við höfum verið að tala um þær aðgerðir sem við höfum verið að vinna með, að þær séu til þess fallnar að verðbólgan fari ekki af stað af því að þetta er auðvitað — ja, ég held að ég hafi ekki lifað tíma þar sem vextir hafa verið jafn lágir og raun ber vitni. En auðvitað hefur maður áhyggjur af vaxandi verðbólgu og hækkandi vöruverði og innflutningi og öðru slíku sem við sjáum núna fara upp úr öllu valdi. Birgjar eru að tilkynna að fram undan séu gríðarlega miklar hækkanir, m.a. á matvöru og öðru slíku.

hvað er það sem við þurfum? Ég átta mig á því að við getum auðvitað ekki farið í endalaus útgjöld til að þenslan verði ekki of mikil en hvað er það helst sem ráðherrann telur að þurfi að eiga sér stað þannig að við missum ekki verðbólguna fram

við höfum séð þó nokkuð þróttmikla starfsemi á flestum sviðum. Það er helst í ferðaþjónustunni sem við sjáum enn að það vanti töluvert mikið upp á upp á fyrri veltutölur. Við höfum séð töluvert kraftmikla einkaneyslu. Jólaverslunin var, held ég, í mörgum tilvikum fram úr væntingum rekstraraðila og í þessari viku hafa verið að berast fréttir af inneign landsmanna í bankakerfinu. Eins og ég rakti áðan þá sýnist mér að vanskil séu mjög lág í bankakerfinu. Það er ekkert í tölum fjármálakerfisins sem segir okkur að það sé einhver kreppa í gangi, þess vegna skiptir mjög miklu máli að ríkissjóður sé núna ekki um of að beita sér fyrir aðgerðum eða leiða í lög aðgerðir sem eru að fara að auka spennustigið í hagkerfinu. Það er helst og einkum þar sem menn eru enn í sárum og að þessu eru nýjustu aðgerðir okkar sniðnar. Þær beinast að aðilum sem við vitum að hafa sætt mikilli skerðingu. Okkar úrræði segja að það sé skilyrði fyrir inngöngu í úrræðið að viðkomandi hafi orðið fyrir miklu tekjufalli o.s.frv. En ef við myndum fara að auka samneysluna mjög mikið á sama tíma og Seðlabankinn hækkar vexti þá erum við að að bjóða heim hættunni á að hér verði viðbótarverðbólga vegna ríkisfjármálanna. Það er það sem við þurfum að passa okkur á. Svo þurfum við einhvern veginn að ná góðum takti við vinnumarkaðinn þannig að

Það er nokkuð sem margir hér í þinginu hafa lengi talað fyrir. Ég vona að á endanum náist breið samstaða um þetta við endurskoðun á sóttvarnalögum, þ.e. að allar verulega íþyngjandi sóttvarnatakmarkanir þurfi að fá staðfestingu annaðhvort þingsins í heild eða þá þingkjörinnar nefndar. Það er miklu eðlilegra en það ráðherraræði sem hefur ríkt í faraldrinum af því að um leið og við þurfum að hlusta á sérfræðinga þá verðum við að muna að stjórnarfarið okkar er einfaldlega þannig að

brandarinn um handboltaleikinn og Allir vinna hefði mátt missa sín. En auðvitað er það þannig að ef hæstv. fjármálaráðherra hefði gert allt vitlaust hérna, kolvitlaust, þá litu hagtölurnar allt öðruvísi út. Þá væri atvinnuleysi meira, þá hefðu gjaldþrotin verið fleiri, þá væru ráðstöfunartekjur fólks lægri og staða ríkissjóðs verri. Auðvitað er það þannig. Það réttlætir samt ekki og afsakar ekki þann skaða sem var unninn hérna í upphafi faraldursins með hægagangi og fálmkenndum viðbrögðum.

Auðvitað er það umhugsunarefni að á meðan ríkisábyrgð á lánum og almennum rekstrarstyrkjum var dælt út til milljóna fyrirtækja í Evrópu tók marga mánuði að gangsetja svoleiðis úrræði á Íslandi. Það var einfaldlega þannig að

þegar frumvarpssmælkið sem kom frá félagsmálaráðuneytinu var útvíkkað og hlutabótaleiðinni breytt í meiri háttar björgunarnet fyrir atvinnulífið. Hvað gerðist svo strax sumarið 2020? Jú, þá var hert á öllum skilyrðum úrræðisins og þannig dregið úr virkni hlutabótaleiðarinnar. Afleiðingin var auðvitað sú að miklu lægra hlutfall vinnuafls á Íslandi var á hlutabótum 2020 en í öðrum Vestur-Evrópuríkjum. Við sjáum það t.d. í því að útgjöld til almennra atvinnuleysisbóta voru tvöfalt meiri en útgjöldin til hlutabóta hér á landi á meðan þessi hlutföll voru í hina áttina að jafnaði í þróuðum OECD-ríkjum.

Frú forseti. Ég ætla að segja að almennt held ég að við getum verið þokkalega sátt við þá stöðu sem við blasir.

verið okkur og eru okkur ótrúlega hagfelldar. Við erum mjög lánsöm að búa að þeim auðlindum sem hér eru.

eru að líkindum ekki mörg samfélög í heiminum sem hafa komist nær fullkomnun en íslenska samfélagið, þó að það sé að sjálfsögðu ekki gallalaust frekar en önnur fyrirbrigði í mannheimum. Ef það væri eitthvað sem ég myndi leggja til að við byggðum okkur undir þá væri það helst að það gæti undir engum kringumstæðum endurtekið sig að ein stofnun eða eitt fyrirtæki í landinu gæti haldið öllum hinum í einhvers konar gíslingu eða viðvarandi spennu. Þá á ég við blessaðan Landspítalann okkar

Mér hefur stundum orðið hugsað til 1918, spænsku veikinnar og frostavetursins og alls þessa. Við erum sem betur fer mun betur í stakk búin til að mæta slíku í dag en við vorum þá, en engu að síður er það stjórnarmál hvernig maður lætur einn spítala valda því mikla verkefni sem blasir við í svona heimsfaraldri.

úr búum bankanna. Eins eru síðan ýmsar ytri aðstæður þannig að við getum horft til bjartrar framtíðar sem íslenskt samfélag. Þá segi ég: Vonandi er þessi faraldur nú að baki. Vonandi getum við farið að haga okkur eins og við gerðum fyrir faraldurinn. Þó að menn geta átt von á einhverju þriggja, fjögurra daga kvefi og jafnvel hósta eða einhverjum hliðarverkunum þá vil ég fara að horfa fram á hvað er brýnast að þessu afloknu. Auðvitað er alltaf samhengi á milli fjármagnsins og þess sem gert er og gert skal. Fyrir mína parta segi ég að það eru tvö afar afar brýn verkefni fyrir okkur sem viljum skila þjóðinni okkar og börnunum okkar og barnabörnum, afkomendunum, betra samfélagi en við tókum við

í einu ríkasta samfélagi heimsins. Ég fagna þeim fréttum dagsins í dag að félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra séu búnir að sammælast um að hleypa því ferli af stað. Megi það ganga vel og farsællega og takast sem allra best og allra fyrst að leysa úr. Hitt málið, sem ég vil ekki að börnin mín og barnabörnin mín og afkomendur þeirra þurfi að lifa með í önnur 25, 50, 75 eða 100 ár, eða hvað það verður, er þetta viðvarandi þrætuepli um eina af fjölmörgum auðlindum okkar. Þessi ágætlega heppnaða Verbúð sem við horfum á á sunnudögum, misgóðir þætti að sjálfsögðu eins og gengur, er afar gott dæmi um vel heppnaða framleiðslu ríkissjónvarps á einhverju sem við getum öll látið okkur varða. Það er svo stutt síðan refirnir voru skornir og kaupin gerðust á eyrinni um það hverjir mættu og hverjir fengju og hverjir ættu og allt þetta. Um það verður að óbreyttu deilt

Ég tel að almannatryggingakerfið getum við leyst tiltölulega fljótt og vel. Hitt er mun flóknara. Það er það megin-konflikt að útvegssjávarauðlindin er sameign allrar þjóðarinnar en í reynd samt

Hæstv. forseti. Ég leyfi mér að fullyrða að ekkert okkar átti von á því að tveimur árum eftir að kórónuveiran tók sér bólfestu hér á landi myndum við enn í dag vera á tímum mikilla sóttvarna, samkomutakmarkana og efnahagslegra björgunaraðgerða. En það er staðan og við því er lítið annað að gera en að halda haus og klára það verkefni sem sett var á okkar herðar. Ég hef sagt það áður að við sem þjóð getum vonandi litið um öxl í fyllingu tímans og verið tiltölulega sátt við þær aðgerðir sem farið var í hér á landi, hvort sem þær hafa verið efnahagslegar eða sóttvarnalegar. Efnahagslegar aðgerðir hafa skilað árangri. Um það eru til vitnis fjölmörg orð fólks, m.a. úr ferðaþjónustu og menningartengdum greinum, þar sem margir hafa á orði að úrræði stjórnvalda hafi skipt sköpum. Nú þegar við sjáum vonandi fyrir endann á þessum faraldri er mikilvægt að við skrúfum ekki fyrir kranann of snemma. Það er búið að dæla gríðarlegum fjármunum út úr ríkissjóði en á einhverjum tímapunkti verður að hætta því, enda er það ekki eðlilegt ástand til lengdar að atvinnulífið sé ríkisstyrkt að stórum hluta. Þá gerum við ráð fyrir því að atvinnulífið geti tekið við af fullum þrótti að skapa verðmæti fyrir samfélagið í heild eins og vera ber. Mikilvægt skref var stigið í síðustu viku þegar Alþingi samþykkti frestun opinberra gjalda til haustsins og það var sömuleiðis mikilvægt þegar fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi því sem hér er til umræðu um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa þurft að sæta takmörkunum á opnunartíma. Eins og komið hefur fram er mikilvægt að við þann hóp fyrirtækja bætist hópur hótela og gistihúsa sem eru með vínveitingaleyfi og reka veitingaþjónustu samhliða sínum hótelrekstri. Góður gangur er í hagkerfinu að ferðaþjónustunni undanskilinni. Það skal samt ekki dregin fjöður yfir það að ekki hafa allir rekstraraðilar staðið af sér storminn þrátt fyrir kröftuga viðspyrnu ríkisstjórnarinnar og góðan vilja margra. Þetta var ljóst frá upphafi efnahagsaðgerðanna og engar falsvonir gefnar í því efni. Ung fyrirtæki með litla sjóði og ýmsir sem ekki hafa þolað herðingar og afléttingar sóttvarnaaðgerða til skiptis hafa því miður þurft að gefast upp. Það er þyngra en tárum taki og ég finn mjög til með því fólki. Lífið er svo sannarlega ekki alltaf sanngjarnt og margt í þessum heimi sem við mannfólkið ráðum ekki við þrátt fyrir mikla getu að mörgu leyti. Ég þekki það sjálf, verandi alin upp í fjölskyldufyrirtæki, þar sem allir leggjast á eitt af lífi og sál við að halda draumnum gangandi, að fyrirtækið verður þá ekki bara einhver kennitala eða eitthvert hús þar sem einhver starfsemi fer fram og fólk mætir til vinnu af gömlum vana eða fyrirtæki sé apparat þar sem einhver digurbarkalegur karl situr á kontór og skeytir ekki um annað en að ávaxta sitt pund. Þegar fyrirtæki liðast í sundur kallar það sorg yfir marga og veldur mörgum óvissu og kvíða. Það getur verið högg fyrir byggðarlög og smitað út frá sér vítt og breitt. Sumir bera aldrei sitt barr aftur eftir gjaldþrot. Eftir því sem faraldurinn dregst meir á langinn þyngist róðurinn, líka hjá ríkinu sem hefur staðið sig vel í að vera með útrétta hjálparhönd eins og ég hef lýst en getur því miður ekki gripið alla.

að líta af meiri þunga til slíkra þátta. Forseti. Frá upphafi faraldursins, sem sér loksins fyrir endann á, hefur markmið stjórnvalda verið að bregðast við jafnóðum. Undanfarin tvö ár hefur ríkisstjórnin sett á hinar ýmsu takmarkanir í eina eða aðra átt og lagt til ýmsar mótvægisaðgerðir. Það er langur listi: brúarlán, viðspyrnustyrkir, lokunarstyrkir, endurgreiðsla á virðisauka, frestun skattgreiðslna, útgreiðsla séreignarsparnaðar, greiðsluskjól lána, laun í sóttkví, ráðningarstyrkir, Hefjum störf, tekjufallsstyrkir, ferðagjafir, launaupplýsingafrestir, fjárfestingarátak, niðurfelling gistináttaskatts, markaðsátak ferðaþjónustu, einföldun fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja, tekjutengdar atvinnuleysisbætur og námsátak fyrir atvinnuleitendur. Ég er örugglega að gleyma einhverju en þetta er listinn eins og stjórnvöld setja hann sjálf fram á vefsíðu sinni um aðgerðir og ráðstafanir. Ásamt því að bregðast við afleiðingum faraldursins jafnóðum var það einnig stefna stjórnvalda að vaxa út úr faraldrinum. Ég taldi það vera góða stefnu en stjórnvöld skulda okkur meira en að fara bara með frasann, að vaxa út úr vandanum. Stjórnvöld skulda okkur útskýringu á því hvernig þau ætla að fara að því vegna þess að fyrsta stefna þessarar ríkisstjórnar gerði ráð fyrir aðhaldsaðgerðum. Núverandi stefna gerir ráð fyrir því að skuldasöfnuninni vegna faraldursins ljúki 2026. Ég býst við því að það verði fyrr, einfaldlega vegna þess að við vanspáum ítrekað hagvexti og ofspáum samdrætti. Þó að það sé í takt við varfærnisviðmið laga um opinber fjármál þá breytir það ekki skyldu stjórnvalda til að útskýra vænt áhrif af stefnu stjórnvalda. Ég nefni þetta sérstaklega af því að það er ekki nóg fyrir stjórnvöld að treysta bara á að varfærnislega matið um framtíðarhorfur skili betri niðurstöðu en búist var við. Það er nefnilega staðan sem við erum með í dag.

En hefðu aðrar leiðir skilað betri árangri? Það er stór spurning. Nú er hins vegar svo komið að ríkisstjórnin verður að útskýra framhaldið fyrir þingi og þjóð. Búist er við að árleg landsframleiðsla verði um 3–4% lægri en gert var ráð fyrir fyrir

Það er því frekar lélegur mælikvarði á stefnu stjórnvalda. Það sem stjórnvöld þurfa að útskýra, ef markmiðið er að vaxa út úr faraldrinum, er hvernig stefna stjórnvalda eykur landsframleiðslu um 3–4% umfram þessar spár. Eins og er eru slíkar útskýringar ekki til. Það eru ekki til útskýringar á því hvernig staðan hefði verið án faraldursins og hvernig viðbót stjórnvalda við þá stöðu skapar aðstæður fyrir okkur til að vaxa út úr vandanum. Eins og þetta lítur út frá mínum bæjardyrum séð ætla stjórnvöld bara að halda sjó og vona að þetta reddist. Til þess að hafa það á hreinu held ég að allt muni reddast en það er ekki það sama og stefnan að vaxa út úr vandanum, það er tvennt ólíkt. Allan faraldurinn hefur ekki verið nein stefna nema að bregðast við jafnóðum.

að ítrekað eru þing og þjóð skilin eftir í lausu lofti með einhverjar sóttvarnaaðgerðir og engar útskýringar um hvernig þær eiga að virka. Á sama tíma tala þingmenn, stjórnarliðar og ýmsir ráðherrar í kross hvert við annað um aðgerðirnar. Það er því ástæða til að efast um að það sé í raun og veru eitthvað til sem heitir alvöruplan um að vaxa út úr vandanum. Ég held að það séu bara innantóm orð. Auðvitað mun ríkisstjórnin aldrei viðurkenna það en hún getur afsannað það með því að sýna planið svart á hvítu. Og það er beinlínis skylda stjórnvalda þannig að ég bið ekki um mikið.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir að flytja okkur hér skýrslu um efnahagslegar ráðstafanir vegna kófsins, en svo kýs ég að kalla það. Það er einlæg von mín og trú, sem og líklega allra sem hér sitja inni, að þokunni fari létta og við munum stíga út úr þessum faraldri með hækkandi sól. Við höfum lifað á efnahagslega viðkvæmum tímum síðustu tvö ár, en þrátt fyrir það stöndum við ótrúlega sterk miðað við margar aðrar þjóðir. Árangur okkar vekur eftirtekt á heimsvísu. Áherslan á að verja hagkerfið, meginstoðir þess, heimili og fyrirtæki ásamt því að halda hagkerfinu gangandi líkt og hægt er í gegnum faraldurinn, hefur skilað árangri. Við brugðumst rétt við. Líkt og hæstv. ráðherra kom inn á hafa stuðningsaðgerðir ríkissjóðs átt ríkan þátt í því að samdrátturinn varð ekki meiri árið 2020. Án þeirra hefði viðspyrnan á síðasta ári ekki náð flugi. Þá horfum við á að atvinnuleysi er mun minna en spár gerðu ráð fyrir, sem er afar dýrmætt. Útlit er fyrir að létt verði á sóttvarnaaðgerðum og var ráðist í stórar aðgerðir núna í morgun í afléttingum, en þangað til fullri afléttingu er náð erum við enn og aftur að leggja fram úrræði til að koma fyrirtækjum út úr síðasta brimskaflinum. Við erum sterk þjóð. Seiglan og úthaldið hefur haldið okkur gangandi í gegnum aldirnar og það má segja að við séum svolítið eins og íslenska handboltalandsliðið, við gefumst ekki upp þótt á móti blási. Þess vegna ætlum við að búa til öfluga viðspyrnu á komandi mánuðum. Um leið og veiran fjarar út mun verða hér öflugur hagvöxtur fljótlega aftur. Ísland og íslensk þjóð hefur alla burði til að koma sér hratt af stað. Við eigum gríðarlegan mannauð, öflug fyrirtæki, fallegt land sem er ríkt af auðlindum ásamt því að búa yfir krafti til nýsköpunar. Markmiðið hefur ávallt verið að verja heilsu þjóðarinnar, grunnstoðir samfélagsins, vernda afkomu fólks og fyrirtækja og tryggja öfluga viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf. Við sjáum nú að þessum markmiðum hefur að mestu verið náð. Það er ekkert sjálfgefið. Því getum við horft jákvæð fram á við.

Við höfum frá upphafi faraldursins og sóttvarnaaðgerða lagt mikla áherslu á þá einföldu en mikilvægu staðreynd að efnahagsaðgerðir og sóttvarnaaðgerðir haldist þétt í hendur, að þær verði að kynna samhliða, að tjón atvinnulífsins og fólksins í landinu verði bætt og fólk geti vitað hvers sé að vænta og hvenær þess sé að vænta, um leið og sóttvarnaaðgerðir eru kynntar. Við höfum talað um mikilvægi fyrirsjáanleika upp að því marki sem það hefur verið hægt og einhverja stefnu sem horfir til lengri tíma en tveggja og þriggja vikna. Ég held að nú megi segja, að tveimur árum liðnum í þessum faraldri, að hér er ríkisstjórnin að klikka. Það hefur sannarlega ríkt óvissa í faraldrinum sjálfum á þessum tveimur árum en það ríkir engin óvissa um það fyrir atvinnulífið að það verður fyrir tjóni þegar stjórnvöld setja því kvaðir sem valda tekjutapi. Og það er stundum eins og vanti upp á skilning á gangvirki atvinnulífs að þessu leyti, að þessu leyti, hvað það gerir fólki að búa mánuðum og árum saman í algjörri óvissu um afkomu. Ríkisstjórnin hefur aftur og aftur beitt sömu sóttvarnaaðgerðum og nú liggur fyrir þekking á því hvaða efnahagsaðgerðir það eru sem virka. Ég nefndi um daginn, og ætla að fá að nefna það aftur, að í viðtali um mitt síðasta sumar sagði Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, frá því að stefnumótunarvinna væri farin af stað innan ríkisstjórnarinnar um framtíðarsýn í viðbrögðum við heimsfaraldrinum og ríkisstjórnin ætlaði að gefa sér tvær til þrjár vikur í það verkefni og kynna svo plan um hvernig ætti að lifa með Covid til lengri tíma litið. En svo heyrðist ekkert meir. Hefði ríkisstjórnin fylgt þessum orðum sínum eftir væri vinnandi fólk, heimilin og fyrirtækin í landinu í ögn þægilegri stöðu og í ögn meiri vissu. Það lægi kannski fyrir einhver stefna

Það er mikilvægt og jákvætt skref sem ég styð heils hugar og það held ég að almenningur geri líka. Það er auðvitað staðreynd að með frekari afléttingum verða þessar dýru efnahagslegu aðgerðir vitaskuld óþarfar. Forseti. Mig langar til að fara yfir það umhverfi sem þjóðfélagið, atvinnulífið, heimilin og fyrirtækin, búa við og fara stuttlega yfir tímalínuna frá því í sumar. Við munum eftir því að þann 26. júní voru allar samkomutakmarkanir á Íslandi felldar úr gildi. Mánuði seinna voru þær teknar upp aftur. Þann 3. september voru kynntar nýjar reglur. Aðrar reglur voru kynntar 15. september. Afléttingar tóku gildi 20. október.

en það eykur verulega erfiðleika fólks að hanga í þessari óvissu um hvað tekur við. Ég vil líka vekja athygli á því að allan þennan tíma, frá júní og fram í desember, var þingið ekki starfandi. Ríkisstjórnin var starfandi án eftirlits þingsins vegna þess að ríkisstjórnin valdi haustkosningar og tók sér svo átta eða tíu vikur, eða hvað það nú var, til að mynda nýja ríkisstjórn. Þingið var ekki starfandi allan þennan tíma og 21. desember voru samkomutakmarkanir hertar enn frekar og nýtt ár hófst og þannig hélt þetta áfram. Þann 15. janúar var enn frekar hert og þetta er veruleikinn sem við lifum við í dag. dag. Allan þennan tíma hefur fólkið í landinu ekki getað horft lengra fram í tímann en tvær til þrjár vikur, fram til næsta minnisblaðs, og ríkisstjórnin hefur á þessum tíma farið þá leið að bjóða fólki upp á það að kynna nýtt íþyngjandi regluverk, vissulega í þágu mikilvægra hagsmuna, sem fólk á að fara að vinna eftir, jafnvel bara strax á miðnætti næsta dags, en tekur sér sjálf vikur og jafnvel mánuði til að smíða tillögur um það hvernig eigi að mæta tapi fólks og fyrirtækja. Fyrirtækin eru skilin eftir í þeirri stöðu að eiga mögulega von á stuðningi sem þau vita þó ekki hver er og heldur ekki hvenær tekur gildi.

Aðeins stuttlega um inntak aðgerða: Frestun gjalddaga er skref en lítið skref og veitir ekki haldmikla stoð. Það virðist t.d. allt veitingafólk vera sammála um það. Tekjufallsútreikningar eru ágætir fyrir suma rekstraraðila en gagnast öðrum mun síður. Veitingastaðir með stutta rekstrarsögu standa höllum fæti. Hlutabótaleiðin var það úrræði sem gagnaðist best í byrjun faraldursins til að styðja við atvinnulífið og starfsfólk aðila sem neyddust til að draga saman seglin.

En ég ætla að fá að ljúka orðum mínum á því að ég bind miklar vonir við þá afléttingaráætlun sem á að kynna á föstudag. Ég vona að hún verði skýr um hvaða skref verði stigin og hvenær, að það

Eins og oft hefur komið fram þá höfum við frá upphafi faraldursins haft þá skýru stefnu að styðja við almenning og atvinnulífið til að draga úr áhrifum faraldursins eins og kostur er. Það var góð ákvörðun enda hefur þessi stefna skilað okkur góðum árangri með góðum hagvaxtarhorfum og minna atvinnuleysi. Almannahagur er og hefur alltaf verið leiðarljósið í baráttu okkar við þessar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Það að styðja við afkomu fólks og verja velferðarkerfin eru bestu ákvarðanirnar sem hægt er að taka í erfiðu árferði. Undir þetta taka allar helstu alþjóðastofnanir, hvort sem er á sviði velferðar eða fjármála. Okkur hefur nefnilega gengið vel að eiga við þennan heimsfaraldur, m.a. vegna þess að pólitísk ákvörðun var tekin í upphafi um að hlusta á sérfræðinga og vísindamenn þar sem byggt var á gögnum og reynslu. Íslenska heilbrigðiskerfið stóðst í rauninni prófið, var í stakk búið til að takast á við faraldurinn með stuðningi og ábyrgum viðbrögðum yfirvalda. Hér hafa verið áætlanir og við höfum farið eftir ráðleggingum, eins og ég sagði, okkar færustu sérfræðinga í hverju einasta skrefi og það er stór hluti af því að við erum komin út úr þessum faraldri. Við búum að því að hafa getað nýtt styrk ríkisfjármálanna til að styðja við efnahag og afkomu heimila og fyrirtækja í faraldrinum. Sá stuðningur hefur skilað sér í kröftugri viðspyrnu hagkerfisins. Atvinnuástandið hefur batnað hratt og horfur til framtíðar eru bjartari en áður. Þótt óvissan um framvindu faraldursins sé áfram talsverð höfum við lært betur að umgangast þetta ástand, þökk sé samstöðu þjóðarinnar og skilningi á því markmiði stjórnvalda að takmarka skaðann. Verkefnið nú er að byggja upp hagkerfið og styrk ríkisfjármálanna að nýju með stuðningi við fjölbreyttara og sterkara atvinnulíf, aukinni opinberri fjárfestingu í grænum verkefnum, rannsóknum og nýsköpun og skapandi greinum. Ríkisstjórnin mun áfram standa vörð um almannaþjónustuna og leggja áherslu á að skattkerfið fjármagni samneysluna, jafni tekjur í samfélaginu og styðji við markmið okkar í loftslagsmálum. Áfram verður rík áhersla á að treysta húsnæðisöryggi með nægri uppbyggingu og félagslegum aðgerðum fyrir tekjulægri hópa, fatlað fólk og eldra fólk. Á því kjörtímabili sem var að ljúka réðumst við í umfangsmiklar umbætur á skattkerfinu. Við lækkuðum tekjuskatt einstaklinga og það skilar heimilunum um 23 milljörðum í auknar ráðstöfunartekjur. Þetta skiptir máli. Auðvitað var þetta fyrst og fremst gert til þess að reyna að draga úr skattbyrði þeirra tekjulægri. Eins og ég sagði er endurreisn efnahagslífsins og ríkisfjármálanna í kjölfar heimsfaraldursins gríðarlega mikilvæg og það að endurheimta styrka stöðu ríkissjóðs og tryggja sjálfbærni ríkisfjármálanna til lengri tíma, enda segja lög um opinber fjármál að það þurfum við að gera. Þess vegna þurfum við áfram að vanda til verka. Okkar verkefni er að stuðla að því að verðlag sé stöðugt og við verðum að halda niðri vöxtum. Það er mjög mikilvægt, ekki síst svo þær kjarabætur sem heimilin hafa fengið geti orðið varanlegar. Við verðum að halda áfram að stíga þau mikilvægu skref sem við höfum fram til þessa tekið.

Sannarlega er það framtíðarmúsík og verður að sjálfsögðu að sjá til hvernig úr vinnst af því að við erum jú að kljást við eitthvað sem við vitum ekki hvernig hegðar sér. Eins og við vitum er það fátt sem við getum spáð og spekúlerað fram í tímann í öllu er viðkemur þessum faraldri

Eins og ég nefndi hér aðeins í andsvari áðan er það töluvert áhyggjuefni að í þessum faraldri skuli enn hafa aukist ójafnvægið milli lítilla fyrirtækja og þeirra stærri. Samkeppnisstaða minni fyrirtækja á Íslandi og raunar víðar skekkist stöðugt meira og faraldurinn hefur enn aukið á það. Stór alþjóðafyrirtæki sem sérhæfa sig til að mynda í netviðskiptum og póstsendingum hafa stækkað, verðmæti þeirra aukist, þeirra aukist, stórar skyndibitakeðjur hafa hagnast á ástandinu á meðan þeir sem eru að reyna að reka litla fjölskylduveitingastaði hafa tapað. Þetta kemur í framhaldi af stefnu þessarar ríkisstjórnar, eða þeirrar samsetningar sem var á henni á síðasta kjörtímabili, sem var öll meira og minna til þess fallin að skekkja samkeppnisstöðuna, að veikja stöðu þeirra minni með sífellt nýjum reglum, íþyngjandi reglum, sem stóru fyrirtækin geta hæglega tekist á við, jafnvel með heilar deildir til að gera það, en litlu fyrirtækin mun síður. Staðan er þá orðin sú að það er varla hægt að hefja rekstur á Íslandi, láta góða hugmynd verða að veruleika, nema ráða til sín sérfræðinga bara til að fást við kerfið. Það sem við sjáum nú í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er framhald á þessu sama; áframhaldandi íþyngjandi reglur og reglugerðir sem munu enn skekkja samkeppnisstöðu hinna minni. Þetta er mikið áhyggjuefni vegna þess að ný verðmætasköpun og ný störf verða fyrst og fremst til hjá minni fyrirtækjum. Þegar þetta er sett í samhengi við þá stöðu sem við stöndum frammi fyrir nú, þar sem þarf að auka verðmætasköpun á Íslandi og þarf að spara peninga, greiða niður ríkisskuldir, eins og hæstv. fjármálaráðherra nefndi áðan, þá vinnur þessi þróun mjög gegn því, þ.e. tækifærum okkar til að fjölga störfum, auka verðmætasköpun. Það er því áhyggjuefni að á þeim tveimur árum sem liðin eru frá því að faraldurinn fór að setja verulega mark sitt á stjórnmálin hér og starfshætti ríkisstjórnarinnar skuli hún ekki hafa sýnt neina framtíðarsýn um það hvernig hún hyggst efla verðmætasköpun í landinu og styrkja stöðu minni fyrirtækja. Það er eiginlega þvert á móti, eins og ég nefndi áðan, bara verið að bæta í þessa skekkingu. Það er mikið áhyggjuefni. Ég ræddi það líka stuttlega í andsvari hér áðan að um leið hafa stjórnvöld þanið út báknið,

Fyrir vikið hefði báknið ekki stækkað í hlutfalli við landsframleiðslu. En þegar skyndilega dró úr henni varð báknið stærra en nokkru sinni fyrr, sama til hvaða mælikvarða er litið. Nú höfum við séð það í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu ára að jafnvel þótt gert sé ráð fyrir hagvaxtarkippi eftir faraldurinn og auknum umsvifum í atvinnulífinu er engu að síður gert ráð fyrir viðvarandi hallarekstri ríkissjóðs. Þessi tvö ár hafa því ekki nýst ríkisstjórninni á nokkurn hátt til að undirbúa þær ráðstafanir sem stjórnvöldum ber við þessar aðstæður að grípa til til að vinna upp fyrri halla ríkissjóðs, greiða upp skuldir og auka verðmætasköpun.

skort á einhverjum sviðsmyndum sem gætu gefið fyrirtækjunum, sérstaklega minni fyrirtækjunum, einhverja hugmynd um það hvers væri að vænta. Þetta er mjög eðlileg gagnrýni hæstv. ráðherra á eigin ríkisstjórn,

Ég geri nú ráð fyrir að það hafi verið djúpri lægð að kenna en atburðurinn getur samt alveg endurspeglað þann ágreining sem hefur átt sér stað á milli einstakra flokka í ríkisstjórninni á síðustu mánuðum um sóttvarnaaðgerðirnar.

Það hlýtur að vera áhugaverð staða fyrir þau fyrirtæki sem nú á þessari stundu eru í hvað hörðustu kreppunni og gefur þeim væntanlega væntingar um stuðning eða jafnvel kröfur, vegna þess að hæstv. fjármálaráðherra er auðvitað ekki hver sem er í samfélaginu. Ég vil kannski ekki taka jafn djúpt í árinni og hæstv. ráðherra en ég gleðst vissulega yfir því svigrúmi sem er til staðar til afléttinga. Ég minni bara á að það þarf að gera það með ákveðinni varkárni. Þau skref þurfa að miðast við að heilbrigðiskerfið ráði við framhaldið og að viðkvæmustu hóparnir séu áfram varðir.

að vanlíðan hafi aukist. Þetta á t.d. sérstaklega við um láglaunafólk, innflytjendur, einstæða foreldra og barnafólk. Þetta verður að vera eitt af meginverkefnum ríkisstjórnarinnar. Þó svo að við komumst út úr sóttvarnaaðgerðum þá þurfum við að sjá til þess að allir séu á góðum stað þegar við förum út í hið venjulega líf. Það á einnig við um það ójafnvægi sem hefur myndast í atvinnulífinu. Þá þarf sérstaklega að huga að þeim fyrirtækjum sem hafa orðið fyrir barðinu á þessari skelfilegu og leiðinlegu veiru.

Ég lýsti þessum áhyggjum strax vorið 2020 og benti á að stór hluti fjármagnsins sem ríkisstjórnin hefði nýtt í efnahagsleg viðbrögð við faraldrinum hefði farið í að ríkisvæða uppsagnir fyrirtækja sem er alveg jafn galin framkvæmd núna í baksýnisspeglinum, að borga fyrirtækjum fyrir að segja fólki upp.

um efnahagsleg áhrif Covid-19 faraldursins, kemur fram að neikvæð áhrif aðgerða ríkisstjórnarinnar komi þyngst niður á þeim hópum sem hafa lægstar tekjur og á sama tíma fái hin ríku tækifæri til að auka auð sinn vegna hækkunar á hlutabréfamörkuðum og húsnæðisverði. Kreppan hefur aukið verulega aðstöðumun hópa og stétta. Sum erfiðustu og verst launuðu störfin hafa orðið erfiðari vegna sóttvarnaráðstafana og smithættu. Tekjulægstu stéttirnar sinna oftar en ekki nauðsynlegri þjónustu og umönnunarstörfum og í skýrslu ASÍ er sérstaklega vísað til starfsfólks leikskóla og dvalarheimila, afgreiðslufólks og ræstingafólks. Þau sem bera þyngstu byrðarnar af kreppunni eru þó þau sem hafa misst vinnu og þau sem eru líklegust til að sinna þeim störfum sem hafa lagst af í faraldrinum eru láglaunafólk. En þegar fjöldi atvinnulausra náði sögulegum hæðum í faraldrinum ákvað ríkisstjórnin ekki að auka stuðning við þann hóp, að undanskilinni minni háttar framlengingu á tekjutengdum bótum, það kom ekki til greina að hækka berstrípaðar atvinnuleysisbætur því að fjármálaráðherra þótti það vera bjögun, eins og hann komst að orði. Það var ekki fyrr en eftir linnulausa gagnrýni stjórnarandstöðunnar, verkalýðshreyfingarinnar og hagsmunasamtaka sem ríkisstjórnin gaf sig og hækkaði atvinnuleysisbætur. Það liggur fyrir að ríkisstjórnin setti allt sitt púður í að bjarga fyrirtækjum og þá einna helst stórfyrirtækjum frekar en að hjálpa einstaklingum og fjölskyldum. 10 milljarðar í viðspyrnustyrki, 2,8 milljarðar í lokunarstyrki, 11,3 milljarðar í tekjufallsstyrki 2,1 milljarður í ferðagjöfina, 12 milljarðar í að greiða fyrir uppsagnir. Allt til fyrirtækja. Tæplega 13 milljarðar fóru í endurgreiðslu af virðisaukaskatti til að eignafólk gæti endurnýjað eldhús- og baðinnréttingu. Það eru nákvæmlega svona aðgerðir, forseti, sem ýta undir ójöfnuð. Á sama tíma hefur listafólk og einyrkjar orðið fyrir miklum tekjumissi án teljandi aðstoðar frá ríkisstjórninni. Ungt fólk líður sérstaklega fyrir samdrátt í atvinnutækifærum og á erfiðara með að komast í starf við hæfi en áður. Þetta er alvarleg staða, forseti. Yfir helmingur atvinnulausra neitaði sér um heilbrigðisþjónustu á sex mánaða tímabili á síðasta ári.

Frú forseti. Ég vil í upphafi máls míns þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir munnlega skýrslu um efnahagsráðstafanir vegna Covid-19. Ég held að það hafi verið vel til fundið að hafa þessa

hafa tekist gríðarlega vel og skipt miklu máli. Við sjáum bara tölurnar um það, sem betur fer hafa tölur um dauðsföll hér á Íslandi verið mun lægri en í mörgum löndum í kringum okkur. Það skiptir svo sannarlega máli þegar farið er í gegnum heimsfaraldur að það takist vel í sóttvarnalegu tilliti. Við höfum hlustað á ráð færustu sérfræðinga og þeirra ráð hafa dugað þegar kemur að því að halda sjúkdómnum í skefjum. Við þurfum að hafa úthald

Ég vona svo sannarlega að við séum að komast á lokastaðinn, en þegar um veiru er að ræða þá vitum við ekki alveg hvað gerist næst og þess vegna þurfum við að halda áfram að hlusta á okkar færustu sérfræðinga í þeim efnum. Það hefur skilað okkur vel hingað til. En til að glíma við veirufaraldurinn hafa hinar efnahagslegu ráðstafanir skipt gríðarlega miklu máli og mér fannst hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra draga það vel fram í sinni skýrslu að efnahagsaðgerðirnar hafa að mestu leyti tekist vel hér á Íslandi. Allar tölur og skýrslur hingað til sýna það.

Við þurfum að halda áfram allt til enda með efnahagslegu aðgerðirnar og ég tel mikilvægt, líkt og boðað hefur verið, að þeim verði beint núna sérstaklega til þeirra sem verða fyrir hvað mestum efnahagslegum áhrifum af því sem vonandi eru lokametrar faraldursins. Á sama tíma finnst mér hafa skipt miklu máli að við höfum stutt við hin ýmsu félagslegu kerfi sem tryggja velferð og stuðla að bættri líðan fólks. Það kemur til með að hafa áhrif þegar við vinnum úr afleiðingum faraldursins. Það er eitt af því sem gerir samfélag að góðu samfélagi. Þess vegna þurfum við að klára þetta allt til enda og halda áfram að gera það með almannahag, velferð og jöfnuð að leiðarljósi.

enn einum tímamótunum í þessum heimsfaraldri, þ.e. við erum að fá í hendurnar upplýsingar um að þetta nýja veiruafbrigði sem hefur tekið yfir ný smit í landinu landinu hagi sér með öðrum hætti en við höfum hingað til þekkt. Við ákváðum í upphafi að fara varlega en í dag var tilkynnt um að við ætluðum að stíga stórt skref, að draga verulega úr notkun sóttkvíar sem úrræðis til að takast á við veiruna og það eru mjög mikil tímamót. En á dagskrá hér í þessari umræðu eru efnahagsaðgerðirnar sem eru svona eins og spegilmynd af sóttvarnaráðstöfunum og efnahagslegum afleiðingum heimsfaraldursins. Ég heyri að það eru uppi dálítið skiptar skoðanir um hvort við hefðum mátt sníða einstök úrræði með öðrum hætti. Það er sömuleiðis umræða um það hvort sumir hafi borið meira úr býtum en aðrir. Ég vil halda því til haga að

þegar skoðaður er fjöldi fyrirtækja eða rekstraraðila sem hafa nýtt sér úrræðin. Síðan er önnur önnur leið til að skoða þetta að mæla það eingöngu eftir fjárhæðum. Ef við skoðum bara hverjir það voru sem nýttu úrræði stjórnvalda þá er mikill meiri hluti lítil fyrirtæki sem segir mér að við höfum verið að ná til þeirra. Önnur leið til að skoða þessa mynd og spyrja sig um árangur er að skoða stöðuna í fjármálakerfinu. Við tókum það til til vitnis um mjög bágborna stöðu heimilanna á sínum tíma eftir fjármálahrunið hversu mikil vanskil heimilin höfðu hjá fjármálakerfinu. Það voru reyndar bara söguleg vanskil. Það var skelfileg staða í raun og veru og eftir öllum venjulegum mælikvörðum hefðum við í raun og veru getað sagt að fjármálakerfið sjálft væri í algjörum kröggum. En það var svo margt sérstakt við þær aðstæður sem þá voru uppi. Það átti eftir að vinna úr þessu öllu saman. Mörgum árum seinna fórum við í skuldaleiðréttingu til að reka smiðshöggið á það. En í dag er allt önnur mynd uppi. Í dag er ekki hægt að sjá á efnahagsreikningum eða rekstrarreikningum fjármálafyrirtækja að hér hafi verið mikil heimskreppa. Þvert á móti eru miklar innstæður, það eru lítil vanskil og það er vöxtur í útlánum. Þetta er það sem ég á við þegar ég segi að víða sé mjög mikill þróttur í hagkerfinu. Í smásöluverslun á Íslandi hefur t.d. verið bara ágætisgangur. En það eru ákveðnir geirar samfélagsins sem eru í sárum og um þá höfum við dálítið verið að ræða í dag og um þá erum við að fjalla þegar við kynnum til sögunnar ný úrræði eða framlengingu eldri úrræða. Á sama tíma fer fram umræða um það hvernig við sjáum fyrir endann á faraldrinum. Vonandi gerist það hröðum skrefum núna að okkur áfram berist jákvæðar fréttir. Það berast fréttir núna frá Danmörku um að þar standi til að fara í mjög miklar afléttingar hratt og sambærilegar fréttir berast annars staðar frá. Vonandi verður það til þess að við sjáum raungerast vonir okkar um góða viðspyrnu fyrir fyrirtækin, rekstraraðila og þar með heimilin og fjölda starfa í landinu þannig að við getum farið að horfa inn í framtíðina með veiruna fyrir aftan okkur.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Ég ætla ekki að lesa álitið upp í heild sinni en stikla á stóru og reyna að draga fram aðalatriði þess en vísa annars í hinn skrifaða texta. Hann liggur hér til grundvallar máli mínu og afstöðu okkar þingmannanna sem skrifum undir þetta nefndarálit.

Þar segir að ákveða skuli fjölda ráðuneyta og heiti þeirra með forsetaúrskurði, samkvæmt tillögu forsætisráðherra. Áður en forsetaúrskurður er gefinn út skal tillagan lögð fyrir Alþingi í formi þingsályktunartillögu sem komi þegar til umræðu og afgreiðslu hjá þinginu. Með þessu fyrirkomulagi er tryggt að tillagan hljóti formlega og opna umræðu á Alþingi þar sem kjörnir fulltrúar þjóðarinnar fá tækifæri til að fjalla efnislega um þær breytingar sem forsætisráðherra hverju sinni leggur til að séu gerðar á æðstu yfirstjórn stjórnsýslunnar.

þó nokkrar umsagnir og fjölmarga gesti á fund nefndarinnar til að ræða málið. Þar voru ýmis sjónarmið reifuð og ábendingum komið á framfæri. Fyrir þeim reynum við að gera grein í þessu nefndaráliti meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.

að ekki hafi borist mikið af athugasemdum við þingsályktunartillöguna sjálfa, að styðja fyrirhugaða breytingu á fjölda og heitum ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands heldur var meira verið að viðra sjónarmið varðandi væntanlegan flutning á málefnum á milli ráðuneyta. Í umsögnum og fyrir nefndinni voru til að mynda gerðar athugasemdar við væntanlegan flutning nokkurra málefna til nýs mennta- og barnamálaráðuneytis. Þar komu m.a. fram áhyggjur af því að málefnum framhaldsskólanna hefðu ekki verið gerð nægilega góð skil í greinargerð þingsályktunartillögunnar

Við í meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar viljum taka það fram að þær breytingar sem lagðar eru til með stofnun nýs mennta- og barnamálaráðuneytis eru til samræmis við aukna áherslu ríkisstjórnarinnar á málefnum barna. Málefni framhaldsskólanna í heild sinni færast þó til hins nýja mennta- og barnamálaráðuneytis. Við áréttum mikilvægi framhaldsskólastigsins og brýnum fyrir ráðherra mennta- og barnamála að tryggja öflugt samráð og samvinnu við framhaldsskólana. Þá eru einnig reifuð sjónarmið með og á móti flutningi Ráðgjafar- og greiningarstöðvar til mennta- og barnamálaráðuneytis. Þar kom fram að engin rök hefðu verið sett fram fyrir því að flytja hana frá ráðuneyti félagsmála þar sem mikil þekking á málaflokknum hefði byggst upp. Fyrir nefndinni komu þó fram þau sjónarmið að í ljósi þeirrar höfuðáherslu sem lögð hefði verið á farsæld barna í hinu nýja mennta- og barnamálaráðuneyti væri eðlilegt að Ráðgjafar- og greiningarstöðin, sem þjónustar fyrst og fremst börn með alvarlegar þroskahamlanir og fjölskyldur þeirra, myndi flytjast til ráðuneytisins. Meiri hlutinn tekur undir þau sjónarmið að rétt sé að Ráðgjafar- og greiningarstöðin flytjist til mennta- og barnamálaráðuneytisins, en við áréttum að gætt verði að því að sú þekking og reynsla sem byggst hefur upp í félagsmálaráðuneytinu á þeim málaflokki glatist ekki við þann flutning. Talsvert var rætt í meðförum nefndarinnar um aðkomu starfsfólks Stjórnarráðsins. Við teljum mikilvægt að hafa í huga að það er forsætisráðherra að taka ákvörðun um skipan Stjórnarráðsins og hann hefur í þeim efnum sér til ráðgjafar sitt ráðuneyti. Í því felst sú ábyrgð að tryggja að skipulag Stjórnarráðsins sé þannig að það fái sinnt skyldum sínum og sé sem best í stakk búið til að innleiða stefnumótun stjórnvalda hverju sinni. Það er jú í raun það sem hæstv. forsætisráðherra er að ítreka með framlagningu máls þar sem verið er að skipta málefnum upp. Við í meiri hlutanum bendum á að allar breytingar í rekstri hafa áhrif á starfsfólk og breytingar valda oft óvissu um störf og hvernig framtíðin er. En með því að vinna vel að þessu verkefni er er hægt að ná fram markmiði ríkisstjórnarinnar um skiptingu ráðuneyta, en auðvitað einnig að huga að stöðu starfsfólksins. Ekkert annað kom fram í umfjöllun nefndarinnar en að það yrði gert. Það fannst mér koma skýrt skýrt fram í meðförum okkar á málinu. Í nokkrum umsögnum komu fram sjónarmið um að með breytingunum yrðu eðlislík stjórnarmálefni og stofnanir færð á mismunandi ráðuneyti. Var sem dæmi nefndur flutningur háskólastofnana frá mennta- og menningarmálaráðuneyti til háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis annars vegar og menningar- og viðskiptaráðuneytis hins vegar. Stofnanirnar hefðu mikla samlegð og mikið samstarf væri þeirra á milli. Að mati meiri hlutans ræður það eitt almennt ekki úrslitum um hvort framkvæmd stjórnarmálefna sé árangursrík og skilvirk að þau heyri undir eitt og sama ráðuneytið. Þvert á móti kunna hinir ósýnilegu múrar stofnanamenningar að þrífast milli skrifstofa innan ráðuneytis rétt eins og á milli ráðuneyta.

Líkt og ég sagði hér í upphafi barst nefndinni fjöldi umsagna þar sem ýmis sjónarmið voru reifuð. Ég held að það sé mikilvægt, líkt og ég er búin að gera grein fyrir hér, að reifa þessi sjónarmið, þá hafi Stjórnarráðið þær til

því að þannig er líklegast að breytingarnar takist vel, og það hlýtur jú að vera uppleggið. Eins og fram kemur í greinargerð með þingsályktunartillögunni er fjölgun ráðuneyta úr tíu í tólf á heitum þeirra lokaáfangi í umfangsmiklum breytingum á skipulagi Stjórnarráðs Íslands. Tvö ný ráðuneyti verða til með tilheyrandi endurskipulagningu málefna og breytingar verða á heitum annarra í takt við nýjar áskoranir og flutning stjórnarmálefna til eða frá þeim. Þetta mun krefjast öflugrar verkstjórnar.

Þetta er mikilvægt að gera, tel ég, því að mér finnst mikilvægt að hver ríkisstjórn geti hagað skiptingu Stjórnarráðsins þannig að hún nái fram markmiðum sínum í starfi. En þar sem hér er um miklar breytingar að ræða er mikilvægt að við fáum upplýsingar um einmitt þær áskoranir sem koma upp í því mikilvæga og veigamikla verkefni. Við í meiri hlutanum leggjum til að tillagan verði samþykkt. Undir þetta nefndarálit rita, ásamt þeirri sem hér stendur, hv. þingmenn Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir.

greinargóða álitsgerð. Mig langar að tala aðeins um hluta af þeim breytingum sem lagðar eru til um skipan ráðuneyta og verkefni þeirra, sem mér fannst ekki koma fram nægilega vel hvort nefndin hefði skoðað. En í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu kemur fram að félagsmála- og vinnumarkaðsráðuneyti mun fara með málefni innflytjenda og flóttafólks og tekur jafnframt við þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd frá dómsmálaráðuneytinu.

er hælisleitenda og flóttamanna hér á landi eða bara hina almenna umsýslu um þá erlendu ríkisborgara eða erlendu aðila sem hingað koma — að það sé á einni hendi. Það sem hér er verið að gera er að færa þjónustuna út úr því ráðuneyti enda hefur verið gagnrýnt um langan tíma að þjónusta við það fólk sé á hendi þeirra sömu og sjá um það að gefa út dvalarleyfi eða annars konar leyfi. Að því sögðu skiptir auðvitað máli að dómsmálaráðuneytið, sem fer með þau mál, vinni sína vinnu og fylgi þeim lögum sem sett hafa verið á Alþingi og að öll sú umsýsla sé góð og vönduð.

að meðhöndla umsóknir og sú stofnun sem fer með þá þjónustu fyrir hönd ráðuneytisins hafa sýnt að þau virða hvorki lög né mannréttindi þeirra sem þarna eru að sækja um. Því

hvort nefndin hafi fengið uppfært kostnaðarmat eða hvort við erum að gera hér breytingar með óútfyllta ávísun

meðferð þess á þeim málum sem því sem stofnun er falið að sinna. Hvað varðar kostnaðarmatið þá skoðaði nefndin það. Þær tölur sem settar eru fram með frumvarpinu eru þær tölur sem gilda um það, það er verið að fjölga ráðuneytum um tvö. Hins vegar er það þannig að málaflokkar færast hér á milli og þá mun munu fjárheimildir flytjast með þeim á milli ráðuneyta. En sú kostnaðargreining sem fylgdi með þingsályktunartillögunni er sú kostnaðargreining sem stendur.

af hverju menn vilja fara þessa leið. Ég hef margundirstrikað að ég held að stjórnvöld, ríkisstjórn og þingmeirihluti hverju sinni, verði að hafa ákveðið svigrúm til að breyta Stjórnarráðinu, bæði eftir þeirri pólitísku stefnu sem mótuð er, m.a. í stjórnarsáttmála, en líka að líta í kringum sig varðandi umhverfið og breytingar

ríkisstjórna að leggja línur um það hvernig skipta eigi málefnum innan Stjórnarráðsins hverju sinni. Ég Ég tel reyndar að í raun ætti hver ríkisstjórn að geta skipt þeim málum eins og hún telur best hverju sinni.

að þegar verið er að gera breytingar má færa rök með og á móti þeim. Þess vegna reyndi ég í ræðu minni að reifa ólík sjónarmið sem komu fram

að hluta til háð pólitískri sýn hvers og eins hvernig hvert og eitt okkar, og jafnvel hver og einn flokkur, myndi sjálft kjósa að haga þessum málum.

Frú forseti. Ég trúi því og treysti að hv. þingmaður hafi lesið greinargerðina með hinni upphaflegu tillögu, en þar

Mér finnst það eðlilegt og í raun ekki skrýtið að stjórn sem þegar hefur starfað saman í fjögur ár sjái hvernig hún geti náð enn meiri árangri með því að breyta

Hér er lagt til að gera það með þessum hætti. Ég held að það eigi eftir að reynast vel. Ég er þeirrar skoðunar að að sú leið sem hér er lögð til sé til þess að ná þeim pólitísku markmiðum sem lagt er upp með og til þess þarf stjórnsýslan

Frú forseti. Ég mæli fyrir áliti 1. minni hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Tillagan er flutt af hæstv. forsætisráðherra. Hvað varðar gestakomur og umsagnir til nefndarinnar í umfjöllun sinni um málið. Þá vísa ég í nefndarálit meiri hlutans á þskj. 349. Eins og þingheimur veit þá gengu í gildi árið 2011, fyrir rétt rúmum tíu árum, ný lög um Stjórnarráð Íslands sem höfðu það að markmiði að styrkja Stjórnarráðið, m.a. með því að fækka ráðuneytum og stækka þau. Það var gert til þess að efla stjórnsýsluna, til að styrkja fagleg vinnubrögð og efla sérþekkingu á málaflokkum innan Stjórnarráðsins og láta það vinna betur saman.

byggðu tillögurnar og breytingarnar á lögunum og síðan sameining ráðuneyta sem fylgdi í kjölfarið að einhverju leyti. Það liggur fyrir og er ekki dregið í efa af þeirri sem hér stendur að það er í valdi forsætisráðherra sem verkstjóra í Stjórnarráðinu að hlutast til um skiptingu verkefna og skipan ráðuneyta og gera það auðvitað í samstarfi við formenn þeirra flokka sem eru í stjórnarmeirihluta á hverjum tíma. Framkvæmdarvaldið hefur stjórn á þessu máli og um það er ekkert efast hér. Það varð úr, að kröfu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þegar stjórnarráðslögin voru til umfjöllunar og afgreiðslu á Alþingi fyrir rúmum áratug, að með slíkum breytingum fylgdi þingsályktunartillaga eins og sú sem hæstv. forsætisráðherra flutti, til þess að þingið ætti kost á því að fjalla um málið af sinni hálfu. Því er málið hér til umfjöllunar og hefur verið til umfjöllunar í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það kom margt fram í umfjöllun nefndarinnar og við fengum ýmsar athugasemdir og ábendingar um bæði það sem umsagnaraðilar voru ánægðir með og líka um það sem betur mætti fara eða þar sem umsagnaraðilar töldu að stjórnarmálefnum hefði í

Ég er þeirrar skoðunar að það sé á ábyrgð þeirra sem styðja ríkisstjórnina, þ.e. þingmanna stjórnarflokkanna þriggja, að ljá þessu máli stuðning sinn þannig að það fari þá í gegn

hvað lagt er til af því að ég tel það einfaldlega vera á ábyrgð meiri hlutans að sjá um þessa framkvæmd og gera hana með þeim hætti að sómi sé að og að vinnubrögð séu í lagi. Það var ýmislegt þarna sem mér þótti ankannalegt. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi, þ.e. Íslandsstofu. Íslandsstofa er enn þá undir utanríkisráðuneytinu en það á samt að stofna nýtt ráðuneyti sem er í raun og veru eins og Íslandsstofuráðuneyti af því að þar er menning, ferðaþjónusta og annað slíkt, sem hæstv. ráðherra Lilju Alfreðsdóttur fer fyrir. Þannig að það eru ýmsir lausir endar í þessari framkvæmd sem bera það með sér að kannski hafi nú eitthvað eitthvað verið teflt um pólitíska stöðu eða eitthvert valdajafnvægi innan Stjórnarráðsins, ég veit það ekki. En þetta er eitt dæmi af nokkrum um þessa framkvæmd. Það sem mér finnst skipta öllu máli er að innan Stjórnarráðsins starfi fagleg, góð stjórnsýsla þar sem sérþekkingu er vel fyrir komið, þar sem passað er upp á stofnanaminni, þar sem gætt er að því að þjónusta við borgarana sé að öllu leyti til sóma og í samræmi við stjórnsýslurétt og gegnsæi og annað slíkt, og að Stjórnarráðið sé einhvers konar fasti í því hvernig við starfrækjum framkvæmdarvaldið en líka bara hvernig við starfrækjum pólitíkina hér á landi. Auðvitað þurfa allir nútímavinnustaðir að vera sveigjanlegir og hreyfanleiki starfsfólks þarf að vera fyrir hendi. Auðvitað þarf að gæta að starfskjörum og réttindum allra, og ég geng bara út frá því að það sé gert og verði gert. En við stöndum samt samt í þessu máli að einhverju leyti frammi fyrir og horfumst í augu við þá staðreynd að Stjórnarráð Íslands er ekki einn vinnustaður, það er margir vinnustaðir. Í mínum huga ætti það að vera einn vinnustaður. Stjórnarráð Íslands ætti að vera á einni kennitölu þó að því væri skipt í mörg ráðuneyti, og sett saman af einingum sem væru sjálfbærar að því leyti að þær hefðu ákveðin stjórnarmálefni á sinni könnu.

að snúa öllu á hvolf, eins og þarf svolítið að gera núna með stofnun tveggja nýrra ráðuneyta og tilfærslu mjög margra málaflokka á milli ráðuneyta,

Þetta er mikið rót á þekkingunni sem safnast hefur saman og sem mannauðurinn í Stjórnarráðinu ber með sér og í sér og er hætta á því að það verði rof. Það er hætta á því að það komi glufur. Það er hætta á því að eitthvað gleymist. Það er hætta á því að þegar tiltekið málefni fer á milli ráðuneyta að ef sérfræðingurinn var ekki í fullu starfi í því málefni þá verði eitthvað eftir. Það eru alls konar svona möguleikar í þessari stöðu vegna þess að stjórnsýslan okkar er lítil, við erum fá og við þurfum oft að smyrja ansi þunnt. Margir verða generalistar, alveg eins og þingmenn verða óhjákvæmilega eða eru með kannski heilu málaflokkana á sinni könnu þar sem það er alltaf sami maðurinn sem hittir einhverja 10–20 erlendra sérfræðinga sem sjá um málefnin í öðrum ráðuneytum eða í samstarfslöndunum. En þannig er þetta og ég vil fyrst og fremst nefna það að ég tel mikilvægt við þessar breytingar að þess sé gætt alveg sérstaklega að sérþekking embættismanna og starfsfólks ráðuneytanna fari ekki forgörðum og að þess sé gætt að við flutning málefna sé það gert með þeim hætti að ekki myndist rof eða annað í þjónustu í þeim málaflokkum. Ástæða þess að ég nefni hér í upphafi í mínu áliti breytingarnar og nýju lögin um Stjórnarráðið og skýrslunnar sem lágu þeim til grundvallar 2010–2011 er fyrst og fremst sú að hugsunin var svo skýr í þeim breytingum. Það var auðvitað í kjölfar hrunsins og það var alveg ljóst að það voru ákveðnir málaflokkar og ákveðnir ferlar í Stjórnarráðinu sem höfðu brugðist og þurfti að þétta, það þurfti að bæta. Ég er þeirrar skoðunar að ekki hafi mikið breyst hvað það varðar á síðustu tíu árum. Það þarf að halda vel utan um stóra málaflokka. Við vitum t.d. að bæði heilbrigðis- og félagsmálin verða að vinna saman og það er kannski vísir að því að einhverju leyti í nýju innviðaráðuneyti þar sem verið er að splæsa saman fleiri málaflokkum en áður hefur verið gert á því sviði. Hvers vegna gerum við það? Við gerum það m.a. vegna þess að stjórnsýslan, Stjórnarráðið, ráðuneytin, verða að hafa bolmagn til þess að gæta almannahagsmuna. Við vitum öll hvernig sérhagsmunir, sérstaklega tiltekinna atvinnugreina, hafa gengið um í Stjórnarráðinu í gegnum söguna. Við vitum hvernig hagsmunaaðilar hafa verið fengnir til að skrifa drög að reglugerðum, jafnvel drög að frumvörpum og hafa haft þar tögl og hagldir, vil ég segja. Það er kannski einfaldara að gera það þegar þú ert með lítið ráðuneyti sem hefur kannski ekki mikið bolmagn, hvort sem það heitir sjávarútvegsráðuneyti annars vegar eða landbúnaðarráðuneyti hins vegar. Við þekkjum öll þessi dæmi. Við þekkjum söguna. Þess vegna er styrkur fólginn í stærðinni. Það veldur mér áhyggjum að við séum að fara af þeirri braut rúmum áratug eftir að við gerðum breytingarnar í hina áttina. En eins og ég sagði áðan; það er á ábyrgð meiri hlutans, það er á ábyrgð framkvæmdarvaldsins og ég ætla ekki að axla þá ábyrgð fyrir þau. Það kom vel fram í umfjöllun nefndarinnar um þingsályktunartillöguna, og margir nefndu þetta, bæði utan og innan ráðuneyta, að í Stjórnarráðinu, þrátt fyrir

og auðvitað eru starfandi ráðherranefndir í ákveðnum málaflokkum. En stóra verkefnið er að brjóta niður þessa múra og búa til vinnuumhverfi og stjórnsýsluumhverfi þar sem þú getur farið þvert á vegna þess að þá bætir þú umfjöllunina og þú bætir þjónustuna, þú bætir jafnvel, og vonandi, skilvirkni ráðuneytanna á sama tíma. Eins og fram hefur komið kom hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sér saman um að biðja ráðherra um stöðuskýrslu um innleiðingu breytinganna eigi síðar en 1. maí næstkomandi. Við erum öll sammála um að það sé hlutverk nefndarinnar að fylgja þessum breytingum eftir

Ég hygg að ég láti þetta duga um nefndarálitið sem ég ein undirrita að þessu sinni. mér finnst mikilvægt að við hugum að samfellunni í þessum breytingum og að við hugum að því til hvers þær eru. Ég er ekki að gera lítið úr þeim hugmyndum sem hér er unnið með en ég hygg hins vegar að allir sjái að pólitískt koma þær sér mjög vel fyrir þriggja flokka ríkisstjórn.

þessari yfirferð okkar um þetta mál, þingsályktunartillögu um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Við erum fjögur á þessu minnihlutaáliti, þ.e. ég, Sigmar Guðmundsson, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir og svo áheyrnarfulltrúi nefndarinnar, Bergþór Þetta mál er, eins og búið er að rekja hér, búið að vera til meðferðar hjá nefndinni frá því fyrir jól og búið að kalla marga gesti til nefndarinnar og kalla eftir umsögnum og þær hafa margar borist.

á að líta út á endanum. Þetta er risavaxið mál og það sem ég ætla að gera í þessari yfirferð minni er að fara yfir og reifa helstu sjónarmið okkar fjögurra sem stöndum að þessu áliti. Við erum svo sem ekkert í álitinu að tala neitt sérstaklega um það

Það er ekki einkamál ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli fyrir alla að vel takist til. Við erum sammála minni hlutanum um að auðvitað verður stjórnarmeirihlutinn, ríkisstjórnin sjálf og meiri hlutinn á bak við hana á þingi, að bera ábyrgð á því hvernig þetta lítur út á endanum. Það leiðir því af sjálfu, af því að við erum ekkert endilega sammála öllu því sem verið er að leggja til, að við getum ekki stutt málið.

sér það mjög vel, sé að þrátt fyrir að þetta mál sé klætt í mjög faglegan búning þá er það fyrst og fremst pólitískt mál. Þetta er fyrst og fremst byggt á þeim grunni að verið er að bregðast við ákveðnum kosningaúrslitum eins og gjarnan er gert eftir kosningar. Þar breyttust hlutföll á milli flokka innan ríkisstjórnarinnar og því þurfti að fylgja eftir þegar kemur að því að skipa ráðherra og skipta verkefnum á milli flokkanna.

rýnt eitthvað sérstaklega hvernig hlutum væri best fyrir komið. Það er mjög mikið talað um að mjög

ætlum að játa ríkisstjórninni á hverjum tíma talsvert svigrúm til að móta Stjórnarráðið eftir þeim hugmyndum sem hún hefur um þá stefnumörkun sem fram eigi að fylgja, en þetta með faglegu vinnubrögðin stenst ekki og fellur eiginlega strax á fyrsta prófi þegar við komum að því hvernig þetta allt saman er ákveðið. Það er allt í lagi að fara aðeins yfir það vegna þess að það var gert í nefndinni. Menn voru að reyna að leiða í ljós nákvæmlega hvernig þetta allt saman þróaðist með þessum hætti. Þetta er auðvitað bara ákveðið í þriggja manna spjalli á milli formanna stjórnarflokkanna. Þannig verður þetta til. Þannig er þetta teiknað upp og þegar búið er að því þá er farið í ráðuneytin sjálf, í Stjórnarráðið, til sérfræðinganna og annarra sem gætu kannski lagt þar gott til og á þeim tímapunkti eru menn fengnir í útfærsluna.

það var ekkert í vinnu nefndarinnar sem sannfærði okkur um að þessir hlutir hefðu verið virkjaðir rétt þegar verið var að teikna upp þessar breytingar. Margar umsagnir sem hægt er að lesa um þetta styðja þetta styðja þetta mat okkar og sömuleiðis ummæli gesta á nefndarfundunum. Síðan að þeirri stefnubreytingu sem er að eiga sér stað og við vildum aðeins koma inn á í þessu nefndaráliti. Það var mótuð stefna og ég hélt að menn hefðu verið svona ágætlega sammála um það, ekki síst innan eins stjórnarflokksins, VG, að

Stjórnsýslan var svo dreifð, þetta voru svo veikar einingar að það vann gegn okkur þegar mikilvægt var að allir stæðu saman og reru í sömu átt í aðdraganda hruns og jafnvel í eftirmálum þess líka. Lærdómurinn þar var

Það er alltaf verið að fjölga ráðherrum og ráðuneytum. Þetta finnst okkur vinna gegn þeirri hugsun sem kom svo skýrt til okkar eftir hrun, að það er gott

mótstöðu gegn ásókn sérhagsmunaafla. Við þekkjum það kannski ekki síst úr atvinnuvegaráðuneytunum. Þar hefur náttúrlega mjög oft verið talað um að sérhagsmunir eigi þar fullgreiða leið inn á kostnað almannahagsmuna.

sem var talað um eftir hrun. Það er miður og það gerum við athugasemdir við í nefndaráliti okkar. Þetta er ákveðið af þremur formönnum stjórnarflokkanna og síðan hríslast þetta niður og sérfræðiþekkingin kemur inn á seinni stigum, sem er auðvitað ekki gott. Það kom fram við vinnu nefndarinnar og líka í þeim umsögnum sem kallað var eftir að fjölmargir aðilar og stofnanir hafa áhyggjur af því að ekki sé verið að tryggja nægjanlega vel við tilflutning verkefna að þekking

þetta og ekki laust við að það væri oft byggt á reynslu fólks sem lengi hefur starfað í stjórnsýslunni og þekkir mál langt aftur í tímann og hefur kannski staðið vaktina í gegnum fleiri en eina og jafnvel fleiri en tvær eða þrjár ríkisstjórnir.

færi með verkefnum á milli ráðuneyta. Orðið þjónusturof var til að mynda nefnt og rætt svolítið og ég held að það sé hugtak sem lýsir því ágætlega sem menn hafa áhyggjur af. Það var sem sagt verið að lofa því að þetta yrði tryggt en það var engin áætlun kynnt um hvernig það yrði gert. Það má kannski nefna að þarna vanti meira samráð, samtal, meiri aðkomu sérfræðinga og hagsmunaaðila. Við vísum líka svolítið til umsagnar BHM þar sem verið er að tala um að nýta sérfræðiþekkinguna og sagt er berum orðum að þekking sérfræðinga Stjórnarráðsins hafi ekki verið nýtt sem skyldi í undirbúningi breytinga á skipan ráðuneyta. Það getur síðan kallað á þjónusturof þegar menn passa ekki upp á að sérfræðiþekking færist á milli í takt við þessa nýju skipan.

í sér afturför í viðhorfi gagnvart menntun almennt. Menntun snýst fyrst og fremst um velferð, þekkingu, framfarir og hamingju þjóðar en áherslur ríkisstjórnarinnar snúast meira bara um efnahagsleg markmið og að menntunin þjóni atvinnulífinu. Þetta verður ekki slitið

Svo tökum við undir þær áhyggjur sem viðraðar hafa verið um stöðu starfsfólks við þessar breytingar. Það er svolítið nöturlegt að heyra af því að núna, mörgum vikum og mánuðum eftir að þetta allt saman er ákveðið, að fólk innan Stjórnarráðsins

er alveg hægt að taka undir það sem kom fram hjá hv. þingmanni áðan sem flutti meirihlutaálit úr nefndinni, að auðvitað fylgja öllum breytingum

Ég er svo sem ekkert að halda því fram, eða við, að þetta skipti meginmáli við starfsemi Stjórnarráðsins til lengri tíma en þetta eru hlutir sem verða að vera í lagi. Það var full ástæða til að hafa orð á því að það vantaði talsvert upp á það.

Við fögnum því að það skuli vera einhugur í nefndinni um að fylgja eftir þessum breytingum. Það finnst okkur skipta verulegu máli. Við erum að tala mikið núna um hugmyndir, hvernig menn sjá hlutina fyrir sér, og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta allt saman mun þróast. En það að vera með stöðumat á þessu, fylgjast með þessu í gegnum kjörtímabilið, kalla eftir upplýsingum og fá upplýsingar innan úr ráðuneytunum og frá ríkisstjórninni um það hvernig hlutir hafa gengið fyrir sig. Það skiptir gríðarlega miklu máli og smellpassar við það hlutverk sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur innan Alþingis.

grein fyrir því til að mynda hvað okkur finnst um tiltekið verklag í þessu, þ.e. hvort þessi stofnun eigi að vera undir þessu ráðuneyti, þetta verkefni hér eða annars staðar. Það eru alls konar sjónarmið uppi um það. En þetta eru meginlínurnar í því sem við viljum fylgja úr hlaði með minnihlutaáliti okkar.

Sveinbjarnardóttur fyrir það sem hún deildi með okkur. En ég ætla að deila með ykkur hálfgerðum innherjaupplýsingum. Ég þarf ekki að kvarta yfir þeim viðtökum sem ég hef fengið í mínum erindrekstri fyrir til að mynda tónlistargeirann, STEF, FTT, Samtón, ÚTÓN og Bandalag íslenskra listamanna. Ég ætla að upplýsa ykkur um það að sú skoðun hefur verið mjög útbreidd á vettvangi hinna skapandi greina að það væri ekki skapandi greinum í vil að vera hluti af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Hvers vegna ekki?

Ergo: Menningin hefur verið lítil 10% skúffa í risastóru skólamálaráðuneyti og miðað við framvindu þeirra mála, þess sístækkandi málaflokks og vægis hans í hagkerfinu, þá hlaut það að vera óásættanlegt.

undanfarin misseri hefur verið kvartað undan því að landbúnaði sé ekki gert nógu hátt undir höfði í þeirri skipan sem verið hefur síðustu ár og svo mætti lengi telja.

Ég held að það sé alltaf þannig að allir hópar, sama hvort það er menningargeirinn eða einhverjar atvinnugreinar eða einhverjir aðrir aðilar, hafi alltaf áhyggjur af því að þeirra málaflokkur fái ekki nægt nægt súrefni inni í Stjórnarráðinu. Ég get alveg tekið undir það að mér finnst ekkert vitlaust við það að skipta menningar- og menntamálaráðuneytinu upp. Það hefur verið kallað eftir því lengi og svo verðum við bara að sjá hvernig til tekst.

Ég ætla að deila með ykkur annarri sögu af tengdum vettvangi sem ég starfaði við eftir að ég kvaddi vettvang tónlistar og skapandi greina, sem formlegur formaður eða forystumaður.

stoð í atvinnulífinu, skyndilega og með miklum hraða orðin stærsta búgrein íslensks atvinnulífs, ferðaþjónustan.

að við fundum fyrir því að við vildum hafa varðmann ferðaþjónustunnar í 150% starfi, „full time“, átta daga vikunnar en við vorum í rauninni með starfsmann í kannski sirka 20% starfi í ferðaþjónustugeiranum. Sem betur fer gat umræddur ráðherra valdið sínu hlutverki ótrúlega vel,

að 70 milljörðum í tekjur á árinu 2018 til hins opinbera, ætti betra skilið og við höfum trú á því að það sé í rétta átt sem gert hefur verið núna.

í textann úr greinargerðinni sem fylgir þessari þingsályktunartillögu: „Nýtt ráðuneyti menningar og viðskipta leiðir saman hina nýrri atvinnuvegi ferðaþjónustu og skapandi greina sem hafa orðið sífellt mikilvægari fyrir íslenskt efnahags- og viðskiptalíf. Ljóst er að ferðaþjónustan og menningargeirinn njóta gagnkvæms ávinnings af velgengni og hagsmunir þeirra að miklu leyti samofnir. Þannig hafa íslenskir menningarviðburðir á borð við tónlistar- og kvikmyndahátíðir verið aðdráttarafl ferðamanna um árabil. Að sama skapi njóta skapandi greinar góðs af stærri markaði sem fylgir fjölgun ferðamanna og aukinni eftirspurn eftir íslenskri list og menningu. Samlegðaráhrif málaflokkanna eru auðsjáanlega mikil og nauðsynlegt að þeim sé búin umgjörð þar sem stefnumótun og stuðningur hins opinbera stuðlar að viðgangi beggja atvinnugreina í senn.“ Svona texta er í sjálfu sér hægt að setja saman um hvað sem er. Þetta er bara einhver rökstuðningur að mínu mati sem fylgir þessari uppstokkun sem við vorum að tala um áðan og á rætur sínar að rekja til þess að

Bankarnir og ljóðin, eiga þau mikla samleið? Við getum endalaust tekist á um þessa hluti en ég las þennan texta upp bara til að undirstrika það að öll þau fyrirheit sem er verið að nefna í þessu, og efast ég ekkert um að góður vilji sé að baki,

Fyrir mitt leyti þá finnast mér þessar breytingar góðar og vel ígrundaðar þó að ég skilji mætavel og beri mikla virðingu fyrir því að auðvitað er málið þess eðlis að fólk hefur á því margar skoðanir, jafnvel 63 skoðanir í þessum sal ef hver og einn yrði spurður.

sprottnar úr þeirri, má segja, lúxusstöðu sem gerist ekki alltaf hér í okkar stjórnmálaumhverfi að það eru sömu flokkar og meira að segja sömu einstaklingar sem halda áfram samstarfi inn á nýtt kjörtímabil. Í þeirri stöðu sem ríkisstjórnarbreyting í kjölfar kosninga býður upp á er hægt að gera breytingar byggðar á reynslu liðinna ára

það sé á einhvern hátt óeðlilegt. Mér finnst það ekki og ég ætla að leyfa mér að segja að í raunheimum, miðað við hvernig stjórnmálin búa til þetta kerfi sem við búum við í dag,

að ég vil nefna þetta er að breytingar sem þessar eru eitt mikilvægasta stjórntæki framkvæmdarvaldsins til þess að fylgja eftir pólitískum áherslum Fyrir mér er það ekki eitthvað sem er til vansa eða ekki gott. Ríkisstjórnin er að sjálfsögðu pólitísk

Af þeim breytingum sem núna liggja fyrir tel ég persónulega einna mikilvægast að byggja almennilega undir

ég get svo sem ekki sagt hvort hún verði farsæl en ég held að hún sé vel ígrunduð og er spennandi og ég hlakka til að sjá hvað verður úr því. Önnur stór breyting sem ég held að sé líka algjört lykilatriði er að taka nýsköpunina og setja hana svona afgerandi með vísindum, rannsóknum og iðnaði. Þar erum við bara að mæta kalli fjórðu iðnbyltingarinnar um hvers sé krafist af okkur til að taka það föstum tökum. Ég held að það hafi verið mjög vel gert. Ég er að sama skapi mjög spennt fyrir að sjá hvernig það ráðuneyti mun spila úr þeirri stöðu til að undirstrika sem mest þau tækifæri sem bíða okkar

Annað sem mig langar til að nefna, sem hefur kannski minna farið fyrir, er að ég trúi því að það að færa húsnæðis- og mannvirkjamál ásamt skipulagsmálum inn í það sem kallast innviðaráðuneyti sé gríðarlega mikilvægt skref.

lækka kostnað sem slíku fylgir, að byrja á því að hafa þessi mál innan sama ráðuneytis, það held ég að sé einnig mjög spennandi.

enda skil ég ekki málið öðruvísi en að ef slíkt atriði hefði komið upp þá hefði verið fullur vilji til þess að skoða það og bregðast við. Það eru í meðferð málsins dæmi um atriði sem var bent á að væri kannski ekki heppilegt að færa á annan stað og við því var einfaldlega brugðist. Þannig að ég hef ekki upplifað neitt annað í þessu máli annað en að þarna sé verið að reyna að búa til stjórntæki sem getur hvað best mætt pólitískum áskorunum þessarar ríkisstjórnar og framtíðarinnar, samtímans,

Ég held að það sé gott að hafa það alveg skýrt að það sé á hreinu. En að sjálfsögðu þarf að vanda til verka og að sjálfsögðu þarf að hlusta á mismunandi sjónarmið og að sjálfsögðu þarf að bregðast við þeim ef

Ég er bjartsýn á að þessar breytingar verði til góðs.

þess sem því tengist styttist fyrir borgara í landinu, fyrir fyrirtækin í landinu? Hvaða ábati er af því? Hvaða ábati er af því til framtíðar að taka nýsköpun föstum tökum, að við höldum áfram að undirbyggja eina stærstu stoð

Virðulegi forseti. Ég hef verið að fylgjast með umræðunni hérna í dag og líkt og komið hefur fram er þetta gríðarlega stórt mál og mismunandi skoðanir á því sem er bara ósköp eðlilegt. Það er mjög mikilvægt og hollt fyrir okkur að taka umræðuna og skiptast á skoðunum. Við lifum á tímum örra tæknibreytinga sem fela í sér ný tækifæri og áskoranir. Það er því mikilvægt að stjórnkerfið hafi þann sveigjanleika sem þarf til að mæta þeim. Með þessum breytingum á skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands erum við að horfa til framtíðar og þeirra viðfangsefna sem fram undan eru. Stjórnarsáttmálinn er framsækinn að mínu mati og uppfullur af framfaramálum fyrir íslenskt samfélag.

Að setja alla umgjörð húsnæðismarkaðarins undir einn og sama hatt í nýju innviðaráðuneyti er mikilvæg tilfærsla sem gefur aukna og betri yfirsýn og eykur skilvirkni í þeim málaflokki. Ég bind miklar vonir við að hægt verði að taka stór skref til framfara í húsnæðismálum á kjörtímabilinu um allt land, þá sérstaklega þegar kemur að því að stuðla að hæfilegu framboði lóða í samvinnu við sveitafélögin. Skipulagsmál eru nefnilega nátengd sveitarstjórnarmálum og því er afar ánægjulegt að sjá þessa málaflokka í sama ráðuneytinu. Í nýju innviðaráðuneyti eru sterk samlegðaráhrif er snúa að ýmsum innviðum samfélagsins, svo sem samgöngum, húsnæðismálum,

Það eykur yfirsýn yfir málaflokkinn og mun auðvelda samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Hér er verið að kjarna alla þjónustu við börn á einn stað og gefa málaflokknum aukið vægi í stjórnkerfinu. Að lokum vil ég taka fram að ég tel gríðarleg tækifæri felast í nýju ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Það mun leysa úr læðingi orku nýsköpunar með auknu samstarfi atvinnulífsins við háskóla og vísindi og skila sér í fleiri verðmætum störfum og styrkja samkeppnisstöðu þjóðarinnar. Aukið samstarf þessara aðila mun stuðla að öflugu hringrásarhagkerfi. Þetta eru breytingar til að brjóta niður þessi svokölluðu og margumtöluðu síló, auka samvinnu, samlegðaráhrif og skilvirkni í kerfinu öllu. Þetta eru breytingar til að mæta þeim áskorunum sem fram undan eru og koma okkar metnaðarfulla stjórnarsáttmála í framkvæmd. Ég tek undir það sem komið hefur fram hér áður varðandi mikilvægi þess að gera stöðumat á því hvernig breytingarnar takast

þau hjá Þroskahjálp. Ef maður hugsar um þekkingu, samfellu í þjónustu og allt það þá finnst mér einhvern veginn eins og þetta séu svör sem er bara verið að skoða eftir á og að þetta sé ekki nægilega vel ígrundað fyrir þennan viðkvæma hóp. Þetta er ekki

Virðulegi forseti. Mig langar til að þakka hv. þingmanni Evu Sjöfn Helgadóttur fyrir seinna andsvarið. Þetta er gríðarlega stórt og mikilvægt mál og tilfinningamál líka og það þarf að vanda virkilega vel til verka. Ég skil alveg þessar hugleiðingar hv. þingmanns.

og það eru biðlistar t.d. og það er víst þjónustugrein sem hægt er að fara í til að meta stöðuna og meta hvernig þetta gengur. Ég er sannfærð um það, líkt og kom fram í máli mínu áðan, að betra sé að setja alla þjónustu við öll börn á sama stað.

Það er því nauðsynlegt að skoða þennan málaflokk út frá því sjónarmiði að góð hönnun og vönduð vinnubrögð eru forsenda þess að raunkostnaður neytandans lækki. Í ljósi þessa er erfitt að skilja framangreindan texta úr ríkisstjórnarsáttmálanum. Nær væri að geta um mikilvægi staðla í íslenskum byggingariðnaði, hlúa að gerð þeirra og tryggja fjármagn til þess verks.“ Þá rifjast upp fyrir manni hvernig Nýsköpunarmiðstöðin var lögð niður og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins fór eitthvert fram og til baka og alls konar skemmtilegheit. Ég hef nefnilega alveg áhyggjur af því, vegna

Eitt af vandamálunum við að setja allt á sömu hendi, þó að það auki kannski skilvirkni, er að það kemur oft niður á gæðaeftirliti því að fræðin eru þannig að gæðaeftirlit er til hliðar við framkvæmdir og ákvarðanir. Ef gæðaeftirlit er í höndum þess sem tekur ákvarðanir um skipulag og framkvæmdir, og fer í framkvæmdir, er að sjálfsögðu um sjálfsmat að ræða. Sjálfsmat er gott og blessað út af fyrir sig

þess háttar fyrirkomulag, að meta áhrif af vissum framkvæmdakostum. Þá eiga ekki þeir sem munu ákveða hvaða framkvæmdakostir verða fyrir valinu að stjórna því líka hvernig matið á áhrifum framkvæmdakostanna verður,

en kostnaðurinn við hlutdræga ákvarðanatöku leiðir óhjákvæmilega af sér að lokum að teknar verða ákvarðanir sem eru í heildina skaðlegar, bara af því að það var geðþóttaákvörðun þeirra sem ákváðu að taka hana, þeim fannst

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Birni Leví Gunnarssyni fyrir andsvarið. Ég held að við getum öll tekið undir það að við viljum sjá vönduð vinnubrögð. Við viljum vanda til verka og við viljum sjá hnitmiðað og við viljum sjá árangur út frá verkefnum okkar, við viljum sjá skilvirkni í kerfinu.

Ég get alveg tekið undir að það er ekki gott að hafa allt á sama stað en sumt er mikilvægt að hafa á sama stað. Breytingarnar núna eru vegna þess að við teljum að mikilvægt sé að fara yfir þetta og endurskoða þetta og hafa tilfærslur í kerfinu til betri árangurs. Ég vona að það verði okkur til hagsbóta.

sem var m.a. skipuð af þáverandi Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki, blessuð sé minning þeirra. Þeir höfðu uppi miklar aðvaranir um hvert Jóhanna Sigurðardóttir og ríkisstjórn hennar stefndi með því frumvarpi. Ég tók talsverðan þátt í þeim umræðum og lýst var athugasemdum við fjölmörg atriði þessa máls. Svo gerist það að allt annars konar ríkisstjórn, að vísu með Vinstrihreyfinguna – grænt framboð innan borðs, ákveður að nýta sér þessa löggjöf út í ystu æsar og gera það ekki hvað síst með þeim hætti að nýta þau ákvæði sem voru hvað harðast gagnrýnd þegar vinstri stjórnin leiddi þetta í lög á sínum tíma.

Ég held reyndar að við þurfum ekkert að velta þessu mikið fyrir okkur því að við sjáum hvernig til þessarar ríkisstjórnar var stofnað. Við sáum það fyrir fjórum árum þegar ríkisstjórnin var kynnt sem ríkisstjórn sem ætlaði ekki að vera

sem eftirlét stjórnkerfinu að stjórna. Það sást glöggt á fyrstu þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir fjórum árum þar sem meiri hluti þeirra frumvarpa sem ráðherrar lögðu fram voru frumvörp frá síðustu ríkisstjórn sem nýju ráðherrarnir höfðu einfaldlega fengið á borðið hjá sér þegar þeir mættu til vinnu og verið sagt að flytja í þinginu. Þannig stjórnaði þessi ríkisstjórn fyrstu tvö árin. Svo kom þessi faraldur og þá lét hún sér vel líka að vera í skjóli hans en heldur nú áfram á sama grunni, á grundvelli þess að vera kerfisstjórn.

Þær tóku furðu langan tíma í ljósi þess að sömu flokkar höfðu ákveðið að starfa áfram saman, höfðu til þess fylgi. En stjórnarmyndun tók langan tíma og þegar stjórnarsáttmáli birtist loks þá var ekki þar að finna neinar skýringar á því hversu langan tíma hefði tekið að koma þessari stjórn saman eða halda áfram stjórnarsamstarfinu. Það var bara meira af því sama og aftur kerfismál frá kjörtímabilinu á undan. En svo sáum við ráðherralistann og verkaskiptinguna,

að það reyndist svo erfitt að skipta þessum verkefnum, svo erfitt að til varð þetta furðumál sem við fjöllum hér um, mál sem felur í sér tilfærslur sem ráðherrarnir sjálfir og ekki bara ráðherrarnir heldur formenn stjórnarflokkanna virtust ekki almennilega vera með á hreinu hvernig ættu að skiptast þegar stjórnin var kynnt. Það var ekki einu sinni ljóst hvað ráðuneytin ættu að heita. Það tók breytingum frá einu skjali til annars í nokkrum tilvikum. Það var þó augljóst að umræðurnar hefðu snúist um vandræðagang við skiptingu verkefna eins og þau ættu formlega að liggja hjá hverjum flokki um sig. sig. Þá var gripið í frumvarp og lög Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2011 sem tveir af þremur stjórnarflokkum, eða a.m.k. formenn þeirra, höfðu barist svo hart gegn og gagnrýnt svo mjög, og sérstaklega gripið til þeirra úrræða sem þar birtust

enda var flokkurinn í ríkisstjórn þegar lögin voru sett. VG, held ég mér sé óhætt að segja, vill nota tækifærið þegar það gafst til að nýta vald. Það hentaði í tíð vinstri stjórnarinnar að auka valdsækni ríkisstjórnar og það hentar þeim núna þegar Vinstrihreyfingin – grænt framboð situr í skjóli Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks annað kjörtímabilið í röð. En hvers vegna sætta hinir flokkarnir sig við það sem þeir vöruðu svo mjög við og gagnrýndu á sínum tíma? Það er væntanlega af sömu ástæðu og þeir sætta sig við að VG leggi línurnar pólitískt í þessu stjórnarsamstarfi að því marki sem það nær út fyrir kerfisvaldið, láta sig hafa það ef þeir fá stóla og verkefni á pappír. Þetta snýst nefnilega eins og svo mörg mál frá þessari ríkisstjórn, eins og ég hef svo oft bent á, frú forseti, um umbúðir, ekki innihald.

ekki mjög breytt frá því sem áður var, jafnvel búið að missa ákveðna innviði úr ráðuneytinu en það þurfti að heita innviðaráðuneyti af því að þetta er allt spurning um umbúðir, að geta sagt: Við pökkuðum þessu inn eins og við sögðumst ætla að gera. Svo er treyst á það að enginn líti í pakkann. Fyrir vikið er þetta allt saman gert í, að því er virðist, hálfgerðu óðagoti þegar það var orðið löngu tímabært að kynna nýja ríkisstjórn og ráðherrarnir vissu varla sjálfir hvaða hlutverk þeir væru með. Nöfnin á ráðuneytunum voru að breytast, eins og ég nefndi, og þau eru held ég enn að breytast. Nú eru ráðherrar farnir að taka upp á því að breyta um nafn á eigin ráðuneyti með einhverjum tilkynningum á samfélagsmiðlum.

tilkynnti um það. Ég veit ekki hvort ráðuneytið er háskólaráðuneyti eða vísindaráðuneyti, það kemur kannski í ljós. Fleira kann að koma í ljós varðandi verkaskiptinguna því hún, eins og ég nefndi í upphafi, er enn mjög óljós, svo ekki sé minnst á kostnaðinn.

Og enn er kostnaðurinn óljós. Það sem við þó vitum er að tækifærið hefur verið notað til hins ýtrasta til þess að fjölga ég er að tala um ráðningar í stjórnkerfið, stækkun báknsins, og þar með talið fjölgun aðstoðarmanna ráðherra. Það var nú einmitt eitt af því sem var gagnrýnt hvað harðast hér 2011 þegar vinstri stjórnin lagði fram málið sem þetta mál byggir á, að þar væri verið að opna mjög óhóflega á fjölgun pólitískra aðstoðarmanna. Menn þekkja það að ráðherrar eru með heilu ráðuneytin og stofnanirnar undir þessum ráðuneytum á bak við sig í vinnu sinni og hallar þá oft mjög á stjórnarandstöðu hvað varðar úrræði til að takast á um hin ýmsu pólitísku álitamál. Engu að síður ákvað vinstri stjórnin að fjölga mjög verulega möguleikum á að ráða aðstoðarmenn til ríkisstjórnar. Þá var því reyndar haldið fram af hálfu þeirra sem voru að reyna að koma málinu í gegn á sínum tíma að þetta væri bara möguleiki, menn gerðu ekki endilega ráð fyrir að nýta þetta til hins ýtrasta. En hvað hefur þessi ríkisstjórn gert? Hún hefur ekki bara fjölgað ráðherrum, hún hefur nýtt til hins ýtrasta öll tækifæri, jafnvel allar glufur sem var að finna í frumvarpi Jóhönnu Sigurðardóttur og vinstri stjórnarinnar til að fjölga pólitískt ráðnum aðstoðarmönnum. Á sama tíma hefur minni hlutinn hér á þingi mun lakari úrræði til að takast á við meiri hlutann um landsins gagn kemur frá ríkisstjórninni sem í upphafi síðasta kjörtímabils kallaði stjórnarsáttmála sinn sinn m.a. sáttmála um eflingu Alþingis. Ég sá reyndar að þegar þau endurnýjuðu stjórnarsamstarfið þá gerðu þau sér grein fyrir því að sá brandari væri hættur að virka eftir síðastliðin fjögur ár, enda hefur þessi ríkisstjórn ekki gert annað en að auka vald framkvæmdarvaldsins á kostnað löggjafans og nýtt til þess öll þau tækifæri sem fundust í lögunum, lögunum sem voru svo mjög gagnrýnd á sínum tíma, og eytt í það óhóflegu fjármagni almennings því að báknið hefur aldrei vaxið eins og í tíð þessarar ríkisstjórnar, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn fer með fjármálaráðuneytið eitt árið enn eftir nánast óslitna setu þar í áratug. Það er bara haldið áfram að bæta í og stækka báknið. Á sama tíma fækkar starfandi fólki í einkageiranum í einkageiranum sem þarf að standa undir öllu bákninu sem hefur stækkað svo mjög í tíð þessarar ríkisstjórnar. Þetta mál hér, þetta furðumál sem ég kalla svo, setur þessa ríkisstjórn og stjórnarsamstarfið mjög í samhengi. Þetta er stjórn um stóla, um að geta útdeilt gæðum og hlutverkum til sinna manna. Þetta er ekki stjórn um pólitískar áherslur, kerfið má stjórna því, það má skrifa þingmálaskrárnar fyrir ráðherrana,

Frelsi og allt þetta, lægri skattar og svona. Hvað er langt síðan þeir hafa gert eitthvað til að innleiða slíkt eða hvað þá bara talað fyrir því? Enda snýst þessi stjórn ekki um það. Hún snýst um allt annað. Og stjórninni líður vel í því ástandi sem hefur varað núna í tvö ár þar sem hún þarf í rauninni að mjög takmörkuðu leyti að svara fyrir pólitíkina. Að því marki sem rætt er um pólitík þá snýst það oft um eða tengist, eins og hér fyrr í dag, umræðu um áhrif faraldursins. Þar fá og hafa fengið stöku þingmenn Sjálfstæðisflokks, að minna leyti Framsóknarflokks, að vera, ef svo má kalla, fríspilandi, reyndar í fleiri málum líka, en algerlega án áhrifa. Þeir fá að tjá sig og svo sjáum við bara aftur og aftur að skoðanir þeirra hafa engin áhrif í stjórnarsamstarfinu.

Ég geri ráð fyrir að þeir viti alveg að þeir hafi mjög takmörkuð áhrif en þeir vilja fá tækifæri til að tikka í þessi box. Þetta sitjum við uppi með. Eðli þessa stjórnarsamstarfs birtist mjög vel í þessari ókláruðu verkaskiptingu ríkisstjórnarinnar

Við munum sjá vandræðagang með hvar starfsmenn ráðuneytanna eigi að sinna sínum skyldum. Það er ekki gott við stjórn landsins, ég tala nú ekki um eftir þessi tvö ár þar sem við þurfum meiri fyrirsjáanleika, meiri skýrleika í það hvernig landinu er stjórnað. Nei, í staðinn erum við með ráðherra sem fengu símtal sem þeir urðu afskaplega ánægðir með, þegar loksins tókst að klára að skipta þessum verkefnum, þó ekki að klára, með þeim fyrirvara að þetta er enn eitthvað óljóst. En þegar menn voru tilbúnir til að kynna stjórnarmyndunina þá fengu nokkrir þingmenn stjórnarflokkanna símtal þar sem þeim var sagt að þeir yrðu ráðherrar. Þeir urðu auðvitað óskaplega glaðir og var líklega flestum nokk sama um til hvers væri ætlast af þeim. Þeir voru búnir að fá stól. Og þeir fengu meira en stól, þeir fengu uppskrift því það var búið að klára að semja verkefnin fyrir alla ráðherrana áður en þeir vissu að þeir yrðu ráðherrar. Það var búið að semja stjórnarsáttmálann og semja um verkaskiptingu hvað varðar framlagningu frumvarpa. Fyrir vikið fengu ráðherrar jafnvel í hendur uppskrift að málum sem þeir höfðu verið, ef ekki andsnúnir, þá a.m.k. með mjög verulegar efasemdir um. En þeir munu eflaust allir klára að kokka eftir þessari uppskrift. Þótt þeir hafi átt sér drauma um að setja sitt mark á hlutina og búa til sína rétti, ef svo má segja, opna sinn veitingastað með sína pólitísku rétti, framreiða þá, fengu þeir fastráðningu sem kokkar á skyndibitastað og uppskriftina að því hvað þeir ættu að framreiða og hvenær og þeir sættu sig við það. Fastráðningu, segi ég, á því eru reyndar undantekningar því að einhverjum ráðherrum a.m.k. verður haldið á tánum með því að hafa ráðningu þeirra óljósa um sinn, eins og komið hefur fram. Svona í lokin, frú forseti, þá ítreka ég meginmál ræðu minnar um þetta mál. Það er lýsandi fyrir þessa ríkisstjórn.

Það byggir á þeirri staðreynd að þetta er kerfisstjórn. Þetta er ekki pólitísk ríkisstjórn heldur kerfisstjórn þar sem gjaldmiðillinn eru stólar og hlutverk fyrir þingmenn meiri hlutans og skjólstæðinga þeirra flokka.

mér kemur í hug æðruleysisbænin sem fjallar um það sem maður fær ekki breytt. Þá er viðtekinn málsháttur í guðs eina landi, sem svo er kallað: Það er ekki endilega það sem hendir þig heldur hvernig þú bregst við því og vinnur úr því. Ljóst er að hér blasir við 12 ráðherra ríkisstjórn sem hefur tekið við völdum og við fáum ekki neinu um það breytt.

Stjórn guðs í landi guðs býður yður velkomin frá Ísrael eða kristnu beltunum í Bandaríkjunum? Ég segi að þetta sé gráupplagt.

fyrir vikið að viðurkenna að ég var ekki alveg undir það búinn að meta þetta tækifæri sem hv. þingmaður kynnir hér. Þó finnst mér svona fljótt á litið að það sé tiltölulega ólíklegt að þessir 12 hæstv. ráðherrar verði af nokkrum mönnum, hvort sem það eru einhverjir í suðurríkjum Bandaríkjanna eða annars staðar, taldir jafnast á við postula, enda eru þessir ráðherrar, eins og ég rakti að nokkru leyti í ræðu minni áðan, ekki boðberar mikilla tíðinda. Þeir eru ekki boðberar mikillar sýnar, þeir eru ekki leiðsögumenn, þeir eru ekki að vísa okkur veginn. Þeir eru einfaldlega að vinna samkvæmt því sem fyrir þá er lagt af hálfu stjórnkerfis sem er ekkert endilega

þá held ég að við næðum alla vega einni góðri gamanmynd svona til birtingar á góðu tilefni. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og þakka bara fyrir spjallið.

Frú forseti. Þarna er ég sammála hv. þingmanni. Ég held að þessi ríkisstjórn, starf hennar og hvernig til hennar var stofnað, gæti verið efni í ágætisgamanmynd að hætti Monty Python til að mynda og ég er eiginlega bara strax byrjaður að velta fyrir mér einhverju í handritið. Við getum e.t.v. hjálpast að, ég og hv. þingmaður, að reyna að setja slíkt saman og

eiga þessir ministerar, sem á íslensku eru kallaðir ráðherrar, að vera þjónar. Það er hlutverk þeirra að þjónusta almenning. Þar klikkar kannski þessi ríkisstjórn. Hún hefur að vísu gert sér grein fyrir þjónustuhlutverki sínu en telur að það þjónustuhlutverk sé fyrst og fremst við eigin flokka og enn frekar við stjórnkerfið, við valdið þar sem þessir ráðherrar koma inn í hlutverk leikara. Handritið er skrifað annars staðar, en ráðherrarnir mæta til að flytja línurnar, koma hér með útprentuð handrit úr ráðuneytunum og lesa þau upp eða fara í viðtöl og segja það sem þeir eiga að segja. Þeir eru leikarar að flytja handrit annarra. En ég ætla að reyna að fylgja þessari hugmynd hv. þingmanns eftir og skoða það hvort við getum í sameiningu sett saman handrit að skemmtilegri gamanmynd um þessa ríkisstjórn.

að forsetaúrskurði sem hann leggur síðan fyrir forseta Íslands til undirritunar. Þannig á málsmeðferðin að vera, að forsætisráðherra Íslands leggi fram tillögu að forsetaúrskurði

var gefinn út forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 125, dagsettur 22.

upp. Hvað þarf að gera? Það þarf að breyta úrskurði frá því í nóvember síðastliðnum, uppfæra hann í samræmi við þá tillögu sem hér er til umfjöllunar. Þetta er það sem er í gangi hérna.

var tilgangur breytinganna að tryggja að þingheimur fengi tækifæri til að fjalla efnislega um fyrirhugaðar breytingar á fjölda ráðuneyta í formi þingsályktunartillögu í samræmi við ákvæði þingskapalaga.“ Til að þingheimur

og fólk geti rætt um stjórnkerfið, Jón og Gunna, hið venjulega fólk, almenningur í landinu, og þekkt stjórnkerfið. En viti menn, ef einhver ætlar að fara að tala um landgræðslu og tala um stjórnvöld þá er það matvælaráðuneytið. Hverjum getur dottið það í hug? Engum.

Þetta sýnir hvers konar grautur þetta er allt saman og hversu vanhugsað og illa unnið og mikið fúsk þetta er. Það stenst ekki 2. gr. laga um Stjórnarráð Íslands.

maður er að reyna að grafa sig í gegnum af hverju verið er að gera eitt en ekki annað þá eru útskýringarnar alltaf yfirborðskenndar.

En í meirihlutaáliti segir að almennt ráði það eitt ekki úrslitum um hvort framkvæmd stjórnarmála sé árangursrík og skilvirk að þau heyri undir eitt og sama ráðuneytið. Þvert á móti kunni hinir ósýnilegu múrar stofnanamenningar að þrífast milli skrifstofa innan ráðuneytis, rétt eins og á milli ráðuneyta, og þá skipti meira máli að innan Stjórnarráðsins fari fram virk samvinna og samstarf. Af hverju þarf þá að færa verkefni á milli ráðuneyta ef það þarf hvort eð er bara virka samvinnu og samstarf.

Útskýringar á því af hverju sú staða er slæm og útskýringar á því hvernig breytingarnar munu betrumbæta. Ef við erum ekki með þær útskýringar þá er hægt að skálda hvaða útskýringar sem er eftir á. Eftiráútskýringarnar eru rosalega auðveldar, þegar ekki er sagt fyrir fram hvert vandamálið er og hvernig þessar tillögur leysa það vandamál. það vandamál. Í kjölfarið á þessu, af því að hluti af því að setja fram vandamálið sem slíkt er að setja fram kostnaðarmat og þá hvernig ný ákvörðun stjórnvalda gerir hlutina ódýrari eða skilvirkari eða eitthvað því um líkt, á að koma ákveðin ábatagreining.

nákvæma tölu í ríkisreikningi en hefur kannski einhver áhrif í sveitarfélögum eða á öðrum stöðum í samfélaginu. Það er ábati. Ábatinn er ekki ein krónutala sem hefur bara áhrif á ríkisreikninginn. Það er stærra stærra sjónarsvið sem stjórnvöld eiga að horfa til. Þetta er rosalega skýrt í lögum um opinber fjármál. Það á ekki að vera nein spurning hver ábatinn er af því að stjórnvöld eiga að vita það.

Það er bara pólitísk ákvörðun og það er okkar að gagnrýna hana eða hrósa, að sjálfsögðu. Þetta er ábatinn sem stjórnvöld eiga að útskýra. Hvað kemur út í plús er einmitt ekki bara excel-skjal, alls ekki, það hefur aldrei verið þannig þrátt fyrir að ég sé ítrekað ásakaður um að vera einhver excel-frömuður, sem ég er alls ekki. Ég hef einungis beðið um þá lágmarkskurteisi að gert sé gróft kostnaðarmat, gróf ábatagreining í staðinn fyrir að engin

lagningar á vegum og þess háttar. Það er þó vottur að faglegum vinnubrögðum hvað þetta varðar. En þá aðferðafræði þarf að útfæra

Við í Pírötum viljum hins vegar faglegar greiningar. Við viljum hafa þær vel rýndar og frá óháðum aðilum til þess að við getum sýnt fram á að þeir valkostir sem við þekkjum og vitum að eru til séu rökstuddir á þann hátt að við getum sagt að hér sé verið að fara vel með almannafé, hér sé verið að betrumbæta samfélagið á einhvern hátt og það sé aðgengilegt svart á hvítu svo hver sem er geti rýnt og gagnrýnt. Við viljum fá gagnrýni frá íbúum, frá hagsmunaaðilum, frá hverjum sem er.

hverjir valkostirnir eru við að leysa þetta vandamál. Hvernig er kostnaðargreining hvað valkostina varðar? Hver er ábatinn af hverjum valkosti fyrir sig? sig? Þar byrjar pólitíska ákvarðanatakan. Hún byrjar einmitt á því að greiningin á ábatanum

Það býður upp á eftiráskýringar. Og hver ætlar í alvörunni að giska á að ríkisstjórnin muni vera með hlutlaust mat á eigin ákvörðunum? Í alvöru?

gjörsamlega í tætlur; háskóli þarna en grunnskóli og menntaskóli þarna og framhaldsfræðsla á öðrum stað. Þar eru ekki samlegðaráhrif. Þar er engin samfella í menntamálum.

og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu. Á einum stað þýðir það að taka marga málaflokka og setja þá saman og á öðrum stað þýðir það að taka marga málaflokka sem eru tvímælalaust sambærilegir, menntamál, og tvístra

gjörsamlega algeru klúðri, og eina leiðin til þess að laga það var að stokka upp í því til þess kannski að geta sett það saman aftur seinna.

Ekki síst til þess fallnar að fella ósýnilega múra stofnanamenningarinnar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins. Meiri hlutinn bætir hins vegar við þetta, með leyfi forseta: „Að mati meiri hlutans ræður það almennt ekki eitt úrslitum um hvort framkvæmd stjórnarmálefna sé árangursrík og skilvirk að þau heyri undir eitt og sama ráðuneytið.“ Ég skal alveg taka undir þetta, ekkert mál. „Þvert á móti kunna hinir ósýnilegu múrar stofnanamenningar að þrífast milli skrifstofa innan ráðuneytis rétt eins og á milli ráðuneyta.“ Ég skal líka taka undir þetta. Að sjálfsögðu getur þetta gerst. „Að mati meiri hlutans skiptir meira máli að innan Stjórnarráðsins fari fram virk samvinna og samstarf.“ Þá spyr maður sig þessarar stóru spurningar:

til að brjóta niður ósýnilegu veggina? Er það eitthvað sérstaklega útskýrt? Nei, ekkert svoleiðis? Er það eitthvað sem ætti að útskýra? Af því að þarna eru valmöguleikar, hérna erum við með vandamál, hvort sem er vandamál með samvinnu, samráð og samhæfingu, sem væri þá í menntamálaráðuneytinu, um að annaðhvort efla samvinnu og samstarf,

Sést hvor valkosturinn er betri? Er einhver greining á kostum og göllum? Er útskýrt að ekki sé hægt að fara í eflingu á virkri samvinnu og samstarfi innan menntamála

Hvar er útskýringin á því að það sé betri lausn en einhvers konar virk samvinna og samstarf sem hér er talað um sem möguleika, að það skipti meira máli að unnið sé að þeim markmiðum? Mér finnst þetta mjög merkilegt, að það sé fjallað um þessa valkosti án þess að útskýra fyrir okkur t.d. hvor þeirra kostar meira. Byrjum á því hvor væri líklegri til að skila af sér betri niðurstöðu til skemmri og lengri tíma. Mér finnst líklegt, og þá er ég að giska, ég viðurkenni það fullkomlega, að það að tvístra menntakerfinu á þrjú mismunandi ráðuneyti gæti lagað eitthvað til skemmri tíma ef við gefum okkur að þar sé núna, fyrir þá tvístrun, einhver samskiptavandamál eða samvinnuvandamál í gangi. En til lengri tíma held ég að það verði tvímælalaust vandamál.

atriði. Við þurfum faglegu greiningarnar til að geta tekið upplýstar ákvarðanir. Hérna höfum við hvorugt. Hérna höfum við bara pólitísku greininguna

í það minnsta í fyrri hlutanum, um kostnaðar- og ábatagreiningu, sem ég held að sé oft mjög mikilvæg og góðra gjalda verð og skipti máli. En ég er að reyna að stinga mér betur

nákvæmlega þessari þingsályktunartillögu. Ég vil því spyrja hv. þingmann,

hann að forsætisráðherra eigi að geta skipað ráðuneyti í ríkisstjórn hverju sinni eða telur hann einhverja aðra leið vera betur fallna til þess? Vegna þess að hér er talað um að verkskipulagshlutverk forsætisráðherra og virk beiting þess í samræmi við þróun verkefna, nýjar áskoranir og pólitískar áherslur ríkisstjórnar á hverjum tíma séu meðal mikilvægustu stjórntækja framkvæmdarvaldsins. Því að til þess að geta farið í aðrar breytingar þá tel ég í grunninn vera að vera að forsætisráðherra geti skipað ráðuneytum eins og stefnan er lögð upp og þjónar þeim markmiðum sem lagt er upp með og eru rakin í greinargerðinni.

Af hverju lýsa þeir sér nákvæmlega í þeim málefnum sem verið er að flytja þarna á milli eða sem verið er að sameina í ráðuneyti? Svoleiðis útskýring er eitthvað sem við og þjóðin þarf að fá að heyra

búið til að takast á við þau krefjandi samfélagsverkefni sem fram undan eru í samræmi við þær áherslur sem lagðar eru í sáttmála ríkisstjórnarinnar á komandi tímabili. Það sem ég skil ekki í málflutningi hv. þingmanns er að ef hann er sammála því að hæstv. forsætisráðherra geti skipað verkum í ráðuneytum í ríkisstjórn Íslands, hvernig það á þá að vera eitthvað annað en undir pólitískri forystu komið að halda utan um verkstjórnina á því að þannig sé verkefnið. Því að það er það sem verið er að gera hérna, lýsa því hvernig verkstjórn forsætisráðherra með verkaskiptingunni er. En gott og vel. Ég fagna því samt og hv. þingmaður telur að forsætisráðherra eigi að hafa þetta hlutverk. Mig langar að nota síðustu sekúndurnar til að spyrja hv. þingmann hvort það sé ekki einmitt nauðsynlegt að koma með breytingar sem eru í takt við samtímann hverju sinni. Mig langar að benda á það að á sínum tíma var einmitt talið mjög varhugavert eða ekki þjóna tilgangi að koma á fót nýju ráðuneyti, sem var á þeim tíma umhverfisráðuneytið.

Það er krafa sem þingið á að gera á ríkisstjórn af því að við erum lýðveldi með þingbundna stjórn. Við tökum hér ákvarðanir um fjárveitingar af því að við metum notkun þeirra fjárheimilda fjárheimilda jákvæða fyrir samfélagið í heild sinni. Ef það er ekki útskýrt af hverju fjárheimildir í eitt verkefni umfram annað eru jákvæðar fyrir samfélagið, af hverju ættum við þá að leyfa þær fjárheimildir?

bara um að ræða pólitíska ágiskun um að það muni skila einhverjum árangri sem á að leggja fram í einhverri stöðumatsskýrslu, sem er ekki grundvölluð með neinu haldbæru.

Ég vil fá útskýringar á því af hverju þetta er góð lausn á því vandamáli sem ósýnilegir veggir stjórnsýslunnar eru.

Útlendingastofnun hefur beinlínis neitað að verða við beiðni þingnefndar um afhendingu gagna og upplýsinga. Nú hefur Útlendingastofnun tekið upp á því að senda þinginu, þingnefndinni, hluta af þessum gögnum en ekki öll gögnin sem farið var fram á í beiðninni. Tel ég um að ræða tilraun Útlendingastofnunar til að drepa málinu á dreif, tefja vinnslu umsókna enn frekar og áframhaldandi tilraunir Útlendingastofnunar til að stýra vinnu þingsins. Óska ég eftir því enn og aftur að forseti standi vörð um virðingu Alþingis Íslendinga og gangi á eftir því að stjórnvöld

setja hann inn í það mál sem hv. þingmaður nefnir hér. Forseti hyggst halda áfram að grafast fyrir um

Þetta er eitt skýrasta lagaákvæði sem við eigum. Það er hægt að lesa og sjá hvað stofnunin á að gera. Þess vegna sætir nokkurri furðu að Útlendingastofnun hafi í dag brugðist við skýrum ábendingum um að hún hafi ekki sinnt hlutverki sínu gagnvart Alþingi með því að skila inn umsóknunum en ekki þeim umsögnum sem hún á að vinna um hverja umsókn. Virðulegur forseti þekkir jafn vel og sá sem hér stendur hvernig stofnunin reyndi ítrekað að beygja ferli Alþingis undir vilja stofnunarinnar á síðasta kjörtímabili. Ég vona að hún fari að láta af þeim leiða ósið og fari að sætta sig við það að fara að lögum. Ég lýsi því yfir að ég er reiðubúinn til að styðja forseta í öllum tilraunum hans til að fá stofnunina til að sinna starfi

nokkrar línur, sjö talsins, sem í raun segja ekkert annað en hvað ráðuneytin í Stjórnarráði Íslands eiga að heita. Því fylgir svo slatti af blaðsíðum, einar tíu blaðsíður, sem eru greinargerð. En það er nú reyndar þannig að ef mig langar sem hv. alþingismann að gera breytingartillögu við þessa þingsályktunartillögu þá get ég bara leikið mér að nöfnum ráðuneytanna vegna þess að ég get ekki gert breytingartillögu við sjálfa greinargerðina. Það er einmitt í greinargerðinni sem ég sé stóra atriðið sem þyrfti að breyta en það er engin leið, ekkert ferli, fyrir mig að gera þær breytingar.

Eitt af því sem við á Alþingi reynum að gera er að reyna að auka samráð og samtal við viðeigandi aðila um allar þær breytingar sem við erum að gera. Ef litið er á nefndarálit meiri hlutans má sjá að það voru ansi margir sem komu á fund nefndarinnar og sendu inn umsagnir. En það er kannski þannig að þingmenn hafa ekki kynnst því sem kallast stigi Amsteins.

gæti verið á mismunandi stigum. Neðst í þessum stiga var einfaldlega alvald, þú hafðir ekkert samráð við neinn, þú gerðir ekkert. En efst í þessum stiga er beint lýðræði.

Það merkilega við stiga Amsteins er að eitt af þessum ferlum er það sem oft er kallað ímyndað samráð. Með öðrum orðum er farið í gegnum það

Á þeim tíma var einmitt verið að ganga í gegnum endurskipulagningu á þeirri stóru stofnun.

bæði núverandi og fyrrverandi ráðuneyti dómsmála og innanríkismála sem greinilega er með stofnanir

meðhöndlun og tryggja að mannréttindi þeirra séu jöfn okkar.

en það er ekki fólk sem er í ferli hér í augnablikinu. Kannski endar það hér, við eigum eftir að sjá Þetta er fólk sem lifir í þeirri von að finna sér stað þar sem er friður og þar sem mannréttindi eru í hávegum höfð. Mig langar að segja ykkur frá henni Söru. Sara flúði heimaland sitt á Fílabeinsströndinni og fór til Líbíu í von um að komast til Evrópu. Sara er ein af þeim heppnu vegna þess

En eftir að hún giftist ung að árum og nýja tengdamóðir hennar komst að því varð allt brjálað. Hrædd um að vera neydd í umskurð flúði hún til foreldra sinna en faðir hennar henti henni út og fór með hana til tengdaforeldranna. Þar varð hún fyrir miklum barsmíðum og notaði fyrsta tækifærið til þess að hlaupa út og flúði þaðan að landamærunum til Malí. Hún eyddi nokkrum mánuðum í Malí áður en hún lagði land undir fót og fór til Líbíu í gegnum Alsír. Stuttu eftir komuna til Líbíu var Sara handtekin og sett í fangelsi í úthverfi Trípólí. Í fangelsinu nauðguðu fangaverðirnir Söru á hverjum degi, allt þar til hún fæddi son þann 26. mars 2020. Það voru samfangar hennar sem tóku á móti barninu og þegar fangaverðir sáu barnið var henni hent út úr fangelsinu ásamt syni sínum. Í dag býr Sara í einu úthverfi Trípólí ásamt 36 öðrum konum og sjö ungum börnum. Hún og konurnar reyna hvað þær geta til að safna sér fyrir bátsferð yfir Miðjarðarhafið en slík ferð kostar 200.000 kr. íslenskar, nokkuð sem er nær ómögulegt fyrir unga konu eins og Söru að safna sér fyrir.

Það eru konur eins og Sara sem við eigum að taka á móti hér og við eigum að veita þeim örugga framtíð. Við erum ríkt land og við eigum ekki að vera með stofnun sem lítur á sjálfa sig sem útvörð íslenska velferðarkerfisins, stofnun sem segir að hún sé þar til að stoppa það af að Ísland fyllist af fólki. Þetta er eitt af því sem hefði átt að laga í nýrri stjórnskipan Stjórnarráðs Íslands, en það var ekki gert. Í staðinn var ákveðið að fjölga ráðuneytum. Í staðinn var ákveðið að eyða miklum peningum til þess eins að friðþægja einn stjórnmálaflokk sem þurfti fleiri ráðuneyti.

sem í raun er ekkert annað en nafnalisti yfir ráðuneyti, mun kosta okkur.

Herra forseti. Með þingsályktunartillögu um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands er sjálfsögðu ekki verið að breyta núgildandi lögum eða leggja niður stofnanir. Verið er að færa til málaflokka og koma stjórnskipuninni fyrir í ráðuneytum með þeim hætti sem ríkisstjórn, undir verkstjórn forsætisráðherra hverju sinni, telur heppilegast til að koma málum sínum í framkvæmd. Mér finnst mikilvægt að við höldum athyglinni á því þegar við ræðum þessi mál þó svo að vitaskuld séu alls konar lög sem ég held að við flest myndum vilja breyta. Ég tek hjartanlega undir með hv. þingmanni þegar kemur að því að Ísland eigi að gera vel þegar kemur að móttöku

bæta umgjörðina í kringum þetta mikilvæga málefni. En það sem mér finnst ekki hafa komið fram hjá hv. þingmanni er: Gerir hann athugasemd við að

benti til orða hv. þingmanns, þá tel ég það vera pólitíska ákvörðun hvernig þessi skipting á að vera. En ég skil þá ekki það ferli sem við erum í hér ef við ætlum bara að láta það vera pólitíska ákvörðun. Og

Ég hefði viljað sjá þessa grein annaðhvort fara út eða að þarna stæði félags- og vinnumarkaðsráðuneyti. Það gladdi mig mjög að heyra að hv. þingmaður vilji gera breytingar á lögum um útlendinga til hins betra þannig að við séum að taka á móti fólki, við séum að sinna því hlutverki sem við eigum að sinna og við gerum það á mannsæmandi og mannúðlegan hátt. Ég býð fram alla aðstoð mína við að setjast niður með

verkahring og á valdsviði forsætisráðherra hverju sinni að leggja hinar pólitísku línur þegar kemur að ráðuneytunum. Það er einfaldlega samkvæmt því lagaumhverfi sem við störfum núna sem tillagan er lögð fram í formi þingsályktunartillögu eins og hér er gert. Í ýmsum löndum í kringum okkur gerir

vinnumarkaðsráðuneytisins. Það er eitthvað sem við í Vinstri grænum höfum barist fyrir og lagt gríðarlega mikla áherslu á og ég vona svo sannarlega að þetta eigi eftir að bæta þjónustuna. Ég tel hins vegar, alla vega að svo komnu máli, eðlilegt að það sé

Forseti. Já, við erum sammála um hvar pólitíska valdið liggur, við erum sammála um að það eigi að vera eitthvert ferli. Ég myndi segja að

hvort sem það er eftir þrjú ár og níu mánuði eða hvort það er eitthvað styttra í það, þá setjum við inn í sjálfa þingsályktunartillöguna þau hlutverk

Mig langar líka að taka undir með hv. þingmanni að það er svo sannarlega góð breyting að verið sé að færa málefni umsækjenda um alþjóðlega vernd frá dómsmálaráðuneytinu. Ég vonast til þess að sá vilji sem hv. þingmaður hefur sýnt í dag, og segir að sé vilji Vinstri grænna, sé það sterkur að sá flokkur a.m.k. og aðrir flokkar sem eru tilbúnir til þess að vinna virkilega að þessum málum saman — að við setjumst niður og við lögum þetta í sameiningu, þvert á alla flokka.

Virðulegi forseti. Ég á sæti í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem fjallaði um þetta stóra mál. Málið var rætt hér á þinginu fyrir áramót og komu þar fram áhyggjur margra þingmanna af þessari ákvörðun formanna stjórnarflokkanna en ég ætla að eigna þeim ákvörðunina. Við vinnslu í nefndinni fengum við til okkar ýmsa aðila og nokkuð barst af umsögnum um málið. Ef ég tala bara fyrir mitt leyti þá vonaðist ég kannski til þess að umsagnir þeirra aðila sem hagsmuna eiga að gæta af breyttu fyrirkomulagi myndu róa áhyggjur okkar,

Þegar breytingar voru gerðar á skipan ráðuneyta árið 2012 brást minni hlutinn á þingi við með því að tala bæði beinskeytt gegn breytingunum og greiða atkvæði gegn þeim.

en honum er lýst með eftirfarandi hætti í álitinu, með leyfi forseta: „Tillagan virðist fyrst komast á dagskrá ríkisstjórnarinnar í tengslum við uppstokkun í ráðherrahópnum um áramótin og í minnisblaði frá 10. janúar sl. um stofnun ráðherranefndar um stjórnkerfisumbætur er vikið að þessum þætti í einni setningu. Um svipað leyti fól forsætisráðherra þriggja manna starfshópi að meta kosti og galla í þessu sambandi og skilaði hann af sér í febrúar. Niðurstöður hans voru í meginatriðum á þá leið að annaðhvort þyrfti að styrkja efnahags- og viðskiptaráðuneytið frá því sem nú er eða færa verkefni á sviði efnahagsmála til fjármálaráðuneytis og önnur verkefni til atvinnuvegaráðuneytis. Voru nefndir kostir og gallar hvorrar leiðar.“

Þessi afstaða þáverandi minnihlutaflokks á þingi, sem nú myndar þann meiri hluta sem stendur að baki þeirri þingsályktunartillögu, um breytingu á skipan ráðuneyta, sem hér er til umfjöllunar, vekur athygli fyrir tvennt:

ákvörðun sem hér hefur verið tekin af þremur einstaklingum án nokkurs samráðs við nokkurn mann, fyrirvaralaust og án undirbúnings og án skýrra áætlana um fyrirhugaðan undirbúning. Það átti bara að „winga“ þetta, eins og unga fólkið segir, sem á ástkæra ylhýra útfærist sennilega einhvern veginn á þá leið að láta slag standa, hugsa ekki um of um afleiðingarnar og bara treysta því að allt fari vel. Það er ekki nema von að þingmenn sem þá voru hluti af minni hluta, en eru nú hluti af meiri hluta, hafi mögulega aðra afstöðu til málsins þar sem jafnvel meðlimir stjórnarflokkanna, aðrir en formenn þeirra, virðast ekki hafa verið hafðir með í ráðum. Ákvörðun sem kostar ríkissjóð hundruð milljóna og umbyltir störfum hundruð einstaklinga, og er jafnvel líkleg til að raska þjónustu við borgara þessa lands, var tekin í bakherbergi, sem var kannski ekki reykfyllt en svo mikið er víst að það var ekki mjög stórt. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni sem hér er til umfjöllunar segir, með leyfi forseta, fella niður ósýnilega múra stofnanamenningar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins. Fyrir það Raunar hljómar þetta eins og til standi að umbylta íslenskri stjórnskipan og stjórnarháttum eins og þeir hafa verið tíðkaðir hér á landi hingað til. Á Íslandi ríkir nefnilega gríðarsterkt ráðherraræði, sem svo er kallað, eins og þar sem stjórnmálamenningin gerir kröfu um að hver ráðherra hafi gríðarlegt svigrúm, svo ekki sé fastar að orði kveðið, til að stjórna sínu ráðuneyti og þeim málefnum sem undir það falla. Það er vitanlega vel, að mínu mati, ef það er ætlun ríkisstjórnarinnar að ganga svo langt að umbylta þeirri stjórnmálamenningu, enda er ég kannski ekkert endilega sammála því að þeir stjórnarhættir sem hafa verið viðhafðir hér hingað til séu þeir ákjósanlegustu. Það er hins vegar ekkert sem bendir til þess að þannig muni fara. Þessi ríkisstjórn, sem þegar hefur verið við völd í eitt kjörtímabil, hefur ekki gefið okkur minnsta tilefni til að trúa því að hún sé fær um að starfa með öðrum hætti, ekki neitt. Og ekki fylgir þessum tillögum nein áætlun þess efnis eða annað sem glæðir von í þeim efnum, bara stórar yfirlýsingar.

með leyfi forseta: „Er henni ætlað að tryggja að Stjórnarráðið sé sem best í stakk búið til að takast á við þau krefjandi samfélagsverkefni sem fram undan eru í samræmi við þær áherslur sem lagðar eru í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar fyrir komandi kjörtímabil.“ Síðan fylgja fylgja fleyg orð en innihaldslítil um að allt sé þetta í samræmi við markmið stjórnarsamstarfsins. Kemur svo að rúsínunni í pylsuendanum, með leyfi forseta: „Eins og sjá má eru þessar breytingar á skipan ráðuneyta síðast en ekki síst til þess fallnar að fella ósýnilega múra stofnanamenningar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins.“ Ekki er nóg með að því sé haldið fram að samráð og samvinna verði viðhöfð heldur er fullyrt að tilgangurinn með öllum þessum hræringum sé að stuðla að samráði og samvinnu. Þessar röksemdir eru ósannfærandi þegar að er gáð. Í greinargerðinni er vísað í rannsóknarskýrslu Alþingis sem hugmyndafræðilegan grunn að þeim breytingum sem lagðar eru til. sem um ræðir eru hins vegar að mörgu leyti í trássi við það sem kemur fram í rannsóknarskýrslu Alþingis. Þar var sérstaklega fundið að því að ráðuneytin væru of mörg og of smá. Í kjölfarið var ráðist í umfangsmiklar breytingar á Stjórnarráðinu til að styrkja það með sameiningu og fækkun ráðuneyta. Það er því pínulítið skondið að við breytingar sem gerðar voru eftir hrun, þar sem farið var í öfuga átt við það sem gert er hér, var vitnað í rannsóknarskýrslu Alþingis.

Ég ætla þá að nefna dæmi sem er mér nærtækt þar sem ég hef starfað með flóttafólki og hælisleitendum síðastliðin ár. Þau málefni heyra undir dómsmálaráðuneyti, a.m.k. stærstur hluti þeirra málefna, afgreiðsla umsókna. Yfir dómsmálaráðuneytinu í þessari ríkisstjórn var og er ráðherra úr Sjálfstæðisflokki. Forsætisráðherra er úr flokki Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs sem er með stefnu í málefnum flóttafólks sem ég kann mjög vel við og er mjög sammála og hafði mikla trú á. Ég bar reyndar þá von í brjósti að seta þess flokks í ríkisstjórn hefði mögulega jákvæð áhrif á þann málaflokk. Í tvígang ef ekki þrígang eða fjórgang, ég er hreinlega búin að týna tölunni, hefur dómsmálaráðherra þessarar ríkisstjórnar lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga sem miðar fyrst og fremst

allt niður í nokkurra mánaða aldur, á ruslahaugana í Grikklandi, bókstaflega, þar sem þau eiga sér enga framtíð, ekkert öryggi, ekki tryggt skjól yfir höfuðið, ekki aðgang að fæði eða klæðum, geta vonast til að fá aðstoð í kirkjunni einu sinni á dag, og sannarlega ekki aðgengi að menntun eða öðrum þeim grundvallarlífsskilyrðum sem við álítum sjálfsögð fyrir hvert barn. Ítrekað var reynt að ná tali af forsætisráðherra vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar í málefnum flóttafólks,

Það var dómsmálaráðherra þessarar ríkisstjórnar sem varði þá framkvæmd Útlendingastofnunar að vísa flóttafólki á götuna fyrir það eitt að neita að veita lögreglu beinan atbeina til að flytja þá úr landi og beint aftur í það sem þau myndu flest lýsa sem helvíti. Hvar var samráðið og hvar var samstarfið við

Bar þar einnig hátt umsagnir framhaldsskólanna þar sem áhyggjum er lýst af fyrirkomulaginu með tilliti til aldursskiptingar í framhaldsskólum en meiri hluti framhaldsskólanema á Íslandi er á fullorðinsaldri,

„Meiri hlutinn áréttar mikilvægi framhaldsskólastigsins og brýnir fyrir ráðherra mennta- og barnamála að tryggja öflugt samráð og samvinnu við framhaldsskólana.“ Aftur eigum við að treysta á samráð og samvinnu, væntanlega líka á milli ráðuneyta þar sem þessir málaflokkar lenda þarna á milli. Þá kom fram í erindi umsagnaraðila að tillagan og greinargerðin með henni, með leyfi forseta: „… endurspegl[i] þá sýn að æðri menntun og menning séu fyrst og fremst hagvaxtartæki. Með því að tengja menningu við viðskipti og háskólamenntun við iðnað og nýsköpun er hætt við smættun á veigamiklu hlutverki þessara grunnstoða visku, sköpunar og lífsgleði í landinu.“ í landinu.“ Rímar þetta við umsögn Menntamálastofnunar sjálfrar, með leyfi forseta: „Með því að skilgreina framhaldsfræðslu fyrst og fremst sem vinnumarkaðs- og félagslegt úrræði er verið að auka líkurnar á fjarlægð og aðskilnaði frá hinu almenna menntakerfi.“ Þarna er áfram lýst áhyggjum af því að áherslur og viðhorf ríkisstjórnarinnar til menntamála séu að breytast

Um þetta er ekki fjallað einu einasta orði í nefndaráliti meiri hlutans. Engin svör. Meiri hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur þannig traust sitt á þær þrjár manneskjur sem útfærðu þessi ósköp í reyklausu bakherbergi

fyrir því liggi ekki faglegur rökstuðningur, verið sé að tvístra starfskröftum í ráðuneytum í stað þess að samþætta og samnýta í þágu ábyrgrar ráðstöfunar opinbers fjár og sterkari ráðuneyta

Þvert á við það sem haldið er fram í greinargerð með tillögunni er margt sem vekur upp áhyggjur af því að breytingarnar kunni að hafa skaðleg áhrif á stöðu margra mikilvægra málaflokka í stjórnkerfinu. Það skortir verulega á að tillagan sé nægilega vel undirbúin og það skortir á að hún sé rökstudd og sá rökstuðningur sem er viðhafður er ekki sannfærandi, eins og ég hef rætt hér. Þannig vekja þær skýringar sem gefnar eru upp spurningar og hreinlega áhyggjur af því það séu raunverulegir hagsmunir þjóðarinnar, og pólitískt málefnalegir hagsmunir sem ráða för; áhyggjur af því að hér sé fyrst og fremst um pólitískan stólaleik að ræða, stólaleik sem mun ekki einungis kosta ríkissjóð hundruð milljóna, þó að almennilegt kostnaðarmat liggi ekki fyrir, heldur muni leiða af sér kostnað í formi velferðar fólks, jafnvel barna, vegna fyrirsjáanlegrar þjónustuskerðingar sem líkur eru á að hljótist af þessum vandræðagangi. Eins og hér hefur verið margsagt í dag þá liggur fyrir að þessar breytingar voru ákveðnar í mjög þröngum hópi og hefur verið viðurkennt að samráð við sérfræðinga hafi fyrst og fremst verið haft eftir á, samt lítið, og þá í raun bara varðandi það hvernig megi láta þetta gerast án þess að nokkur gaumur hafi verið gefinn að afleiðingum fyrir fram. Ég ætla að ljúka máli mínu að þessu sinni með því að lesa einfaldlega upp orð hæstv. núverandi forseta Alþingis í minnihlutaáliti við sambærilegar breytingar fyrir réttum áratug og taka undir þau, með leyfi forseta: „Skipulag Stjórnarráðsins og fyrirkomulag ráðuneyta er vissulega þess eðlis að rétt er og skylt að endurskoða það með reglulegu millibili. Til þess þarf hins vegar að koma betri stefnumörkun og skýrari sýn en birtist í þessari tillögu. Jafnframt er mikilvægt að leitað sé sem víðtækastrar samstöðu um fyrirkomulag þessara mála þannig að það þurfi ekki að vera meðal fyrstu verka hverrar ríkisstjórnar að breyta fyrirkomulagi ráðuneyta í landinu. Tíðar breytingar í þessum efnum draga úr festu og fyrirsjáanleika í stjórnsýslunni og valda vandkvæðum, bæði fyrir þá sem starfa innan Stjórnarráðsins og alla þá sem samskipti þurfa að eiga við það, hvort sem um er að ræða stofnanir, hagsmunaaðila eða einstaklinga.“

til mennta- og barnamálaráðuneytisins. Samtökin telja þá breytingu alls ekki vera í þágu fatlaðra barna og alls ekki til þess fallna að tryggja betur samfellu í þjónustu við fötluð börn og farsæld þeirra eins og ríkisstjórnin leggur áherslu á að skuli gert. Þá ítreka samtökin enn að bráðnauðsynlegt er að Ráðgjafar- og greiningarstöð sinni þjónustu við fullorðið fatlað fólk í mun meira mæli en verið hefur. Með vísan til framangreinds

Það er greinilegt af þessu að samtökin telja þessa breytingu ekki vera gerða í þágu fatlaðra barna og þar er ég þeim algjörlega sammála. Þessi breyting horfir ekki á samfellu í þjónustu fyrir þann hóp þar sem þetta er einn viðkvæmasti hópur samfélagsins. Að málefni fatlaðra barna séu ekki undir sama ráðuneyti og málefni fatlaðs fullorðins fólks er mikið áhyggjuefni fyrir þá sem standa nærri þessum málaflokki.

Einnig er mikilvægt að huga að samfellu í þjónustu við fatlaða einstaklinga. Með því að skipta málaflokki fatlaðra í mismunandi ráðuneyti er ekki verið að huga að farsæld eða samfellu í þjónustunni.

félagsmála- og vinnumarkaðsráðuneytið verði ekki lengur með umsjón með húsnæði fatlaðs fólks heldur fer það í innviðaráðuneyti. Þarna er mikilvægt að það sé rökstutt hvers vegna þessar breytingar eru til góða og hver markmiðin eru og hvernig þau eru mæld. Það er ekki gert. Það er mikilvægt að fagleg vinnubrögð séu viðhöfð hjá stjórnvöldum og að hægt sé að rökstyðja með góðu móti hvers vegna þessar breytingar eru til góða.

En það þarf að hafa rök fyrir breytingum, sérstaklega stjórnvöld landsins. Ef þau ætla að breyta og bæta við heilu ráðuneyti

En hvernig er með ráðgjöf sérfræðinga og annað? Það er kannski vert að skoða hvernig væri best að gera það og að nýta sérfræðinga innan ráðuneyta. Það er auðvitað þannig að maður er ekki sérfræðingur í öllum málaflokkum eða á öllum sviðum, en við höfum mjög færa sérfræðinga sem gætu þá, í samráði við stjórnvöld, hjálpað þeim að finna réttu leiðirnar og réttu lausnirnar, hvar þörfin er mest

Hver er vilji stjórnvalda til að takast á við það? Það væri t.d. hægt að fullfjármagna niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu á tímum heimsfaraldurs. Hvernig er forgangsröðun stjórnvalda háttað? Ég er mjög forvitin að heyra það.

eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur og reyna að skilja, vegna þess að ég skil það ekki. Hvernig væri mögulega hægt að beita sér t.d. fyrir því að

get ég fullyrt það að úrræði fyrir börn eru af mjög skornum skammti. Börn fá sálfræðitíma í afmælisgjafir, kannski tvo frá foreldrum sínum eða eitthvað svoleiðis, vegna þess að það kostar 20.000 að meðaltali að fara til sálfræðings.

kannski að fara aðeins aftur á bak og segja: Heyrðu, hvert erum við komin og hvert ætlum við að fara? Þar eru sérfræðingar á alls konar sviðum,

allt sem tengist geðheilsu, sem tengist úrræðum fyrir börn — skólaforðun er risastórt vandamál sem er verið að reyna að takast á við en við eigum bara ekki nógu mikið af úrræðum. Við eigum ekki nógu mikið

markmið sem eru mælanleg — auðvitað er ekki hægt að mæla allt og ég geri mér grein fyrir því. En það er hægt að mæla fullt. Það er hægt að vera með markmið sem er hægt að mæla og ef það eru markmið á bak við sem hægt er að rökstyðja,

Hvernig verður það gert? Er hægt að rökstyðja að svo verði? Er hægt að mæla það? Mun það verða mælt hver meðalbiðtími einstaklings er? Þetta er eitthvað sem verður væntanlega bara að koma í ljós. En ég vil hvetja stjórnvöld til þess að mæla þetta og skoða þetta vegna þess að það er ekki bara

á það sem er verið að gera vegna þess að við sjáum að það eru gögn sem sýna okkur það og við trúum því. En til þess þarf að taka mið af því hvernig þetta er núna og hvernig þetta á að verða.

Það þarf að koma fyrr. Það þarf að leggja það upp: Svona er þetta núna. Þetta er það sem við ætlum að gera. Við ætlum að mæla þetta með þessum hætti vegna þess að við vitum að það er vísindalega nálgunin og hún virkar. Það er ástæða fyrir því að við trúum á vísindin, það eru ástæða fyrir því að við trúum á þríeykið. Það er ástæða fyrir því,

í það sem er mikilvægt, er aðkallandi, eins og sóttvarnaaðgerðir, aðkallandi og mikilvægt. Sjálfsvígsfaraldur sem við stöndum frammi fyrir,

Það er því mjög mikilvægt að við trúum því að stjórnvöld muni forgangsraða og muni ekki missa sjónar á því hvað skiptir máli þrátt fyrir fleiri ráðuneyti, meiri kostnað í tengslum við þau og annað því um líkt.

Ég vil sérstaklega halda á lofti, komandi þeim megin úr pólitíkinni sem ég kem, að það hefur verið stefnumál og slagorð stærsta stjórnarflokksins lengi að báknið eigi að fara burt, báknið burt. Við eigum að minnka báknið, við eigum að taka til í ríkisrekstrinum, við eigum að fara betur með peningana og við eigum að auka skilvirkni. Allt sem er verið að gera í þessu máli er þvert á það, þó ekki væri nema bara í því að verið er að þenja Stjórnarráðið út. Það er verið að fjölga ráðuneytum í sjálfu sér í óþarfa, það þarf ekki að gera það. Það er verið að fjölga starfsmönnum til að vinna í þessum nýju ráðuneytum við höfum ekki neinar einustu haldbæru skýringar á því eða einhvern rökstuðning um að það muni skila sér með einhverjum hætti í bættri umgjörð Stjórnarráðsins.

við hljótum hins vegar að halda því til haga að þetta er þvert á það sem til að mynda kemur upp úr vinnu rannsóknarnefndar Alþingis um það

níu á Íslandi, í þeirri smæð sem við erum með. En ríkisstjórnin ræður þessu. Hún vill fara þessa leið. Ég tek undir það að hún hafi völd til að gera það en ég ætla hins vegar að gera athugasemd við að þetta sé alltaf fært í þann búning að þetta sé sérstaklega faglegt og það sé nánast nauðsyn að Stjórnarráðið breytist með þessum hætti til að takast á við áskoranir er varða faraldurinn og loftslagsmál og þess háttar. Það þarf ekkert að stilla Stjórnarráðinu upp með þeim hætti sem gert er í þessari tillögu til að vinna vel í þeim málum. Það er vel hægt að skilja þarna á milli. Ég myndi líka vilja halda til haga, og hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir gerði það ágætlega hérna því að það sýnir bara svo vel að þetta er pólitísk ákvörðun en ekki fagleg þegar menn rifja hér upp gamlar ræður hjá þeim sem núna sitja í valdastöðu, m.a. á forsetastóli á Alþingi eða

þá í stjórnarandstöðu og að gagnrýna þá fyrirætlan ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur að stilla ráðuneytum upp með tilteknum hætti. Þá var verið að tala um umhverfis- og auðlindaráðuneyti í því samhengi.

að hafa stefnumörkun og ákvarðanatöku í þessum efnum hjá einu ráðuneyti en ekki tveimur eða fleiri getur raskað jafnvægi milli sjónarmiða nýtingar og verndar. Nýtingarsjónarmið hljóta að jafnaði að vega þyngra hjá atvinnuvegaráðuneyti en verndarsjónarmið hjá umhverfisráðuneyti. Ákveðin togstreita milli mismunandi sjónarmiða í þessum efnum getur verið bæði holl og nauðsynleg. Með því að færa veigamikil verkefni varðandi auðlindanýtingu til umhverfisráðuneytis er ótvírætt hætta á að verndarsjónarmiðin verði mun þyngri á vogarskálunum en nýtingarsjónarmiðin.“ Þetta var fyrir tíu árum. Í dag heitir þetta jafnvægi á milli nýtingar og verndar í stað þess að láta þessa málaflokka fara saman sem einhverjar andstæður. Þannig að menn eru algjörlega búnir að skipta um sjónarhorn og það er bara fínt, það er bara pólitísk afstaða hverju sinni, ekkert rangt við það, en ekki færa þetta í þann búning að það sé einhver rosalega mikil fagleg knýjandi þörf á því að gera þetta með þessum hætti. Það er bara ekki þannig.

Markmið hins nýja ráðuneytis verður að horfa stöðugt til þess hvernig unnt er að gera hlutina betur en áður, hvernig hægt er að innleiða nýjungar og gera þannig bæði einstaklingum og fyrirtækjum kleift að bæta hag sinn og framtíðarhorfur. Nýtt ráðuneyti kemur til með að styðja við umhverfi nýsköpunar þar sem sköpunarkraftur fólks fær að njóta sín, dafna og vaxa í opnu og frjálsu samfélagi nýsköpunar og samkeppni.“ Þetta er ekki rökstuðningur fyrir því að gott sé að hafa hlutina með þessum hætti. Þetta eru bara einhverjir orðaleppar, falleg orð sem sett eru niður á blað til þess að henda inn í greinargerð og eiga að heita rökstuðningur en eru það ekki. Þetta eru bara einhver orð sem hafa í raun og veru ekki neitt sérstakt innihald. Þetta vil ég gagnrýna. Svo vil ég líka að segja að það stappar nærri ósvífni, vil ég meina, að tiltaka svona mikið rannsóknarskýrslu Alþingis og þá vinnu alla í greinargerðinni. Þá er verið að tala um það að síðastliðinn áratug hafi verið unnið markvisst að stjórnkerfisumbótum með niðurstöður og ábendingar rannsóknarnefndar Alþingis að leiðarljósi í því skyni að auka sveigjanleika stjórnkerfisins með aukinni samvinnu og samstarfi þvert á ráðuneyti sem tryggja að þekking og mannauður sé nýttur til fulls. Þetta er eiginlega svolítið ófyrirleitið í ljósi þess að við erum með þá stöðu að það var þvert á móti talað um að betra væri að fækka ráðuneytum, hafa þau stærri, efla sérfræðiþekkinguna þá innan þeirra.

kom í vinnu rannsóknarnefndar Alþingis á sínum tíma. Upp úr þeirri vinnu komu allt aðrar tillögur og það voru tillögur sem einn núverandi stjórnarflokka studdi heils hugar. Hinir tveir núverandi stjórnarflokkarnir voru þá á móti, ef ég man rétt, töluðu vel og rækilega gegn þannig að þetta er allt saman að bíta svolítið í skottið á sér. En mönnum er svo sem alveg frjálst að skipta um skoðun og þá kem ég aftur að þessum punkti: Tölum bara mannamál. Þetta er pólitísk ákvörðun.

Þessu til viðbótar myndi ég gjarnan vilja taka undir það sem fram hefur komið í umræðunum í dag, og ég svo sem benti á í fyrri umr. um málið áður en það var sent til nefndar, það er þetta með að fella niður ósýnilega múra stofnanamenningar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins. Fyrir það fyrsta hefur það aldrei verið útskýrt neitt til hlítar hverjir þessir ósýnilegu múrar stofnanamenningar eru. Það er bara sagt að þeir séu þarna. Það hefur ekki verið gerð nein tilraun til að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað það er. Það hafa komið umsagnaraðilar fyrir nefndina sem hafa bent á tiltekin dæmi en þessar útskýringar hafa aldrei komið frá stjórnarliðum sjálfum, að ég best veit, sem þá aftur segir manni að þetta eru bara orð á blaði í greinargerðinni og það er ekkert sérstakt á bak við þau orð. Sömuleiðis þetta með að stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins, þar vantar mikið upp á og útskýringar líka. Ég ætla hins vegar ekkert að efast um að ríkisstjórninni sé full alvara með að gera þetta allt saman og að það sé mjög góður hugur á bak við. En vinnan En vinnan við þetta, útskýringarnar sem við höfum fengið og rökstuðningurinn, er ekki neitt sérstaklega gott veganesti inn í þetta kjörtímabil. Það verður eiginlega að segjast alveg eins og er. Síðan langar mig í lokin að halda til haga og ætla að vera sanngjarn í því að auðvitað voru umsagnir sem bárust nefndinni alls konar, sumar studdu þær breytingar sem heyrðu þá undir viðkomandi umsagnaraðila,

sem er þá bara að vinna inn í það að veita aðhald. Og það er þetta sem til að mynda BHM nefndi í umsögn, að breytingar sem þessar auki hættu á lausung og mikilvægt sé að koma í veg fyrir að það skapist jafnvel sú hefð við hver ríkisstjórnarskipti og/eða ráðherraskipti verði gerðar breytingar á ráðuneytum og/eða stofnunum, ráðuneyti sameinuð, lögð niður eða flutt til með tilheyrandi kostnaðarauka, raski og óþægindum. Þessi umsögn kallast alveg einstaklega á við

„Stjórnarráðið hefur á að skipa háskólamenntaða starfsmenn sem hafa gífurlega þekkingu og reynslu af verkefnum og málefnum Stjórnarráðsins, stefnumörkun og stefnumótun. BHM gerir athugasemdir við að svo virðist sem þekking sérfræðinga Stjórnarráðsins hafi ekki verið nýtt sem skyldi í undirbúningi breytinganna á skipan ráðuneyta sem nú stendur

Ég er reyna að velta fyrir mér þankaganginum á bak við þó að ég sé ekkert að gera mönnum illt til, en það er þetta að vera þrír á fundi að velta fyrir sér strúktúr heils Stjórnarráðs verandi með alla sérfræðingana, aðgang að öllum þeim sérfræðingum sem eru í öllum ráðuneytum, minnsta mál að kalla til þekkinguna, fá hana að borðinu, virkja þessa þekkingu með einhverjum hætti. En þetta var allt gert eftir á, eins og kemur glögglega fram

Með því að tengja menningu við viðskipti og háskólamenntun við iðnað og nýsköpun er hætt við smættun á veigamiklu hlutverki þessara grunnstoða visku, sköpunar og lífsgleði í landinu.“ Þarna ætla ég ekki að halda því fram að það sé eitthvað slæmt þegar menn eru að móta skólamál landsins að það sé gert með beintengingu við atvinnulíf, ef menn huga að einhverjum efnahagslegum þáttum í því. Það þarf bara að liggja saman við öll önnur atriði sem lúta að almennri velferð, að hugmyndafræðinni um þekkingaröflun. Það allt saman verður að vera tilgangurinn á bak við hitt, svo ég nefni það.

og ljóst undir hvaða ráðherra skólastigið heyrði. Það var svolítið nöturlegt í allri þessari vinnu að finna einmitt að það var svo mikið um að menn væru hreinlega óvissir um það hvar valdmörk ráðuneytanna væru gagnvart stofnunum og jafnvel hvar verkefnin væru sett undir hvað varðar ráðuneyti. Ég árétta það sem ég sagði í fyrri ræðu, það er margt athugavert við þetta. En er pólitísk ákvörðun, tölum um þetta sem pólitíska ákvörðun og meiri hlutinn, ríkisstjórnin tekur ábyrgð á þeirri pólitísku stefnumörkun sem liggur á bak við þetta plagg. Það er ekki minni hlutans að gera það og því greiðum við þessu máli ekki atkvæði.

þessi: „Nýtt ráðuneyti kemur til með að styðja við umhverfi nýsköpunar þar sem sköpunarkraftur fólks fær að njóta sín, dafna og vaxa í opnu og frjálsu samfélagi nýsköpunar og samkeppni.“ Þetta er eins

Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og skal reyna að svara. Ástæðan fyrir öllum þessum orðaleppum og þessum fallegu setningum sem má finna í greinargerðinni og hinum fátæklega rökstuðningi þar á bak við, við, er auðvitað sú, eins og hv. þingmaður benti réttilega á, að það þarf að breyta vægi á milli flokka innan ríkisstjórnar. Það hefði verið hægt að fara aðra leið. Það hefði verið hægt að fara þá leið að fækka ráðherrum Sjálfstæðisflokksins um einn og fækka ráðherrum VG um einn. Haldið þið að það hafi einhvern tímann verið rætt við ríkisstjórnarborðið að mæta kosningaúrslitunum með þeim hætti? Nei. Það er sömuleiðis viðkvæmt hjá stærsta stjórnarflokknum, eins og ég sagði hér áðan, að vera að stækka báknið eitthvað að óþörfu. Ef báknið stækkar og ráðuneytum fjölgar þá þarf að færa það í einhvern búning og það er fyrst og fremst þetta tvennt sem útskýrir allt orðskrúðið og allar þessar fallegu umbúðir. Svo er talað um það líka t.d. að það sé verið að móta ráðuneytin í og með af því að við erum í miðjum heimsfaraldri og af því að það þurfi að taka sérstaklega á loftslagsmálum. Það er búið að tala um loftslagsmálin núna í fleiri ár. Þetta er risastórt verkefni sem er á forræði allra alþjóðastofnana, allra ríkisstjórna víðast hvar um heim, a.m.k. þeirra ríkisstjórna sem vilja láta taka sig alvarlega. Það þarf ekkert að fara í þessar tilfæringar í íslensku stjórnsýslunni til að vinna að þessu. Við vitum öll að þetta er stóra málið á næsta kjörtímabili. Það sama á auðvitað við um fleiri ráðuneyti í þessu. Ég hef ekki áhyggjur af því að þetta valdi einhverjum ruglingi til lengri tíma en svona hringl er í sjálfu sér ekkert sérstaklega æskilegt nema rökin á bak við það séu þá almennileg og þeim mun betri. En eins og ég er búinn að vera að rekja hér og fleiri þingmenn í umræðunum þá vantar talsvert mikið upp á það.

og eru þau í fyrsta lagi, hvað varðar formið, að texti tillögunnar er ekki í samræmi við 2. gr. laga um Stjórnarráð Íslands.

sem er bara hluti af breytingunum. Merkilegustu breytingarnar og mikilvægustu breytingarnar áttu sér stað 28. nóvember í forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Þar er efnislega breytingin sem á sér stað.

Þeim er breytt, þar er búið að fjölga ráðherrum og það er það sem þetta snýst allt um. Allt þetta snýst um að búa til ráðherra, bæta við ráðherrum í ríkisstjórn Íslands fyrir Framsóknarflokkinn. Það var gert í nóvember. Allt þetta orðskrúð í greinargerðinni

ferðamála, viðskipta- og menningarmálaráðherra, samkvæmt nóvemberúrskurðinum. Hann verður ferðamála-, viðskipta- og menningarmálaráðherra í menningar- og viðskiptaráðuneytinu. Hvað á maður að segja? Ég vil taka fram — þetta er svo furðulegt, og það kemur fram í greinargerðinni, ég ætla ekki að lesa hana upp, bara vísa til hennar, sem ég skrifaði núna í kvöld

og undirbúningurinn undir þessa ákvörðun, ef maður skoðar forsetaúrskurðina frá nóvember, er ekki í samræmi við það sem kemur fram í dag.